Saldert budsjett 2021 hadde 38,1 mrd. kr til bistand. Saldert budsjett for 2024 har 52,7 mrd. kr. Når representanten Bollestad tidligere har sagt at det ikke kommer én krone mer, og at det kuttes i bistand, da er det prosentlek. Det er en vesentlig satsing, og det er satsing på områder som er ment å treffe fattige og bidra til utvikling.

[15:54:36]: Det er krevende ti- der for mange. Krig i Europa har på nytt gitt dyrtid i Norge, sånn som det var under både første og annen verdenskrig. Sommeren i år ga oss ekstremvarme i Europa og tørkekatastrofe på Østlandet fulgt av to hundreårsflommer – alt i løpet av et par måneder. Klimaendringene har tatt menneskeliv, de har ødelagt milliardverdier og satt familiers liv på vent.

prioritere tryggheten og beredskapen i Norge i en urolig tid, å stille opp for Ukraina og folk på flukt, å bidra til stabilitet og trygghet i Europa og å sørge for at vi når klimamålene og samtidig ruster Norge for framtiden gjennom å utnytte mulighetene i det grønne skiftet. Samtidig stopper aldri Arbeiderpartiets store historiske prosjekt: å stadig bygge videre ut vår felles velferd, også i tøffe tider. tider. På slutten av 1980-tallet gjorde jeg mitt livs største investering. Det handler om det som skulle bli både et hjem og en liten bedrift. Prislappen på gårdsbruket hadde ikke gitt noen bakoversveis i dag, men det var tøffe år i vente. Jappetiden hadde ført til prisvekst og inflasjonsspiral, og med det fulgte en dramatisk renteoppgang. Den gangen tok ikke regjeringen tak tidlig nok. Willoch-regjeringen sørget ikke for trygg økonomisk styring da det var påkrevd, og renten gikk i taket. Mens vi i dag med noen av de samme økonomiske utfordringene har tilnærmet full sysselsetting, ble resultatet den gangen massearbeidsledighet og tusenvis av hjem på tvangsauksjon. Hjemme hos oss berget vi oss gjennom det, men jeg måtte arbeide dobbelt i årevis for å klare renter og avdrag. 18 pst. rente var nådeløst. Dit skal vi aldri igjen. Det betyr noe hvem som styrer. Det er ikke artigst å lage budsjett når det må styres stramt, men alternativet er mye verre, særlig for dem som har dårlig råd fra før og et huslån som kanskje ikke er mer enn halvveis nedbetalt. Ansvarlig styring går aldri ut på dato og er et av adelsmerkene til sosialdemokratiet, fordi det betyr så mye for folk og pengeboka til vanlige folk med vanlige inntekter. Å forhandle budsjett med SV er både givende og krevende, for uansett hvor omfordelende og klimaoffensivt regjeringens budsjettforslag er, vil SV ha som mål å gjøre det både rødere og grønnere. Det er både legitimt, naturlig og gjenkjennelig, og samarbeidet er tillitsfullt. Den budsjettenigheten vi har fått på plass i Stortinget, er både god og viktig for folk. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV har gjort et godt budsjett enda bedre. Innenfor rammen av et trygt og ansvarlig budsjett stiller vi opp for dem som trenger det mest nå. Barnehage og SFO blir billigere samtidig som barnetrygden økes med nesten 2 mrd. kr og studiestøtten med 10 pst. Høyre vil gjøre barnehage og og SFO dyrere. Minstesatser for uføretrygdede, AAP-mottakere og KVP-mottakere økes med 6 000 kr og 5 000 kr. Høyre vil gjeninnføre det usosiale og urettferdige straffeåret for mottakere av arbeidsavklaringspenger og ta feriepengene fra dem som har vært arbeidsledig. Husbanken får en historisk styrking. Høyre ser ikke nytten av en statlig boligbank. Fylkeskommunene får 300 mill. kr til å styrke vår felles tann helsetjeneste. Tennene er visst ikke en del av kroppen i Høyres helsevesen. Helse nord får 240 mill. kr til rekrutteringstiltak. Høyre ser visst ikke behovet. Gratis ferjer til øyer uten fastlandsforbindelse ligger fast. Høyre vil avlyse det. Vi leverer en klimapolitikk som både kutter utslipp og skaper nye arbeidsplasser. Grønt industriløft økes fra 15 mrd. kr til 21,5 mrd. kr. Vi kommer i gang med satsing på nullutslipp også for tyngre kjøretøy. Vi leverer en skogvernmilliard hjemme samtidig som skogvernsatsingen i utviklingsland forsterkes. Norge skal ikke bare nå vi skal utnytte mulighetene som ligger i det grønne skiftet, og sørge for at omstillingen ikke skaper nye ulikheter og urettferdigheter. «Show me your budget and I’ll tell you what you value» sa president Biden en gang, og sånn er det. Det betyr noe hvem som styrer. At Høyre synes vi bruker for mye penger på vanlige folk, er til å leve med. Kari Henriks en hadde

Orten (H) [16:00:00]: Vi lever i en urolig tid med krig i våre nærområder, der den sikkerhetspolitiske situasjonen er mer alvorlig enn på lenge, og etter mange år med stabilitet i norsk økonomi har vi de siste to årene opplevd økte priser og renter, og ustabilitet i energimarkedene. En av konsekvensene er redusert kjøpekraft og en mer krevende privatøkonomisk situasjon for veldig mange. Bedriftene merker at utgiftene til viktige innsatsfaktorer har økt, og at lånerentene har blitt høyere. Samtidig som verden har blitt mer urolig, opplever norsk næringsliv en regjering som bidrar til økt uforutsigbarhet og redusert kjøpekraft ved at skatter og avgifter har økt med mer enn 38 mrd. kr på to år. I denne situasjonen er det nødvendig å vise en annen retning og prioritere det viktigste først. Det har vi gjort i våre alternative budsjetter. I Høyres alternative budsjett for 2024 prioriterer vi folks privatøkonomi og det vi skal leve av i framtida, samtidig som vi skal gi landet økt trygghet og beredskap. Vi reduserer skatter og avgifter for folk og næringsliv. Det betyr at en vanlig familie vil få en skattelette på om lag 5 000 kr, samtidig som vi øker barnetrygden. I tillegg reduserer vi skattene for næringslivet ved at den midlertidige arbeidsgiveravgiften fjernes og at formuesskatten reduseres, slik at det blir mer attraktivt å investere i norske bedrifter og norske arbeidsplasser. Det er nødvendig å vise en annen retning i næringspolitikken, og skatter og avgifter er en viktig del av rammebetingelsene for norsk næringsliv. I en tid der vi står overfor store omstillingsbehov, er det underlig at regjeringa har innført en ekstraordinær arbeidsgiveravgift. Dette er en direkte skattlegging av kompetansearbeidsplasser vi har stort behov for framover, og en ekstrakostnad for norske bedrifter neste år på 8 mrd. kr. mrd. kr. Vi har prioritert å fjerne hele den ekstraordinære arbeidsgiveravgiften i vårt alternative budsjett for både 2023 og 2024. Det er lite som tyder på at regjeringa evner å fjerne denne avgiften, siden den i sin helhet er benyttet til å finansiere økte permanente utgifter på statsbudsjettet. Regjeringa har også doblet formuesskatten på arbeidende kapital i løpet av de to årene siden de tiltrådte. Regjeringa Solberg reduserte denne skatten på arbeidende kapital ved å øke aksjerabatten og redusere satsen. Det ble mer attraktivt å være norsk eier og investere i norske bedrifter. Konsekvensen av regjeringa Støres politikk er det motsatte, og vi ser at flere norske bedriftseiere har flyttet ut av landet, og at bedrifter har blitt solgt til utenlandske eiere. Det er grunn til å være bekymret over effekten av den næringspolitikken som dagens regjering fører. Et aktivt og innovativt norsk eierskap har vært bærebjelken i norsk næringsliv og har bidratt til at vi har spennende bedrifter og arbeidsplasser i hele landet. For Høyre er det viktig å vise en annen retning i eierskapspolitikken, og vi reduserer skatten på arbeidende kapital ved å øke aksjerabatten i vårt alternative statsbudsjett. statsbudsjett. Vi har tradisjon i Norge for at vi prøver å finne sammen om store endringer i skattesystemet. Dessverre har regjeringa gått bort fra dette de seneste to årene. Skatteutvalget, som ble etablert under regjeringa Solberg og videreført av regjeringa Støre, la fram sin rapport i desember 2022. Denne ser ut til å være lagt i en skuff av finansministeren, og i stedet gjennomføres store skatteendringer brått og stykkevis og delt. Store og brå endringer i skattepolitikken har økt risikoen ved å investere i Norge. Dette blir bekreftet av både innenlandske og utenlandske investorer som vurderer å investere i norske bedrifter. Det handler ikke bare om omfanget av skatteendringene, men også om måten det gjennomføres på. Når nye grunnrenteskatter innføres med tilbakevirkende kraft og det kommer en ny arbeidsgiveravgift uten forvarsel, skaper det økt politisk usikkerhet, med de negative konsekvensene det har for investeringer og arbeidsplasser. Framtidas velferd og næringslivets konkurransekraft er avhengig av at vi legger til rette for nødvendig omstilling og verdiskaping, både i privat og offentlig sektor. Derfor reduserer vi skattene for næringslivet slik at bedriftene blir bedre rustet til å investere i framtidas arbeidsplasser og øker satsingen på klimaomstilling. Solberg-regjeringa gjennomførte flere reformer som bidro til å øke effektiviteten og bedre kvaliteten i offentlig sektor. Det frigjorde midler til nødvendige satsinger på kunnskap, forsvar, infrastruktur og helse. Dagens regjering ser dessverre ut til å være mer opptatt av reversering enn av utvikling. Høyre Høyre viser i sitt alternative budsjett en annen retning. Tøffere prioriteringer gir rom for nødvendige skattelettelser for folk og bedrifter, og for å prioritere det viktigste nå – trygghet og beredskap, folks privatøkonomi og det vi skal leve av i årene som kommer.

Noe av det som har preget oss aller mest det siste året, er at både folk og bedrifter får dårligere råd. De økte prisene treffer hardt, både hjemme hos folk og i arbeidshverdagen. Det skaper usikkerhet. Derfor er det mer enn noen gang viktig å sikre at både folks, bedrifters og landets økonomi blir bra, trygg og bærekraftig. Med dette budsjettet går vi trygt og ansvarlig i møte med en krevende tid med økte priser og renter. Vi skal få ned prisstigningen og bidra til at Norges Bank kan sette ned renten. Vi skal få enda flere ut i trygge jobber, vi skal skape nye, og vi skal gjøre velferden mer tilgjengelig. som vil kreve mye av oss, men som vil ha stor betydning for folk og for næringsliv. For eksempel betyr det noe når man halverer maksprisen på flyruter mange steder, reduserer barnehageprisene sterkt og også har reduksjoner i skatter og avgifter. Samtidig må vi også se nytt på noen store utfordringer. Ny teknologi og digitalisering er først og fremst en mulighet og verktøyet vi trenger for å gjøre livene våre enklere og bedre, til å skape nye jobber og finne løsninger på store utfordringer. Derfor har vi nå sikret mer samordning, kraft og politisk styring på et viktig felt – med opprettelsen av et nytt og helt eget departement som kan se både digitalisering, forvaltning og arbeidsgiverpolitikk i sammenheng. sammenheng. Det er et viktig grep for å møte morgendagens utfordringer. Automatisering, digitalisering og den raske utviklingen av kunstig intelligens vil få stor betydning for arbeidshverdagen til folk. Det gir muligheter, samtidig som vi må snakke om det som også kan bli vanskelig – det være seg personvern, pasientsikkerhet eller jobbsikkerhet. Det må vi være forberedt på å håndtere. Da blir tillit avgjørende. Uten tillit vil vi ikke lykkes med å ta i bruk de mulighetene som ligger i den nye teknologien. Det store bildet er at digital omstilling er tvingende nødvendig: Det økonomiske handlingsrommet blir mindre, og vi blir stadig flere eldre, samtidig som vi må håndtere folks høye forventninger til kvalitet i velferden. Dette legger press på oss, og vi er nødt til å bruke folk og ressurser der vi må, og bruke teknologi der det er fornuftig.

Samlet foreslår vi over 1,6 mrd. kr til nye digitaliseringstiltak og 1,2 mrd. kr til forskning på kunstig intelligens. Vi har gode forutsetninger for å lykkes med å ta i bruk ny teknologi. Vi har en god digital grunnmur, robuste digitale fellesløsninger og en befolkning og et framoverlent og handlekraftig næringsliv som har både evne og vilje til å satse på og å ta i bruk ny teknologi. Vi ligger langt fremme i digitaliseringen, men vi trenger altså mer samordning, kraft og politisk styring for å nå målene. Krav til omstilling og innovasjon i offentlig sektor og næringslivet ellers vil bli større i årene som kommer. Vi er nødt til å gjøre mer for mindre og skape nye jobber. Vi må fornye oss og forbedre oss, både for å gjøre velferden mer tilgjengelig for folk og for å nå målene for klima og et konkurransedyktig næringsliv. Da er vi helt avhengig av at vi også lykkes med den digitale omstillingen, og det prioriterer denne regjeringen. [16:09:12]: Det offent- lige må ha fokus på brukernes behov og ikke motsatt. Ved å ta utgangspunkt i brukerne og se på deres situasjon, ønsker og behov snur vi perspektivet fra innenfra og ut til utenfra og inn. Solberg-regjeringen satte i gang flere tiltak for dette, og ett av dem var Stimulab som kan vise til gode resultater for å finne nye løsninger sammen med private aktører, som gir innbyggerne bedre tjenester. Etter to år med Arbeiderpartiet og Senterpartiet i regjering har bevilgningene blitt merkbart merkbart redusert. Vi foreslo 21 mill. kr for 2022, men for 2024 har regjeringen foreslått 5 mill. kr. Hvor store besparelser mener statsråden at Stimulab har medvirket til de to siste årene, og hvorfor mener statsråden det er riktig å kutte i ordninger som skal sette innbyggerne i sentrum, og som kan skape nye løsninger for dagens og morgendagens utfordringer? Statsråd Takk til re- presentanten for et godt spørsmål. Stimulab har ført til mange, mange gode prosjekter som også har hatt gode konsekvenser med seg. Men det er åpenbart at vi lever i en uvanlig tid som krever uvanlige prioriteringer, og her har det rett og slett vært et salderingsspørsmål. statsbudsjett som nå blir vedtatt, som fører til trygg økonomisk styring i en vanskelig økonomisk tid. Når det er sagt, er regjeringen godt i gang med arbeidet med en ny digitaliseringsstrategi, som skal se på hvordan vi kan få til det digitale næringslivet, den digitale offentlige sektor, men ikke minst også lykkes med at innbyggerne Takk for svaret. Det får meg til å tenke på det med å spare seg til fant, men jeg skal ikke gå lenger på det. StartOff er et program der offentlige virksomheter formulerer utfordringer og behov som oppstartsmiljøer og andre innovative aktører utarbeider løsninger på. Vi trenger nye perspektiv på hvordan vi kan bruke teknologi til å løse fastlåste problemer, men nå ser vi kutt etter kutt på poster som går til innovasjon, som f.eks. StartOff. Ett av StartOffs prosjekter som dreier seg om rekrutteringsløsning for Nav, har bidratt til en besparelse på offentlige budsjetter i en størrelsesorden av 40 mill. kr. Hvordan mener statsråden at det å kutte ut StartOff vil bidra til å finne nye løsninger på utfordringene offentlig sektor står overfor? Ordningen med StartOff har vært en god ordning, som den forrige digitaliseringsministeren innførte, men det har også vært en ordning som ikke har vært altfor mye brukt. Vi har valgt å bruke pengene på andre ting når vi står i en krevende tid, og det er det man ser resultatet av i statsbudsjettet.

O. Tung [16:12:52]: Det er helt riktig at det har vært et spørsmål om inndelingen av statsforvaltere skal følge de nye fylkeskommunene som ble opprettet fra 1. januar. DFØ har gjennomført en evaluering og fått og fått over 126 høringssvar som peker i veldig ulike retninger. Noen av høringssvarene peker på at man bør ha lik inndeling av den regionale staten, mens andre peker på at det er utfordringer med både rettssikkerhet og kvalitet hvis man deler. Regjeringen jobber med saken og tar sikte på å fatte en beslutning før jul.

Tung [16:14:08]: Vi jobber med å avklare saken om hvordan statsforvalterne skal organisere seg i framtiden. Hvis det blir en reversering, kan man nok være trygg på at regjeringen skal skal komme tilbake til Stortinget med en finansiering av det i tråd med ordinære budsjettprosesser, enten i revidert, nysaldering eller forslag til statsbudsjett. Vi skal avgjøre saken før jul. Det er målet, og det jobber vi etter. Birgit Oline Kjerstad

I rapporten «Rikets digitale tilstand 2023» seier Datatilsynet at ein av fem nordmenn, altså 20 pst., slit med digitalt utanforskap. Mange greier rett og slett ikkje å finne fram og søkje på velferdsordningar dei har rett på, fordi dei ikkje har digital tilgang, eller fordi dei ikkje forstår reglane eller språket i dei digitale løysingane. løysingane. Kva vil ministeren gjere for å sørgje for at digitalt utanforskap ikkje skal gå ut over folk sine livsmoglegheiter og økonomiske tryggleik når livet buttar imot og dei treng hjelp frå kommune eller stat? Takk for et veldig godt spørsmål. Undertegnede er opptatt av at alle skal føle seg inkludert, også i den digitale hverdagen. Hvis vi skal løfte blikket litt, er det generelt en utfordring å sørge for at alle er inkludert i den offentlige forvaltningen, uavhengig av om tjenestene er digitale eller ikke. Regjeringen har bevilget penger bl.a. til Seniornett for å spille en rolle og for å hjelpe alle til å komme seg med på digitale flater, men det er klart at potensialet også er større her. Vi har et nettverk av både folkebibliotek og andre som kan spille en rolle i det arbeidet også i tiden framover.

ei heil rad av dårlege nyheiter nettopp til det kunnskapsbaserte næringslivet vi skal leve av i framtida. Den ekstra arbeidsgjevaravgifta på kunnskaps- og kompetansebedrifter ser ut til å ha kome for å bli. StartOff-ordninga blir nedlagd. Dei regionale forskingsfonda, som er viktige for heile landet, blir nedlagde.

Statsråden får vurdere om det er innenfor hennes ansvarsområde, men vær så god, statsråd. Statsråd Karianne O. Tung [16:17:29]: Jeg helt enig med representanten Bjørlo i at vi må satse tungt på forskning i årene framover hvis vi skal lykkes med den digitale omstillingen. Derfor har regjeringen også foreslått 1 mrd. kr til forskning på kunstig intelligens. Det skal brukes til å forske på teknologien i seg selv, men også brukes til å forske på konsekvenser av teknologien, som kan gi oss store muligheter – det ser vi spesielt innenfor helsevesenet og styringen av energisektoren – men som også kan by på noen nye utfordringer som vi er nødt til å være den siste delen som KI-milliarden skal brukes til, er nettopp å se på hvordan den teknologien kan brukes til å skape innovasjon i næringslivet og offentlig sektor, noe som det nye norske næringslivet skal leve av også i årene framover.

Hva har neder- landske DIF Capital Partners, franske EDF Invest, franske Vauban Infrastructure Partners, svenske EQT Infrastructure og kanadiske CBRE Caledon Capital Management til felles? Utover å være utenlandske «private equity»-selskaper driver disse selskapene nesten alle de gratis ferjerutene i Norge som norske skattebetalere betaler for. Jeg er ute på mange bedriftsbesøk, og i løpet av mine ti år på Stortinget må jeg innrømme at jeg aldri har opplevd norsk næringsliv så frustrert og så forbannet som de er akkurat nå. Det var ikke sånn at de var strålende fornøyde med Solberg-regjeringen heller og syntes at alt var perfekt da, men nå sitter de omtrent og freser fra nord til sør. Det er etter to år med uforutsigbare rammebetingelser og skatteøkninger som driver norske investorer og gründere ut av landet. Når regjeringen da først skulle legge sin elsk på en næring, var det noe overraskende at det var utenlandske «private equity»-selskaper som skulle få de gode, stabile rammebetingelsene norskeide arbeidsplasser faktisk ønsker seg.

økt formuesskatt, økt utbytteskatt, økt politisk risiko, grunnrenteskatt, investorflukt, usikkerhet, utflating av jobber og investeringer, utredning av EØS-avtalen og utredning av forbud mot overskudd i bedrifter som leverer omsorgstjenester vi faktisk Regjeringspartiene skryter selvfølgelig av at investeringsaktiviteten er høy, at det skapes arbeidsplasser, og at det de siste årene har kommet mange nyetableringer, men dette er også en naturlig følge av en opphenting av økonomien etter pandemien. Antall nyetableringer er omtrent på samme nivå som Solberg-regjeringens siste kvartal. Utfordringen er bl.a. å skalere og ekspandere som følge av regjeringens politikk. Med Høyre i regjering reduserte vi skatter og avgifter for både vanlige folk og næringsliv og investerte samtidig i mer forskning, utvikling, samferdsel og kunnskap. Vi reduserte skatter og avgifter, samtidig som vi økte barnetrygden og innførte gratis kjernetid i barnehagen som et målrettet tiltak til dem som har minst. Det er ikke nødvendigvis noen motsetning mellom skattelette og velferd. Det handler faktisk om prioriteringer. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV tar landet i feil retning. Problemet er ikke å ta en glemt pott på 9 mrd. kr for å finansiere nye, varige utgifter neste år, men hvordan nye, varige utgifter skal finansieres i året etter det og året etter det igjen. det igjen. Økende priser og renter har gjort folks økonomi strammere. Høyre vil gjøre regningene litt enklere å betale og foreslår derfor skattelettelser på lave og vanlige inntekter og økt barnetrygd for alle. Barnetrygd virker målrettet mot barnefattigdom og gir en god håndsrekning i en tid hvor mange barnefamilier sliter med å få endene til å møtes. Med Høyres prioritering vil en vanlig familie med to små barn få 5 000 kr i skattelette og 11 500 kr mer i barnetrygd. Dette vil gjøre en forskjell. Selv Selv om forskjellene i Norge er små, er det for mange barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt. Da er det viktig at fellesskapet stiller opp og hjelper dem som trenger det mest. Høyre foreslår derfor å øke inntektsgrensen for når man kan få gratis kjernetid i barnehagen. Dette vil gi 13 500 flere barn med tilhørende familier gratis kjernetid i barnehagen, som vi håper også vil bidra til at familien f.eks. kan bruke tid på skolering og komme ut i aktivitet eller arbeid. Familiens inntekt skal ikke avgjøre om barna får delta på fritidsaktiviteter. Høyre vil sørge for at alle barn skal kunne delta på fritidsaktiviteter, uavhengig av størrelsen på foreldrenes lommebok, funksjonsevne eller hvor de bor. de bor. Vi befinner oss i den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen siden andre verdenskrig. Krig og usikkerhet rammer alle gjennom økte boligkostnader, dyrere matvarer og høyere strømpriser. Mange opplever at egen økonomi blir strammere, og flere trenger hjelp. Dette vil ikke gå over av seg selv. Høyre tar ansvar for å skape en bedre framtid. Bedre privatøkonomi, lavere skatt for bedriftene, et sterkere forsvar, flere politifolk og en bedre helsetjeneste er løsningene Norge trenger. Slik tar vi ansvar for dagens store utfordringer, samtidig som vi nettopp bidrar til å skape en bedre framtid.

Det var et veldig godt spørsmål, og jeg tror svaret er at den største forskjellen går på om man ser på om vi bare er en rekke enkeltstående privatpersoner eller om vi også er et fellesskap i landet vårt. Det er et veldig viktig poeng, særlig i dag, når vi diskuterer statsbudsjettet og hvordan vi bruker pengene. Jeg vil bruke barnehageprisene som eksempel på hvordan Arbeiderparti–Senterparti-regjeringen tenker.

Det første, som er det avgjørende med barnehage til alle, som alle har råd til, er at det sørger for at alle unger i Norge, uansett om foreldrene tjener mye, gjennomsnittlig eller lite, lærer seg norsk godt og tidlig. Det gjør at alle ungene våre kan mestre skolen bedre fra 1. klasse. I vårt samfunnssyn er barnehage en viktig del av utdanningspolitikken. Det andre er det som har vært oppe i debatten i stor grad, som handler om økonomi her og nå. For dem som tjener mest på Arbeiderparti–Senterparti-regjeringens prioritering av billigere barnehage, utgjør det 30 000 kr hvert år i årene framover

Det tredje poenget, som kanskje er det aller viktigste, og som illustrerer oppstartspoenget mitt – om vi ser på samfunnet som bare en rekke enkeltindivider, eller om vi er et fellesskap – gjelder barnehagenes positive effekt for å inkludere flere i arbeid og dermed sørge for bedre økonomi over flere generasjoner. Det har vært interessant å lytte til særlig borgerlige politikere fra Høyre og Kristelig Folkeparti i dag, som har framstilt det som om Arbeiderparti–Senterparti-regjeringens lavere barnehagepriser kommer ut på ett med kontantytelser. Nei, det kommer overhodet ikke ut på ett.

Dette gjelder særlig for minoritetskvinner. Sanner påsto at Høyre skulle sørge for at flere går i barnehage, men det står i Høyres eget budsjett at de skal øke kontantstøtten fordi maksimalprisen fortsatt skal være på 3 000 kr, og de øker kontantstøtten fordi færre skal gå i barnehage. Det er veldig ærlig, og det står på side 40. Det er 15 mill. kr som er satt av til det tiltaket, for at færre skal gå i barnehage. Dette Dette er en stor samfunnsdebatt, og jeg er veldig stolt over å tilhøre og støtte opp om et parti og et regjeringsprosjekt som brenner for dette fellesskapet. Det er knapt nok noe som er mer framtidsrettet enn å sørge for at alle kan delta i arbeidslivet. rekord i nyere tid i antall folk i Norge som deltar i arbeidslivet. Allikevel vil vi videre, og barnehage er et av de framtidsrettede punktene som gjør at vi styrker arbeidslinjen ytterligere. Sanner var flink med retorikken. Han sa bl.a. at vi skal bremse det vi vil ha mindre av, og fremme det vi vil ha mer av. Helt riktig: Vi skal bremse utenforskap og sosiale forskjeller. Vi skal fremme deltakelse i arbeid blant alle, enten du er minoritetskvinne eller oppvokst på Tynset. Det spiller ingen rolle hvor du kommer fra eller hva inntekten din er – alle skal ha de samme prisene, og det skal være en barnehage som gjør at folk lærer seg språket og blir en del av en skolegang som funker fra 1. klasse av. Med det har jeg lyst til å si at det er en glad dag for fellesskapet og for småbarnsfamiliene.

[16:28:24]: Vi starter i dag ma- ratonløpet hvor vi skal vedta budsjettet for 2024. Fremskrittspartiet vil sikre gode, raske og trygge helsetjenester. Man skal kunne stole på at man får den hjelpen man trenger, når man trenger den, uten å måtte betale dyrt fra egen lomme. Etter to år med Arbeiderpartiet og Senterpartiet i regjering ser vi hvilken politikk disse partiene ønsker. Året som har gått, viser at vi nå har en regjering som sørger for at antallet som venter på å få behandling, går opp, tiden man må vente, fortsetter å øke – fra ca. 70 dager i fjor til 77 dager i år. Allikevel er regjeringen tydeligvis fornøyd med seg selv, når vi ser på hvor utrolig liten vilje det er til å gjøre grep for å redusere køene og ventetiden. Korstoget mot private og valgfrihet bare fortsetter uten noen vilje til å ta tak. Sykehus i hele landet melder fra om at det må kuttes i stor skala neste år. Det verste er at kapasiteten er der. der. Det handler bare om vilje til å ta grep – å handle fra regjeringens side. I stedet drar denne regjeringen luen enda lenger ned over øynene og tror at det går over av seg selv. Men det kommer det ikke til å gjøre. Vi er på full fart i feil retning. I motsetning til regjeringen og andre partier foreslår Fremskrittspartiet en skikkelig satsing på helse i vårt alternative statsbudsjett for 2024. Fremskrittspartiet foreslår å styrke sykehusene med totalt over 2 mrd. kr neste år, både ved å styrke de offentlige sykehusene – slik at de kan behandle mange flere pasienter til neste år, slik at køene går ned og ikke opp og ved å kjøpe mange flere plasser hos private og ideelle, som vil bidra til at køene går ned og ikke opp. Det handler om mennesker og menneskers hverdag – mennesker med smerter og frustrasjon over ikke å få rask og nødvendig behandling. Jeg lurer faktisk på om denne regjeringen sammen med SV skjønner dette når de ikke vil bruke kapasiteten som er klar, for det handler bare om å trykke på den grønne knappen. knappen. For et par uker siden var jeg på Fekjær psykiatriske senter, en privat, ideell stiftelse for unge mennesker som sliter med psykiske lidelser og/eller rus, og som er mellom 18 og 35 år. Felles er at mange av dem vurderer å gjøre slutt på livet sitt. Det var sterke møter med unge mennesker som nå endelig får hjelp, og hvor flere kommer i gang med skolegangen og får orden på livet sitt. Men på grunn av denne regjeringens ideologi og aversjon mot fritt behandlingsvalg må de nå redusere fra 30 til 20 plasser. Samtidig som over 50 fortvilte mennesker roper om å få hjelp, er svaret fra denne regjeringen at de er imot fritt behandlingsvalg. Det er visst helt greit at folk må stå langt om lenge i kø, for køene bare vokser. For meg er dette helt uholdbart, og jeg kan ikke forstå hva regjeringen holder på med. I tillegg har Fekjær mulighet til å opprette seks nye plasser for personer med spiseforstyrrelser, men svaret er at vi ikke trenger de samtidig som antallet som trenger hjelp, øker og øker. Dette er mennesker og fortvilte familier som ser barna sine i ferd med å gå til grunne, uten å få hjelp. Det burde ikke være mulig i 2023. foreslår derfor å bevilge 300 mill. kr ekstra for å kjøpe plasser gjennom fritt behandlingsvalg innen psykisk helse og rus. Vi foreslår 500 mill. kr til å kjøpe ledig kapasitet innenfor sykehusbehandling. I dag står vi overfor en avgjørende utfordring i eldreomsorgen. Vår voksende eldre befolkning fortjener en verdig og respektfull behandling og tjenester som står klare når behovene oppstår. Statsbudsjettet må derfor reflektere dette gjennom betydelige investeringer i eldreomsorg. Heller ikke her lykkes regjeringen å møte det faktiske behovet.

Ensomhet og isolasjon er en stor utfordring, og her må vi rette fokuset. Fremskrittspartiet har satt av over 1 mrd. kr til eldreomsorgen i vårt alternative budsjett, og med vårt budsjett vil vi også øke byggingen av faktiske nye sykehjemsplasser til 1 500 nye plasser – ikke slik regjeringen bløffet om og latet som at det skulle bygges 1 500 nye plasser, men obs, pengene regjeringen satte av, skulle også kunne brukes til å rehabilitere og oppgradere gamle sykehjem og omsorgsboliger. Dermed var regjeringens valgkamp blitt en bløff. Fremskrittspartiet setter som sagt av penger til tilskudd til over 1 500 nye plasser for å komme i gang med å møte behovene som alle vet kommer. kommer. I valgkampen var det ikke måte på hvor mye man skulle satse på eldreomsorg. Det er derfor trist at Fremskrittspartiet er det eneste partiet som faktisk setter av skikkelige bevilgninger på statsbudsjettet som faktisk monner. monner. Helsebudsjettet er trist lesning for psykisk syke, mennesker i sykehuskø, de ansatte i helsetjenesten og våre eldre som har behov for sykehjemsplass. Det er trist at dette området kun er viktig i festtalene til regjering og storting, men blir glemt når det skal bevilges penger. Jeg viser til mitt forslag om Helse nord og tar opp det forslaget. Presidenten

Saman tek me no viktige grep som bidreg til å tryggje folks økonomi i ei uroleg tid. Saman deler me i Arbeidarpartiet, Senterpartiet og SV målet om trygg styring politikk for å få ned prisveksten og styrkje velferda. Dette budsjettforliket er særleg godt for fordeling og inkludering. At me i haust la fram eit budsjettforslag med viktige grep for barnefamiliar, og at me reduserer barnehageprisen med 1 000 kr for alle landets barnefamiliar og 1 500 kr i grisgrendte strøk, betyr noko. Det at ein får til billegare barnehage og gratis kjernetid i SFO, har direkte innverknad på utjamning av forskjellar mellom folk, og det er bra for integreringa. Difor er det verdt å merke seg forskjellane mellom parti i Stortinget. Høgre føreslår å kutte i gratis kjernetid i SFO.

Det er ein politikk eg er ueinig i, særleg fordi me veit at desse grepa verkar. Me har erfaring frå Oslo, der ein har gjort det i barnehagane, og me veit at dette

og at fleire i byggjenæringa kan behalde jobben sin. Eg er òg veldig glad for at me i Arbeidarpartiet og Senterpartiet, i lag med SV, styrkjer det samiske og det kvenske i budsjettforliket.

Det er òg veldig bra at me styrkjer SAMINOR og Senter for samisk helseforsking med 17 mill. kr, gjennom å gjennomføre eit viktig arbeid for meir kunnskap om helse og levekår i samisk, kvensk og norsk befolkning i utvalde område i Nord- og Midt-Noreg.

fleire område av budsjettet som hjelper vanlege folk og mange av dei som no treng det mest i ei uroleg tid. Det vil bety noko for lommeboka til folk at det blir billegare barnehage. Det vil bety noko for familiane at det blir gratis kjernetid i SFO, at barnetrygda blir styrkt, at me aukar studiestøtta, og at det blir billegare tannhelse for dei eldste. Det er òg veldig bra at dette budsjettforliket styrkjer klimaprofilen, og òg at det er ei styrking av grønt industriløft.

som byggjer opp under målet om at så mange som råd kan vere i arbeid. Med denne einigheita, dette fleirtalet i Stortinget, styrer me trygt mot ein grønare økonomi, som skal kutte utslepp, skape arbeid og gje fellesskapet inntekter som Noreg kan byggjast vidare på i åra som kjem.

og med det dro det palestinske folket inn i en blodig, unødvendig og meningsløs krig. Denne debatten foregår samtidig som Irans «proxy»-er i hele Midtøsten angriper vestlige interesser og mål i regionen og i verden for øvrig. Som beskrevet over er den sikkerhetspolitiske situasjonen drastisk forverret de siste årene, dagene og ukene, ikke bare globalt, men også i våre nærområder. Etterretningstjenesten skriver i sin åpne trusselvurdering at russisk aggresjon forblir den største trusselen mot Norge, og det russiske etterretningstrykket mot Norge er vedvarende høyt – ja, faktisk beskrives etterretningstrykket som det høyeste på mange tiår. Det ovennevnte alvoret understøttes av forsvarskommisjonen, totalberedskapskommisjonen, Nasjonal sikkerhetsmyndighets sikkerhetsfaglige og Forsvarssjefens fagmilitære råd. Med dette bakteppet er jeg litt overrasket over at ingen av dem som har vært oppe her, har snakket veldig mye om beredskap, forsvar og sikkerhet. Det de i stor grad har snakket om, i hvert fall regjeringens representanter, har vært et kornlager. Det er interessant i seg selv. seg selv. Dette er den mest alvorlige situasjonen vi har stått i siden 1945. Det må legges til at dette er en radikal endring fra sikkerhetspolitiske analyser fra tidligere år, hvor vi i stor grad har fokusert på trusler langt unna våre grenser, og hvor fienden i stor grad kunne oppsummeres som militser og terrororganisasjoner. Analysene fra den tiden pekte på en framtid der disse trusselaktørene kom til å være det største problemet for oss. Mye kan sies om disse analysene, men dette dannet grunnlaget for hvordan vi har utformet forsvaret vårt fram til for noen år siden. Jeg vil nødig virke alarmistisk, men det er liten tvil om at Norge i dag ikke er rustet for det alvoret vi står oppe Forsvarsevnen vår må styrkes her og nå. Derfor foreslår Høyre en betydelig satsing på Forsvaret i sitt alternative budsjett. Vi styrker Forsvaret med 1,8 mrd. kr, og det gjør vi gjennom flere tiltak. Vi styrker ikke bare Forsvaret, vi styrker også andre deler av samfunnssikkerhet og beredskap. Jeg kan fokusere på Forsvaret. Den første pakken innebærer å styrke utdanning, rekruttering og det å beholde mer av personellet i alle forsvarsgrener, i tråd med det alvorlige trusselbildet og det som Forsvaret selv etterspør. Personellet i Forsvaret er den viktigste ressursen de har, og vi trenger langt flere av dem. Høyre vil bruke mer penger på å utdanne, rekruttere og beholde personell i hele Forsvaret. Uten godt trent og motivert personell vil ingen mengde toppmoderne utstyr være til stort mye hjelp.

Den andre pakken går ut på å styrke tilgangen på ammunisjon og forsyninger, som er avgjørende for å kunne stå i konflikt over tid. Russlands fullskala invasjon av Ukraina har påminnet oss hvordan en konvensjonell eller tradisjonell krig vil se ut, og hva behovet for forsyninger og ammunisjon vil være. Norge har også en viktig rolle i å fylle opp forsyningslagrene både hos oss og hos våre allierte. Derfor har vi gitt ammunisjonsproduksjonsstøtte til Nammo i vårt alternative budsjett for å øke produksjonen. øke produksjonen. I den tredje delen av vårt alternativ vil vi gå til anskaffelse av luftvern. Det vi ser, uten å overanalysere krigen som foregår i Ukraina, er at behovet for luftvern er helt avgjørende i en moderne krig. En kraftig styrking av luftvernet er anbefalt av både den nåværende og den forrige forsvarssjef.

Vi satser mer på reell polititilstedeværelse og styrker politiet reelt. Det er veldig flott med bygg ute i distriktene, men det gir ikke mer sikkerhet og beredskap der ute. Det som muligens er en vesensforskjell mellom budsjettforliket mellom regjeringen og SVs og Høyres forslag, er at vi i vi i større grad fokuserer på å bygge opp reelle kapasiteter og kapabiliteter til å sikre oss mot uforutsette kriser og konflikter. Det er nok den viktigste oppgaven vi har foran oss i den tiden vi står overfor. Noe annet har vi faktisk ikke råd til. Statsråd Erling Sande

Sande [16:43:21]: Den retninga som Senterpartiet og Arbeidarpartiet peika ut då vi overtok regjeringsmakta, var at vi kom til å arbeide for å jamne ut forskjellar sosialt og geografisk. Landet er forskjellig, og folk lever forskjellige liv. Men vi ønskjer ikkje ei utvikling der dei som har minst, sakkar stadig lenger bak, eller der dei som bur utanfor dei største byane, blir oversette. I retorikken, særleg i valkampar, kan det høyrast ut som om desse måla er delte av alle parti, men heldigvis har vi budsjettdebattane, og då må alle partia presentere sine alternative prioriteringar for det neste året. Er det éin ting årets budsjettrunde har vist fram, så er det at mange av dei i opposisjonen som snakkar høgt om geografisk utjamning og aktiv distriktspolitikk, f.eks. i valkamp, prioriterer det ned ved første sjanse.

Der Senterpartiet og Arbeidarpartiet satsar på kysten og på landbruket og løftar barnefamiliar i heile landet, vel partiet Venstre å drive aktiv sentraliseringspolitikk. Julehelsinga til norskekysten og distriktssamfunn er dyrare ferje og fly, det er mindre til landbruket, det er dyrare barnehage, og på toppen av det heile kuttar dei milliardar i sikkerheitsnettet til pensjonistar og til arbeidsledige. Det er sterk kost for eit parti som ein gong sa dei var distriktsvenlege og opptekne av sosial ulikskap. Det er på sett og vis lettare å forhalde seg til partiet Høgre, for mange år sidan gjeve opp å gje inntrykk av at dei har nokon aktiv distriktspolitikk. Dei har snarare hatt sentralisering som mantra, for med kirurgisk presisjon vil dei finansiere skattelettar ved å straffe distriktsnæringane:

med SV sikrar fleirtal for ein politikk som ser heile landet. Vi veit at mykje av verdiane i dette landet blir skapte nettopp i distrikta. Då treng vi levande distrikt, og då treng vi at folk vel å busetje seg og leve livet sitt rundt om langs kysten vår.

på flatbygdene på Austlandet, det trengst fjellfolk, det trengst folk i alle lokalsamfunna langs kysten vår. Då må det gå an å skape arbeidsplassar og aktivitet òg der avstandane er store, og ved at avstandsulemper blir haldne nede. Det legg Senterpartiet, Arbeidarpartiet og SV til rette for gjennom dette budsjettforliket. Billegare barnehage, gratis ferje, lågare flyprisar og ei skikkeleg satsing på breiband byggjer landet vårt, og det kjem både by og bygd til gode. Kommune- og fylkesøkonomien sikrar gode tenester nær folk i by og bygd, og i budsjettforliket med SV får ein òg ein auka innsats på bustad. Det er viktig, ikkje minst i desse tider. Det å ha ein god og trygg stad å bu er av våre mest grunnleggjande behov.

kirurgisk går inn med skatteøkninger og dårligere satsing på digitalisering og bruker tid på reversering, samtidig er opptatt av andre partiers distriktspolitikk, vel vitende om at er det noe som faktisk er til skade for distriktspolitikken, er det når man går til angrep på norske arbeidsplasser. Jeg skal la det ligge, for statsråden har helt rett i at budsjettdebatter er bra, for da får man vite hva man er opptatt av. Denne statsråden var ikke nevneverdig opptatt av boligpolitikk, en viktig sak for veldig mange. Jeg ser at det nå er mange som sliter med å komme inn i boligmarkedet. Samtidig står denne regjeringen nå bak et forlik hvor man legger press på renten. Man sier nei, nei og atter nei til opposisjonens forslag for å få fart på boligutbyggingen, og samtidig sier man nei til å legge fram boligmeldingen sin raskere. Hvilke tiltak har egentlig statsråden å vise til for å få fart på boligutbyggingen? Statsråd Erling

vi har hatt regjeringsmakt, må ein antakeleg veldig, veldig mange år tilbake i tid før ein ser noko liknande. Med det siste budsjettforliket her med SV er Husbanken ytterlegare styrkt for nettopp å auke bustadbygginga rundt om i landet vårt. Jeg tror de aller fleste partiene er enige om Husbankens veldig viktige samfunnsrolle, og der ligger det egentlig ikke noen stor politisk uenighet, i hvert fall når det gjelder Husbankens rolle. Så kan man alltids diskutere innretning. Der hvor statsråden imidlertid bommer fullstendig i sin analyse innen boligmarkedet – og det var derfor jeg også var litt opptatt av å få den saken opp på dagsordenen – er at jeg tror statsråden ikke forstår at dersom man skal bygge boliger, må de også være regulert, for å kunne regulere flere boliger må vi få flere kommuner på banen. Vi må legge til rette for at folk også har lyst til å bygge disse boligene. Dette forliket som nå bruker 9 mrd. kr

av byggjenæringa rundt omkring, som no opplever at konjunkturane er krevjande. Dei etterspør også desse tiltaka. Så er eg einig i at vi stadig må leite etter forenklingstiltak

Ei gruppe kommunar har det spesielt vanskeleg, og det er vertskommunane etter HVPU-reforma, som tok på seg eit stort ansvar for fellesskapet tidlegare, og som har vorte kompenserte kvart einaste år for det.

Spinnville prisar på bustader i byane, låg panteverdi på bygda og aukande rente gjer at fleire og fleire slit med å skaffe seg ein trygg stad å bu sjølv med fast jobb og inntekt.

på bustadmarknaden. Difor er det viktigaste grepet det regjeringa gjer i lag med SV no i dag, å få eit ansvarleg budsjett som stoppar den auken vi har i både rentevekst og prisvekst, prøver å trekkje ned og dempe han. stor betydning for alle dei som er på og jobbar for å kome seg inn på bustadmarknaden no. Så endå litt meir skryt: Det løftet ein får til no gjennom Husbanken, vil vere viktig for å møte den gruppa som representanten er oppteken av, eksempelvis startlån. Ein sikrar tilgang på fleire utleigebustader i marknaden som legg til rette for at folk kan få ein god og trygg plass å bu.

Vi står på trappene til en boligkrise, og Byggenæringens Landsforening kunne i midten av november fortelle at de fryktet å miste 30 000 arbeidere som følge av at det er nærmest full stopp i byggebransjen. Tall fra Nav viser at antallet arbeidssøkere med yrkesbakgrunn fra bygg og anlegg har økt med 37 pst. siden oktober i fjor. BNL og Fellesforbundet har sammen lansert en tiltakspakke for å møte krisesituasjonen i byggenæringen, og punkt nummer én på denne listen, er nettopp å øke Husbankens lånerammer med minst 6 mrd. Da var det gledelig, jeg skal gi statsråden såpass, at man kan høre og se at lånerammen blir økt med 5 mrd. kr. Det er bra. Men mitt spørsmål til statsråden er: Hva mer konkret er det regjeringen kommer til å gjøre for å imøtekomme den svært alvorlige situasjonen vi ser i byggebransjen i Norge, og da også boligmangelen som vi kan stå i fare for å få?

Lund òg sa, på ei veldig krevjande tid for den bransjen. Difor har eg for det første invitert bransjen til ein prat i morgon den dag for å få diskutert kva som er stoda, og korleis vi best kan møte ho i fortsetjinga. Det grepet som regjeringa no gjer i lag med SV, er veldig effektfullt. Som representanten òg viste til, er det blant dei grepa som er etterspurde

gratis ferje står øvst på den lista. Det som står øvst, er å få letta den ekstra skattebyrda som desse bedriftene har fått med to år med Senterpartiet i regjering, og å få gjort noko med eit vegnett i elendig tilstand i Distrikts-Noreg. Difor har Venstre prioritert betydelege

veldig mykje å svare på i løpet av 1 minutt. La meg starte med det representanten Bjørlo høyrer når han reiser rundt. Eg har ikkje høyrt nokon ta til orde for det grepet som Venstre og for så vidt partiet Høgre no gjer med å kutte

kan vere einig i at vegnettet er ei utfordring. Det må vi satse tyngre på framover. Det er mange fylkesvegar i dårleg forfatning. Då bør representanten Bjørlo

Mamma, hvorfor snakker de ikke om Ukraina-krigen på nyhetene lenger? Spørsmålet kom fra min ni år gamle datter da Nyhetsmorgen surret og gikk i bakgrunnen i går morges. Vi svarte at det har blitt krig i Gaza, og at det er det som får mest oppmerksomhet nå. – Burde de ikke snakke om begge krigene, fulgte hun opp med. Og det har hun jo rett i. Det er veldig mye vi bør snakke om, og det er veldig mye vi må løse – samtidig. I høst var jeg i Stortingets delegasjon til FNs generalforsamling. Med meg hjem i kofferten hadde jeg en eske med et råttent kinderegg. Vi står overfor en klimakatastrofe. Det er kun 15 pst. av FNs bærekraftsmål som er i rute. Og til det som datteren min spurte om: Det blir stadig flere kriger og væpnede konflikter i verden, uten at de gamle er løst. Norge er i denne sammenhengen et trygt land med gode velferdstjenester og et sterkt sikkerhetsnett, men vi er på ingen måte immune for konsekvensene av endringene som skjer rundt oss. Det påvirker prioriteringene i statsbudsjettet, og det påvirker folks hverdagsøkonomi. Mange har det vanskelig, og det er en del som har hatt det vanskelig en god stund nå. Statsbudsjettet som Arbeiderpartiet la fram, og budsjettenigheten med SV bidrar til å dempe konsekvensene av den økonomisk krevende tiden vi lever i. Fra 1. august neste år vil barnehageprisen bli betydelig lavere, og fra neste skoleår er både 1., 2. og 3. klasse inkludert i ordningen med gratis kjernetid i SFO.

Før vi startet med denne satsingen, sto hver femte førsteklassing utenfor SFO, altså 20 pst. av seksåringene. Det var én av fem som ikke fikk være med. Nå er det slutt på det, og det er jeg veldig glad for. Inkluderende utdanningspolitikk er også god sosialpolitikk. For de yngste barna har det vært riktig å investere i felles velferdsgoder. For de eldste barna er det riktig å øke barnetrygden, slik at forskjellen mellom de under og over seks år blir redusert. Barn blir dyrere jo eldre de blir, enten det handler om storspiste tenåringer, deltakelse i idrett, kultur og andre aktiviteter, eller klær og sko man vokser ut av lenge før det er utslitt. Økt barnetrygd for barn over seks år blir endret allerede fra 1. januar i 2024. Tidligere har regjeringspartiene og SV sørget for at barnetrygden skal tas ut av beregningsgrunnlaget for sosialhjelp, slik at denne økningen, på 2 400 kr, kommer de økonomisk mest sårbare familiene til gode. Arbeid er den viktigste veien ut av fattigdom. Den sosialdemokratiske arbeidslinjen handler om å gi folk støtte til å bli inkludert i arbeidslivet, enten det handler om helsehjelp, kvalifikasjoner eller språk. I dette budsjettet øker vi antallet varig tilrettelagte arbeidsplasser med 500, og vi legger opp til et høyere nivå på arbeidsmarkedstiltak selv om arbeidsledigheten er lav. Dette er en ny måte å tenke på. Den lave arbeidsledigheten og det store behovet for arbeidskraft gjør at vi har en gyllen mulighet til å inkludere flere. Arbeidslinjen som samfunnskontrakt betyr også en sikkerhet om at man kan leve et verdig liv hvis man ikke kan jobbe. For Arbeiderpartiet har det vært viktig å øke de laveste ytelsene i folketrygden. Derfor er jeg glad for budsjettenigheten som sikrer at minsteytelsene for uføretrygd, arbeidsavklaringspenger og kvalifiseringsprogrammet øker med henholdsvis 6 000 kr, 5 000 kr og 5 000 kr fra 1. juli neste år. For Arbeiderpartiet er arbeidslivspolitikken og sosialpolitikken to søyler som skal virke i fellesskap. I dag skal vi vedta det tredje statsbudsjettet siden regjeringsskiftet høsten 2021. Vi har i denne perioden endret kursen i både arbeids- og sosialpolitikken, og jeg vil nok en gang takke SV for samarbeidet med å ta Norge i en mer sosialt rettferdig retning. (H) [17:06:22]: Norge har over 600 000 mennesker i arbeidsfør alder som står utenfor arbeid, utenfor aktivitet og utenfor utdanning. Det er selvfølgelig et stort problem for velferdssamfunnet vårt, for det er det at mange mennesker jobber, som finansierer at man har velferd å fordele. Det er også et problem for den enkelte, for den viktigste veien ut av fattigdom er at man kan leve av egen inntekt. Arbeid gir også deltakelse, en opplevelse av at man trengs. Det gir et me ningsfullt liv. I tillegg er det slik at mangelen på arbeidskraft er en av våre store utfordringer – ikke bare nå, men vil være det i tiårene som kommer. Dette er en beskrivelse som jeg tror de aller fleste i salen deler, men når man ser hva Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet ser ut til å bli enige om når de forhandler, ender det opp med at de kun er opptatt av å øke betalingen til dem som ikke er i jobb, og det finansieres delvis ved å ikke prioritere tiltak for å hjelpe flere mennesker i arbeid. På budsjettdagen sto finansministeren på denne talerstolen og sa at det skal lønne seg å stå opp om morgenen. Arbeidsministeren vår mente at venstresiden har vært for opptatt av nivået på ytelser fremfor å få flere mennesker i jobb. Vel, hva har de faktisk gjort i praktisk politikk? Det er riktig som forrige taler sa, at man bevilger penger til 500 varig tilrettelagte arbeidsplasser. Problemet er bare at behovet – for å unngå at køene vokser – er 1 000 varig tilrettelagte arbeidsplasser hvert eneste år. Det foreslår Høyre. Det stemmer Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet imot. De avvikler statens bidrag inn i inkluderingsdugnaden, som er et krav om at staten i sine nyansettelser skal ha minst 5 pst. som har nedsatt funksjonsevne eller hull i De ligger altså nå på et nivå på arbeidsmarkedstiltak som er under Solberg-regjeringens siste budsjett. Og de finansierte det forliket de nå har kommet opp med, i tillegg til de 9 milliardene de bruker, ved å avvikle et forsøk med arbeidsorientert uføretrygd.

Grunnen til at arbeidsorientert uføretrygd er viktig, er at hvis man i dag blir gradert uføretrygdet, skal man – litt karikert – være ufør mandag, onsdag og fredag og i full jobb tirsdag og torsdag. Slik er selvfølgelig ikke vi mennesker. Ved å arbeidsorientere uføretrygden kan man jobbe i et litt lavere tempo, men kanskje litt flere dager. Dette er et tiltak som heller ikke Høyre har funnet på helt selv. Det er anbefalt av sysselsettingsutvalget fordi det er en mulighet til å få flere uføre i arbeid. Nå fjerner flertallet den ordningen med et pennestrøk og tar de 118 millionene som skulle brukes på det, og bruker det på noe annet, som innebærer å betale mer til dem som står utenfor, istedenfor å hjelpe dem i jobb.

Vi vet at når uføre forsøker å kombinere dette med litt arbeid, vil de ganske raskt – når de kommer over fribeløpet – få en avkorting som tilsvarer en marginalskatt på omtrent 80 pst. av lønnen. statsbudsjett for 2024 987 lønner seg altfor dårlig å jobbe litt ekstra. Derfor foreslår Høyre en modell hvor vi beholder fribeløpet, men halverer avkortingen i uføretrygd opp til 1,2 G, for å sørge for at uføre som forsøker å komme i arbeid, også gjør det. I tillegg foreslår Høyre å øke bevilgningen til funksjonsassistenter, som er de som kan hjelpe mennesker som trenger litt ekstra hjelp, med å kunne stå i arbeid. I fjor gikk den potten tom for penger. I år foreslår vi å gjøre budsjettet slik at det ikke skjer igjen.

at arbeidslinjen handler om at virkemidler og velferdsordninger utformes slik at de støtter opp under målet om arbeid til alle. Det er veldig synd å se at de som nå styrer Arbeiderpartiet, prioriterer å kutte i det som hjelper folk i arbeid, for å betale for økte ytelser til dem som vil komme i jobb.

Mange er både bekymret for og sliter med økte kostnader til mat, boliglån og livsopphold generelt. Flere må snu på krona for å få familieøkonomien til å gå opp. Men vår tid handler ikke bare om personlige økonomiske utfordringer. Den handler også om å ta grep for å stoppe klimaendringer, bevare naturen og begrense forurensning. Dette er store oppgaver som krever at vi bygger om økonomien i fornybar retning. Jeg er derfor svært glad for at SV er regjeringspartienes budsjettpartner. Vi har nå fått et statsbudsjett som har bevart og styrket profilen, nemlig et statsbudsjett som er trygt, rettferdig og ambisiøst på vegne av klima. Et grønt budsjett har blitt enda grønnere. Statsbudsjettet preges også av en tid med krig i Europa og et rekordhøyt antall flyktninger, som er med på å øke utgiftene på mange områder. Pris- og renteøkningen er krevende for både folk, bedrifter og det offentlige. Derfor er det viktig at vi vedtar et budsjett som sikrer trygg økonomisk styring i en urolig tid. Vi sikrer grunnleggende og god velferd i barnehagen, skolen, helsetjenesten og eldreomsorgen. Vi stiller opp for dem som rammes hardest av den høye prisstigningen. Dette budsjettet tar solide grep for dem som har det tøffest nå: Barnetrygden økes, minstesatsene for uføretrygd, arbeidsavklaringspenger og kvalifiseringsprogrammet heves, og studiestøtten styrkes. Vi prioriterer tryggheten og beredskapen i Norge i en urolig tid, og vi stiller opp for Ukraina og mennesker på flukt. Ikke minst skal vi sørge for en rettferdig grønn omstilling, og vi skal nå klimamålene våre. Vi framskynder det grønne skiftet gjennom betydelige satsinger i industrien og verner om våre skoger. Enova styrkes betydelig i 2024. Gjennom regjeringens andre klimastatus og -plan, som viser framdrift i klimapolitikken, kan vi lese hvordan planen fra i fjor har blitt forsterket, og hvordan vi ligger an til å nå klimamålene. En viktig del av statsbudsjettet og forliket med SV er å styrke CO2-kompensasjonsordningen med 500 mill. kr innen revidert nasjonalbudsjett 2024. Det skal ikke være noen tvil om at CO2-kompensasjonsordningen er viktig for Arbeiderpartiet, en ordning som ble innført av regjeringen Stoltenberg i 2012. Formålet er viktig: Norsk industri bruker 100 pst. fornybar energi, vann og vindkraft, men norsk kraftpris påvirkes av europeiske CO2-priser. CO2-kompensasjonsordningen kompenserer industrien for den delen av kraftprisen som påvirkes av europeiske CO2-priser. I denne budsjettprosessen har vi lyttet til innspillene fra en samlet industri, og ikke minst fra Industri Energi, Fellesforbundet og LO. Regjeringen vil nå gjennom dialog med industrien finne løsninger som er økonomisk bærekraftige, som sikrer forutsigbarhet, og som bidrar med utslippsreduksjoner og energieffektivisering i tråd med omstillingsmålet. Så vil jeg også nevne at Stortinget med dette statsbudsjettet ber regjeringen åpne et område for havvind i nord, som skal utlyses senest i 2027. Dette har vært en tydelig målsetting fra regjeringen, og nå vil også Stortinget stille seg bak dette målet. Det mener jeg er godt nytt for leverandørindustrien nord i landet, for arbeidsplasser langs kysten, og det vil ikke minst på sikt være et gode for folks og næringslivets strømregninger. Så vil det selvsagt være avgjørende at konsekvensene for sameksistens med fiskeri, natur og miljø håndteres på en forsvarlig måte. Som representant fra nord er jeg ekstra tilfreds med at videreføring av infrastrukturen bygget gjennom miljøovervåkningssystemet COAT sikres. Klimaøkologisk forskning som gjennomføres i Varanger, er noe vi fra Stortinget har jobbet hardt for å få med, og som ordfører Wenche Pedersen i Vadsø kan ta mye av æren for at er kommet på plass.

Statens viktigste opp- gave er å gi innbyggerne sikkerhet og trygghet. Det krever bl.a. at vi har et politi som er i stand til å drive effektiv kriminalitetsbekjempelse,

Vi nådde målsettingen om to politifolk per tusen innbyggere og ansatte flere tusen nye politifolk i løpet av vår regjeringstid. Nye biler, nytt IT-utstyr og beredskapssenteret på Taraldrud kom på plass, for å nevne noe. nevne noe. Den positive utviklingen i politiet under Solberg-regjeringen har stoppet fullstendig opp under dagens regjering. Det meldes om krise og nedbemanning i alle politidistrikter, og både Politiets Fellesforbund og politimestre roper varsku om at de ikke klarer å løse de oppgavene de er satt til. Dette er sterkt bekymringsverdig. Høyres alternative budsjett har en tydelig retning. Vi vil ha mer politi. Vi vil ha raskere domfellelse av unge kriminelle og en mer effektiv straffegjennomføring. Høyre tar på alvor det opprøret vi ser i politietaten. I vårt alternative budsjett setter vi av 400 mill. kr til å ansette over 450 flere politifolk i løpet av 2024. Det er helt uholdbart at nyutdannede politifolk ikke får jobb i politiet når behovet er så stort. Flere politifolk vil gi et mer tilstedeværende politi, mer forebygging, bedre kriminalitetsbekjempelse og et tryggere samfunn. Vi vil ha flere politifolk og ikke bruke penger på å åpne gamle lensmannskontorer som politiet selv ikke vil ha. Ikke bare er det dårlig pengebruk; det er også stikk i strid med politifaglige råd. Når vi ser at kriminaliteten brer om seg, og at kriminelle nettverk fra andre land får fotfeste i Norge, er dette en helt uforståelig prioritering. Kripos er bekymret for situasjonen, og Politiets Fellesforbund uttalte i forrige uke at Norge er på vei mot svenske tilstander, fordi de ser en sterk økning i ungdomskriminalitet og organisert kriminalitet samtidig som politiet må nedbemanne. Politiets Fellesforbund er redd for at det blir mye mer alvorlig før man innser at man må gjøre noe. Regjeringen vil opprette 14 nye passkontorer, noe som vil øke passgebyrene med 34 mill. kr. Høyre mener dette er helt unødvendig, og at utgiftene for befolkningen er mer enn store nok fra før. fra før. Høyre vil ha hurtigspor for unge lovbrytere i domstolene og setter av 5 mill. kr for å etablere dette. Raskere straffegjennomføring vil kunne bidra til å snu en negativ utvikling hos unge lovbrytere og hindre at de dras inn i kriminelle gjengmiljøer. Samtidig setter Høyre av 35 mill. kr til å etablere et landsdekkende institusjonstilbud for barn som har begått alvorlige eller gjentatte lovbrudd. Vi vil øke gjennomføringstiden for soning med fotlenke fra seks til tolv måneder for å redusere risikoen for tilbakefall til ny kriminalitet og sørge for at flere rehabiliteres tilbake til samfunnet som lovlydige borgere. Utvidelsen vil også føre til mindre utgifter for staten. Regjeringen har besluttet å etablere en ny politiutdanning i Alta. Det gjøres samtidig som vi allerede har 400 nyutdannede politifolk som ikke får jobb. Etableringen gjøres også uten særlig diskusjon og forarbeid. Vi mener dette var en dårlig prosess og at det er feil ressursbruk. Vi vil heller bruke penger på å ansette flere folk i politiet. Høyre lytter også til Økokrim og vil ikke bruke 15 mill. kr på å etablere en bedragerienhet på Gjøvik, også dette stikk i strid med faglige råd. Økokrims anbefaling var Trondheim eller Oslo, noe som ville ha spart staten for 15 mill. kr i etableringskostnader og 1– 2 mill. kr i året i driftsutgifter. er feil ressursbruk. Det er trist å se utviklingen i politiet under denne regjeringen. Nedbemanning, reversering og overkjøring av faglige råd er gjennomgangsmelodien. Det er alvorlig med tanke på at politiet er bærebjelken i vår sivile beredskap. De trenger flere folk, og de trenger ikke minst å bli lyttet til når de gir sine faglige råd. råd. Høyre lytter til politiet og vil gi dem de verktøyene de trenger for å løse statens viktigste oppgave: å gi befolkningen trygghet og sikkerhet.

[17:21:13]: Denne budsjett- debatten holdes mot et dystert bakteppe. Vi har en dyrtid i Norge som har ført stadig flere husstander i dette landet inn i fattigdom. Allerede i mai kunne Matsentralen rapportere at 115 000 mennesker var avhengig av frivillig mathjelp i det daglige, og det er altså mange rentehevinger siden. Å finne en måte for å skåne dem som har lave lønninger og lave trygder, lave pensjoner og dårlige inntekter fra prisstigningene, er den viktigste oppgaven vi i denne salen nå står overfor. Så langt må vi dessverre kunne konstatere at det ikke er blitt gjort nok, for situasjonen er at stadig flere norske husholdninger blir økonomisk utrygge. Det er beskjedene vi får fra de frivillige organisasjonene over hele landet, fra forskerne i SIFO, fra forskerne i Fafo og fra Nav. Så behovene fortsetter altså å øke, til tross for alle de små og store tiltak som regjeringen har gjort. Jeg kan forstå at det av og til må oppleves frustrerende å sitte i denne regjeringen og føle at man gjør og vedtar mange veldig bra ting, for så å oppdage at for hvert lite skritt man går i riktig retning, tar prisene et sjumilssteg feil vei. For det er vanskelig å si noe å si noe annet enn at man ikke har levert eller gjort det godt nok, så lenge fattigdommen i landet øker, og så lenge stadig flere familier sliter med å sette mat på bordet til seg og sine. 2024 989 Også i dette budsjettet skjer det gode ting, ikke minst etter budsjettforliket med SV. For eksempel har regjeringen nå gått inn for å øke to av minstesatsene i velferdsstatens ytelser som betyr mye for folk, både uføretrygd og arbeidsavklaringspenger. Det er selvfølgelig bra, men man må kunne spørre seg om 500 kr i måneden virkelig er nok for å motvirke de prisøkningene vi ser, og de renteøkningene vi ser. Det er òg grunn til å advare mot det som av og til oppfattes som en litt tilfeldig velferdspolitikk, der man klatter litt på én ordning det ene året og litt på en annen ordning det neste året. I fjor var det de enslige minstepensjonistene som fikk,

alle velferdsstatens ytelser, for å vise fram en retning der ingen grupper blir satt opp mot andre, men der man nærmer seg det målet at ingen som er på en ytelse i den norske velferdsstaten, ingen som har vært hos Nav og har krav på hjelp der, og som derfor får en ytelse derfra, likevel skal måtte spe på inntekten med å gå og hente matposer hos Frelsesarmeen etterpå. Åtte av ti av dem som står i matkø, har allerede fått en ytelse fra Nav. Det vil altså si at de er mennesker som burde være utenfor behovet for mathjelp fra frivilligheten, fordi de allerede får hjelp fra den norske velferdsstaten, men det er de altså ikke. De ytelsene er rett og slett ikke gode nok. Derfor har Rødt i sitt alternative budsjett funnet rom til å øke alle velferdsstatens ytelser med 12 000 kr Heller ikke det er nok, men det er et første veldig stort skritt i retning av det som bør være et åpenbart mål for alle i denne salen, nemlig at ingen av velferdsstatens ytelser skal ligge under grensen for fattigdom og vedvarende lavinntekt. har sagt, synes jeg det er mye fint i det budsjettet som blir lagt fram, og det er enda finere, det som blir lagt fram i samarbeid med SV i forliket, men jeg tror vi er nødt til å få et taktskifte i kampen mot fattigdom. Jeg opplever at både stortingsflertallet og regjeringen er på etterskudd, at man – etter at det har vært store krisetegn over lang tid for velferdsstaten vår – kommer og legger på noen kroner her og der i den eller den ordningen. Jeg tror vi trenger en større og mer helhetlig plan

vert dyrka korn. Det var viktig i 1814, og det er viktig i 2023. Det er sjølvsagt mykje som har endra seg sidan den tid, men det å sikra innbyggjarane ein grunnleggjande beredskap for å ha nok mat er like viktig i dag som det var då. Difor er eg glad for at fleirtalet i dag sikrar eit budsjett for auka sjølvforsyning av mat, eit budsjett som legg til rette for auka norsk matproduksjon på norske ressursar. Det er for det fyrste viktig av omsyn til beredskapen vår. Det handlar om å ha ein stor, løpande matproduksjon – som budsjettet legg opp til men det er òg viktig å ha den meir kortsiktige beredskapen, og då er eg glad for at det i dag vert fleirtal for å etablera beredskapslagring av korn i Noreg.

busetjing. Landbruk er ei ekte næring som skapar store verdiar til glede for oss alle. Den tredje grunnen til at me treng auka norsk matproduksjon, er at det er viktig av omsyn til klimaet, det er viktig av omsyn til miljø, trygg mat, dyrevelferd og kulturlandskap. Det er verdiar som eg trur folk held høgt, og som me som politikarar har eit ansvar for å sikra. her tidlegare eit innlegg der det vart snakka om å stå opp om morgonen. Ei gruppe som til alle tider har stått opp om morgonen, er norske bønder, det løner seg for lite i dag å stå opp om morgonen for å produsera mat. Det er bakgrunnen for at me i vår inngjekk eit offensivt jordbruksoppgjer som vert følgt opp i budsjettet no. Det å gjera det meir lønsamt å produsera mat og styrkja beredskapen er bakgrunnen for at ein i budsjettet styrkjer tollvernet, og det er bakgrunnen for at me jobbar med ein opptrappingsplan for auka inntekter i landbruket. Ein plan kan aldri erstatta politisk vilje. Teknikk kan ikkje erstatta politikk. Når ein ser på dei alternative budsjetta, er landbruksområdet eitt av dei områda

Då treng ein politikarar og eit politisk fleirtal som vil stå opp for matproduksjonen, for ei av dei viktigaste oppgåvene me har, er å sikra det norske folket mat på bordet i kvar situasjon.

Vi er midt inne i ei uro- leg tid, og det påverkar oss på mange vis. Det gjer at vi må ruste oss for framtida, vi må ta grep for å tryggje Noreg. Ei av dei viktigaste næringane i så måte er nettopp landbruket. Det norske landbruket må gjennom ei omstilling både for å vere ein trygg arbeidsplass i framtida og for å møte endra etterspørsel og krav om utsleppskutt. Eg opplever landbruket som villig til omstilling. Utfordringa er at regjeringa gjer det vanskeleg. Ho legg fram eit statsbudsjett der berre 16 pst. av overføringane til landbruket går til plantebasert produksjon, det vil seie frukt, korn og grønt. For å auke denne delen handlar det ikkje berre om utsleppskutt, det handlar om å møte etterspørselen i marknaden, og det handlar om sjølvforsyning. Den enklaste måten å auke sjølvforsyningsgraden på er å auke delen av plantebasert landbruk i Noreg. Vil statsråden ta initiativ til å auke denne delen av

men eg ønskjer ikkje å gjera som Høgre gjer, å setja planteproduksjonen opp mot kjøtproduksjonen. Me skal forsyna den norske befolkninga med mest mogleg norsk kjøt, mest mogleg norsk mjølk. Då er det nokre ting som er viktige, f.eks. er det viktig å ikkje kutta 1,25 mrd. kr i ein inngått jordbruksavtale. Eg synest det er svært oppsiktsvekkjande at Høgre ikkje støttar opp om forhandlingsretten lenger. Eg meiner det er viktig med ei grøn omstilling av landbruket, og då synest eg det er uheldig at Høgre i sitt alternative budsjett legg ned Bionova. Eg meiner det er viktig å auka planteproduksjonen i Noreg. Difor har me styrkt tollvernet for fem grøntprodukt. Det stemmer altså Høgre imot. Det er heilt avgjerande for å sikra lønsemda i Noreg.

statsråden vil ta initiativ til å auke delen av grøntproduksjon i neste jordbruksoppgjer. Det var i grunnen det eg spurde om, og eg ser ikkje at eg i det har sett opp noko slags motsetningsforhold mellom det eine eller det andre. Det var eigentleg eit enkelt spørsmål, så viss eg får be statsråden svare på nytt, gjer eg det.

[17:35:15]: Ifølge tall fra Gartnerhallen utgjorde norske poteter 83 pst. av alle kjøpte poteter i 2022. I år er det rundt 30 pst. mindre norsk potet på lager enn på samme tid i fjor på grunn av ekstremvær og mye nedbør. I 2024 forventer Gartnerhallen at vi vil gå tom for norsk potet tidligere, og at importen vil øke. Enigheten mellom regjeringspartiene og SV om neste års statsbudsjett innebærer bl.a. at SV har fått gjennomslag for en overgang fra krone- til prosenttoll på importert potet. Importert potet kan bli dyrere etter overgangen fra krone- til prosenttoll, ifølge SV. Det er imidlertid finansminister Slagsvold Vedum ikke enig i og sier at det bare er tollvernet som blir bedre. Er statsråden enig med budsjettpartner SV i at importerte poteter med prosenttoll kan bli dyrere, eller støtter han sin egen finansminister, som mener

den langsiktige lønsemda i å produsera og bruka norske poteter i Noreg. For potet, som for andre produksjonar, har me eit regelverk som seier at viss

[17:37:20]: Statsråden nevnte i sitt innlegg at det er forbrukeren som må betale. Vi lever i en dyrtid, og mange forbrukere sliter med å få endene til å møtes. Under denne regjeringen har strømprisene økt formidabelt, gjentatte rentehevinger har gjort lån dyrere, og drivstoffprisene har vært historisk høye. Dette har sammen med økte målpriser ført til høye matvarepriser, og køene hos matsentralene har etter alle solemerker aldri vært lengre. Økte priser på mat og drivstoff og rentehevinger er noe mange har fått føle på kroppen den siste tiden. Vanlige folk har vært nødt til å oppsøke matsentralene for å få økonomien til å strekke til. Det nærmer seg nå jul. Dagligvarebransjen har i tidligere år redusert prisene og hatt priskrig som gagner forbrukerne. Vil statsråden før årets jul, som sin forgjenger Sandra Borch, si at priskrig om billig mat er respektløst og en uting?

Kven må betala det? Eg vil gå ut frå at det er norske forbrukarar. Eg er bekymra for konkurransen i daglegvaremarknaden, som eg meiner er for dårleg.

Det skjer altså i en situasjon hvor politiet forteller at de står i en budsjettkrise, hvor politidistrikter over hele landet roper varsku, ungdomskriminaliteten øker. Det er en utvikling med flere skyteepisoder som knyttes til kriminelle miljøer i utlandet. En bombe har gått av i Drøbak. Vi opplever at politifolk slutter i jobben, rett og slett fordi de går lei. Presset blir for stort. Illevarslende spørreundersøkelser blant ansatte i politiet viser at en ganske faretruende stor andel politifolk vurderer å slutte i jobben. i jobben. Vi snakker om den største krisen politiet har stått i i dette årtusenet. Det er ingen overdrivelse. Sist politiet sto i en situasjon som var noe i nærheten av dette, var i 2005. Da manglet politiet flere hundre millioner kroner. Da stilte Fremskrittspartiet opp i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett og sørget for å få på plass 0,5 mrd. kr ekstra til politiet. Den gangen ryddet Fremskrittspartiet opp. Nå har ikke Fremskrittspartiet gjennomslag, for det er et annet parlamentarisk grunnlag. Dette parlamentariske grunnlaget klarer altså å prioritere klimatiltak i milliardklassen

som er å trygge borgerne. Hele statens legitimitet hviler på vår evne til å beskytte norske borgere mot indre og ytre fiender, men det klarer man altså ikke å levere på. Det er nesten utrolig. Man må lete med lys og lupe for å finne noe som er i nærheten av en styrking innenfor politidelen av budsjettet, og jeg klarte å finne det:

gode IT-systemer som gjør dem i stand til å løse oppgaver raskt og effektivt, og at de har IT-systemer som i tid går tilbake til OL på Lillehammer. IT-systemer som er avleggs, og som trenger store investeringer for å bli godt operative igjen. Det er rett og slett en krise, og i den situasjonen finner man altså ikke én krone mer. Jeg har litt politisk hukommelse, og jeg husker at de samme partiene – de som er regjeringspartier i dag – både i forrige stortingsperiode og i stortingsperioden før, sto og klagde over regjeringen, som den gang bygde opp norsk politi med over 2 500 flere ansatte. De klagde over at regjeringen den gangen ikke gjorde nok for å styrke politiet. Jeg er enig – vi skulle gjort enda mer. Jeg skulle gjerne gjort enda mer, men vi styrket i hvert fall politiet med over 2 500 stillinger.

(H) [17:45:10]: Det er synd at statsråd Pollestad har gått, for jeg hadde tenkt å betrygge ham med at

hele tiden, rører ved noe av det aller viktigste i oss. Men vi lever i urolige tider, og behovet for å føle trygghet her hjemme blir kanskje enda viktigere for oss alle, og særlig for dem som har kommet hit som flyktninger fra land med krig og uro. Da er det alvorlig at vi har en regjering som ikke klarer å skape nok trygghet for rask helsehjelp for folk. Flere pasienter venter veldig lenge – enda lenger enn før – på behandling. Kreftpasientene opplever at kreftbehandlingen tar lengre tid enn den skal, og mange mennesker opplever å vente på helsehjelp langt utover den tiden det er forsvarlig å vente. Pilene peker feil vei i norsk helsetjeneste. Nå er det alvor. I Høyres alternative budsjett er sykehusene en av våre viktigste satsinger. Vi legger inn 1 mrd. kr mer enn regjeringen og SV for å gjøre den offentlige helsetjenesten bedre. Samtidig er vi helt tydelige på at skal vi klare å redusere ventetidene for pasientene, må vi også ta i bruk mer av den ledige kapasiteten som finnes hos private og ideelle. Vi mener sykehusene må øke sitt kjøp av privat kapasitet med 300 mill. kr. Med Høyres budsjett ville mange sluppet å vente så lenge. De kunne kommet tilbake til jobb eller fortsatt utdanningen sin og fått økt livskvalitet i hverdagen. Det viktigste for pasienter som trenger behandling, er ikke om de får det på et offentlig, privat eller ideelt drevet sykehus. Det viktigste er raskest mulig hjelp når sykdom rammer og hverdagen blir utrygg. Er mer penger hele løsningen på utfordringene i norsk helsetjeneste? det er nei, men den største utfordringen er at Støre-regjeringen ikke evner å styre sykehusene på en forutsigbar og stødig måte. Det er først ved ikke fullt ut å kompensere for lønns- og prisvekst i 2022, som bidro til at flere sykehus gikk inn i 2023 med underskudd. Dernest bommet regjeringen på prisanslaget i budsjettet for inneværende år, og sykehusene fikk ikke avklart sitt økonomiske handlingsrom før i mai i år. Dette skapte store utfordringer for sykehusene og er en situasjon de drar med seg videre inn i 2024. Mange sykehus styrer mot underskudd og varsler krevende kutt. Det er et stort feilgrep at regjeringen gjør det mindre lønnsomt for sykehusene å behandle pasienter. Da vi satt i regjering, økte den innsatsstyrte finansieringen, vi fjernet aktivitetstaket for sykehusene. Det gjorde at sykehusene kunne øke aktiviteten. Det sikret flere pasienter behandling og kortere ventetider. I en tid hvor ventetidene for pasientene øker i alle deler av helsetjenesten, gjør regjeringen det mindre lønnsomt for sykehusene å behandle flere pasienter. En kirurg på et offentlig sykehus jeg snakket med, var helt tydelig på at det er motiverende for helsepersonell at sykehusets økonomi blir bedre når de har lørdagsåpent på operasjonsstuen og langåpent på enkelte kvelder. Selvfølgelig er det også motiverende at de hjelper flere mennesker raskere. Det nærmer seg jul. Det er en tid som veldig mange gleder seg til, men det er også mange som gruer seg, og noen gruer seg ekstra. Støre-regjeringen har, med støtte fra budsjettpartner SV, med sin ideologiske motstand mot private, bidratt til at flere hundre behandlingsplasser innenfor rus og psykisk helse er lagt ned. De mest sårbare og svakeste pasientene i vårt samfunn henvises nå til stadig lengre køer. Det må derfor være lov å spørre hvor langt regjeringen er villig til å gå i sin ideologiske motstand mot private helsetilbud, på bekostning av sårbare pasienter som trenger helsehjelp. Jeg er oppriktig bekymret for at rusomsorgen nå går mot en nedtrapping. Høyres viktigste mål i helsepolitikken er å skape pasientens helsetjeneste, og i et nøkternt og ansvarlig budsjett har vi funnet rom til å styrke sykehusene med 1 mrd. kr mer enn regjeringen, med en tydelig beskjed om at vi også vil la de private få lov til å bidra.

[17:50:37]: Mange innbyggere kjenner på kroppen at vi lever i en tøffere økonomisk tid. Det bærende for denne regjeringens arbeid er at vi skal hjelpe folk med å komme gjennom den på best mulig måte.

arbeid. Gode barnehager er viktig for at vi skal fortsette å være et land med små forskjeller. Samfunnet vinner på at flest mulig unger går i barnehage. Fra 1. august reduserer vi maksprisen kommunene har lov til å ta i foreldrebetaling, til 2 000 kr. Aldri før har maksprisen for barnehage vært så lav. En familie med ett barn i barnehage vil spare 11 000 kr i året. Familier med to barn i barnehage vil spare 18 700 kr. Sammenlignet med prisnivået fra Solberg-regjeringen er besparelsene for familiene enda større. For de 189 mest spredtbebygde kommunene blir maksprisen 1 500 kr. I tillegg innfører vi gratis halvdagsplass i SFO for barn i 3. klasse.

distriktene. Altfor mange barn og unge forteller at de ikke er motivert, og at de kjeder seg på skolen. Det påvirker læringen deres. Andelen barn som strever og ikke lærer nok på skolen, øker. Det er en trend vi er nødt til å snu. Vi skal sørge for en mer praktisk og variert skolehverdag. Praktisk opplæring er viktig fordi unger lærer best på forskjellige måter, og fordi vi lærer bedre når vi kan ta på ting og se med egne øyne Praktisk læring handler også om at elevene ikke bare skal lese om fotosyntesen i en bok, men også kunne se ekte planter vokse på pulten foran seg. Det er ikke sånn at lærerne våre kjemper imot dette. Tvert imot: Mange lærere ønsker å få til mer praktisk læring, men de mangler ofte utstyr eller plassen de trenger for å kunne gjøre dette. Regjeringen foreslår at 127 mill. kr gis til kommunene i et øremerket tilskudd fordelt etter elevtall. Skolene kan bruke pengene som hjelp til å kjøpe en utstyrspakke og apparater for mer praktisk læring. Regjeringen foreslår samtidig en rentekompensasjonsordning med en låneramme på totalt 8 mrd. kr over åtte år til kommuner som ønsker å investere for en mer praktisk skole.

Mange skoler jobber godt med lesing, men vi vet også at det er viktig at lærerne har den rette kompetansen. Derfor foreslår regjeringen 17,5 mill. kr til kompetansetiltak nettopp til dette formålet. formålet. Selv om vi skal omfavne teknologi som bidrar til økt læring og utvikling, er det samtidig sånn at altfor mange unger opplever at digitale enheter forstyrrer læringen deres. Digitale enheter er i tillegg en arena for mobbing og kan skape mer utenforskap. Digitale enheter gir også utfordringer for mange foreldres involvering. Jeg er derfor glad for at det er satt ned et skjermbruksutvalg som skal gi oss bedre kunnskap om hvordan barn og unges skjermbruk påvirker bl.a. læring. De første temanotatene fra utvalget kommer allerede 15. desember. Det å ha en jobb å gå til betyr mye for den enkelte og for samfunnet som helhet. Arbeid til alle er kjerneoppgaven til denne regjeringen. Norge har historisk lav arbeidsledighet. Likevel må vi fortsette å øke innsatsen for at flere skal kvalifisere seg til arbeidsmarkedet. Regjeringen foreslår å bruke 485 mill. kr for at flere skal bli kvalifisert til en læreplass og til arbeidet med å få flere læreplasser. Vi foreslår å øke tilskuddet til fagbrev i jobb til 83,2 mill. kr. I den nye opplæringsloven, som trer i kraft fra neste høst, innfører vi bl.a. en fullføringsrett og rett til yrkesfaglig rekvalifisering. Det vil bidra til at flere fullfører og oppnår studie- eller yrkeskompetanse. Oppsummert: Økt deltakelse i barnehage og SFO og mer praktisk og aktiv skole gir bedre grunnlag for mestring og mulighet for et godt og fritt liv for den enkelte innbygger. Derfor satser regjeringen kraftfullt på dette, samtidig som vi reduserer familiers kostnader i en utfordrende økonomisk tid.

Regjeringen jobber for at vi skal ha viktige tjenester nær folk, sa kunnskapsministeren forrige uke da hun ble utfordret på dette. En regjeringskollega fra Senterpartiet sa i dag at dette grendeskoletillegget skal redde nærskolene, men ikke et ord om betydningen av kvalifiserte lærere. Senterparti-ordfører Marte Larsen Tønseth fra Innlandet kaller grendeskoletillegget for symbolpolitikk. Ordføreren, som ansvarlig skoleeier, står i tøffe lokale vurderinger for å sikre elevene et godt skoletilbud, og hun sier til NRK at en stor skole skal sikre nok lærere for framtiden og dermed bedre kvalitet for elevene. Regjeringen smører 1,33 mrd. kr vilkårlig ut over Skole-Norge. Samtidig snakker de om bekymring for nedgang til lærerutdanningene, men en gjør lite med dette i budsjettet. Hvorfor prioriterer ikke regjeringen tiltak for å få flere kvalifiserte lærere i skolen i budsjettet? med representanten i at denne regjeringen ikke gjør nok for å få flere kvalifiserte lærere i skolen. Kvalifiserte lærere er avgjørende for å sikre at alle unger skal få best mulige vilkår for å lære, utvikle seg og oppleve mestring. Vi jobber med flere grep for å få flere til å ville bli lærer og for å beholde dyktige lærere. Blant annet er vi i gang med en rekrutteringsstrategi sammen med partene i arbeidslivet og andre sentrale aktører i sektoren. Den vil vi legge fram i februar. Vi er opptatt av å videreutvikle og satse på etter- og videreutdanningen for lærere i skolen og barnehagene, og neste år skal vi bruke hele 2,6 mrd. kr på dette. Vi er også i gang med å vurdere hvordan et nytt, helhetlig system for kompetanse og karriereveier i barnehager og skoler skal se ut, sånn at lærere og andre ansatte skal få muligheten til å fordype og utvikle seg gjennom hele yrkeslivet. yrkeslivet. Dette arbeidet setter vi nå i gang med, i samarbeid med partene. Margret Hagerup (H) [17:58:00]: Jeg hører mange ord om ting som skal skje, men det er jo en vente-og-seholdning. En har lovfestet at en må ha lærerutdanning for å bli ansatt i skolen,

Jeg la merke til at statsråden i innlegget sitt snakket veldig mye om en praktisk og variert skole, men hun sa ingen ting om betydningen av lærere for å få til nettopp dette. Partene i arbeidslivet, altså både Unio og Utdanningsforbundet, har vært tydelig på at de synes det er veldig bra at en bevilger mer til utstyr, men det hjelper svært lite hvis det ikke investeres i å ha kvalifiserte lærere i klasserommene som kan bruke sin undervisningspraksis for å få en mer praktisk og variert skolehverdag.

(H) [17:59:36]: Jeg registrerer at ministeren prøver å spørre Høyre om hva vi mener, i stedet for å svare på spørsmålet. Jeg har ennå ikke hørt om et eneste konkret prosjekt for å sikre at en får flere kvalifiserte lærere i skolen. En snakker om en strategi, og det er bra. En skulle jo tro en hadde brukt litt av tiden i opposisjon til å utvikle ny politikk og ha noen gryteklare løsninger. En tillitsreform må også være en del av det å faktisk ha ting en setter i gang når en får makten. Lærerspesialistordningen er en ordning mange lærere etterspør. På Universitetet i Stavanger er det nå første høst de ikke har oppstart av lærerspesialistordningen. Hvor lenge skal pedagogstudentene og andre måtte vente på at regjeringen får på plass en ordning som nå ikke eksisterer?

er det viktig at vi nå får i gang og legger fram allerede i februar. Jeg deler representantens engasjement der, men vi er nok uenige om virkemiddelbruken, for jeg tror neppe at et kutt på hele 1 mrd. kr i fylkeskommunene vil føre til at flere ønsker å stå i yrket når de får færre kollegaer.

nevnte, og også for likestillingen, men først og fremst er det viktig for barna, som får muligheten til å være med på leken helt til den er slutt på ettermiddagen. SV jobber hardt for å rulle ut denne reformen i opposisjon. Det ligger da i kortene at vi i forhandlingsrommet neste år vil bringe fjerdeklasse inn på bordet. Jeg regner med at statsråden er enig i betydningen av SFO og også vil gjøre sitt beste for at det kan bli en realitet ved neste års budsjett. [18:01:55]: Jeg er enig med representanten i at det er et veldig viktig grep som er gjort over flere år av SV og regjeringen sammen, for å sikre at flere barn får delta i den viktige fellesskapsarenaen som SFO er etter skoletid, og slippe å stå utenfor porten mens kompisene og venninnene får fortsette med SFO-lek. Jeg er utrolig glad for det samarbeidet. Jeg venter spent på fortsettelsen, men vil ikke forskuttere neste års statsbudsjett allerede nå. SFO er selvfølgelig vik- tig. Så er det selvfølgelig også viktig at elevene føler trygghet og mestring i skolehverdagen. Nylig fikk statsråden en rapport som foreslår noen endringer i det med prøver og testing i skolen. Statsråden har tatt den imot med et åpent blikk, har jeg oppfattet i media. Den viser at mye av det som skjer i dag, ikke er helt sammenhengende og heller ikke gir lærerne den støtten som de faktisk etterlyser og trenger i skolehverdagen. SV har i sitt alternative budsjett også benyttet anledningen til å spare inn en del millioner ved faktisk å avvikle noe av dette test- og prøveregimet. Tenker statsråden nå at det er på tide å avvikle nasjonale prøver i barne- og ungdomsskolen?

Matkøene i Norge vokser. Stadig flere søker hjelp, og veldig mange av dem som står i dagens matkøer, har barn i skolen. Gratis skolemat ville sikret at alle barn i skolen fikk gratis og næringsrik mat hver skoledag, noe som er nødvendig for både læring og trivsel, som ville lettet bekymringen for både barn og foreldre, og som ville motvirket utenforskap. Statsråden og jeg har nylig hatt en runde på dette i Stortingets spørretime med bakgrunn i at det heller ikke i år ble satt av midler til gratis skolemat i statsbudsjettet, til tross for lovnadene i Hurdalsplattformen. I spørretimen svarte statsråden at det var nødvendig å hente inn mer kunnskap før man i det hele tatt kunne ta stilling til om gratis skolemat kan bli en nasjonal ordning. Mitt spørsmål til statsråden er om et sånt kunnskapsgrunnlag vil være på plass i tide til å sikre gratis skolemat på nåværende regjerings siste budsjettmulighet i 2025. Jeg er enig med representanten i at skolemat er et veldig bra tiltak i skolen, men det handler om prioriteringer, og denne gangen har en valgt å prioritere

Takk Samtidig som me behandlar statsbudsjettet i denne salen, sit nyvalde kommune- og fylkespolitikarar rundt om i kommunestyre og fylkesting og behandlar budsjetta sine for dei neste

Bakgrunnen er at veldig mange av dei nyvalde har overteke etter raud-grøne kommunar som har valt å ikkje effektivisera, som har sendt rekninga til innbyggjarane i form av auka eigedomsskatt, kombinert med at dei møter ei regjering som ikkje har lyst til å satsa på kommuneøkonomi. Heller ikkje budsjettpartnar SV har funne grunnlag for å auka kommuneøkonomien med ei einaste krone i det forliket som no er lagt til grunn.

Men det er ikkje berre kommunar som har det krevjande økonomisk om dagen. Vanlege folk har det framleis krevjande. Dei opplever at matvareprisane aldri har vore høgare. Viljen til å setja ned matmomsen er ikkje til stades i denne salen med mindre ein kjem frå Framstegspartiet.

Drivstoff – når presidenten er frå Senterpartiet, skulle ein jo tru at bensinprisen skulle setjast ned, i alle fall når dei sa at det var uaktuelt å sitja i ei regjering

difor er det òg lite begeistring for det statsbudsjettet som det no er vorte einigheit om, ute i den verkelege verda. Blant dei raud-grøne her i salen seier ein at eit godt budsjett er vorte betre. Eg trur ein skal langt utanfor dette huset og denne salen for å finna vanlege folk som opplever at

[18:09:13]: Represen- tanten Bru sa i replikkvekslingen i dag at hun ville ta avstand fra at Høyres leder latterliggjorde distriktspolitikken i sin bok. Vel, da må vi se på hva som står i boka. Blant annet står det at det i distriktene må bli mulighet til å finne en ny kjæreste uten å bli det store samtaleemnet i bygda. Videre hevdes det at sentralisering skaper større reaksjoner i Norge enn i andre land, og at det som skiller Norge mest fra andre land, er at sentraliseringen av enkelte framstilles som politikerskapt. Videre står det at tidligere Høyre-leder Jan Petersen pleide å si litt muntert at han som partileder møtte og snakket med veldig mange forskjellige mennesker med ulike meninger og erfaringer, men han hadde fortsatt til gode å treffe på ett misfornøyd offer for sentraliseringen. Hvis Høyre hadde fått vedtatt sitt forslag til statsbudsjett, tror jeg det hadde blitt temmelig mange misfornøyde ofre for sentralisering. Jeg tror at mange hadde blitt frustrert hvis man innførte en milliardøkning i drivstoffavgiftene. Jeg tror at mange ville blitt frustrert dersom man i stedet for å ha gratis ferjer langs store deler av kysten, gjeninnførte betaling. Jeg tror det er mange som setter pris på at det i distriktskommunene nå blir halvert barnehagepris. Jeg tror at hvis man tar bort grunnskoletilskuddet, som skal redde nærskolene, og man opplever at flere nærskoler blir lagt ned, er det mange familier som kommer til å føle seg som et offer for sentralisering. Jeg tror at hvis man fjerner pengene til lokale fellingslag for rovdyr, vil mange synes det er urettferdig at kommunene blir sittende med regningen for en oppgave de er pålagt av staten, sånn at de må kutte i det lokale barnehagetilbudet, eldretilbudet, skoler eller støtte til de lokale idrettslagene. Jeg tror at det er mange som vil synes det er svært uheldig hvis man innfører nesten 1 mrd. kr i avgifter på norsk mat og norsk matproduksjon. Det er mulig å snu sentralisering til desentralisering, og det er et politisk ansvar. Regjeringen er allerede godt i gang. I norske distriktskommuner var befolkningsveksten i fjor den høyeste som noen gang er registrert av SSB, og SSB fastslår at utviklingen bare har blitt forsterket i inneværende år. Den siste tiden har vi også sett et innenlandsk flytteoverskudd til de minst sentrale kommunene i Norge. Så denne regjeringen tror det er mulig å snu sentralisering til desentralisering, og vi er i ferd med å gjøre det.

(A) [18:12:25]: Jeg skal bare gjøre Stortinget oppmerksom på at forslag nummer 74, som er flertallspartienes forslag til rammevedtak, har blitt endret. Det er en liten sak, og det er en inkurie. Det er at hele kostnaden ved å gjennomføre gratis halvdagsplass i SFO

I ett av ver- balforslagene som ble lagt fram i enigheten mellom regjeringspartiene og SV, ber de regjeringen om å utrede konsekvensene ved å innføre sterke statlige føringer innenfor VA-sektoren, med tiltak som kan stimulere til mer interkommunalt samarbeid, samtidig som selvkost skal være et viktig prinsipp i vurderingen. 9. november la Høyre fram et helhetlig representantforslag om framtidig finansiering av VA-sektoren, hvor vi foreslår en insentivordning for bredt samarbeid mellom kommuner og i større regioner, der det er hensiktsmessig. Vann- og avløpssektoren er i dag i hovedsak organisert innenfor den enkelte kommune, og i 2020 var det 279 kommuner som ikke hadde etablert noe samarbeid med andre innen vann- og avløpssektoren. Rapporter viser at samarbeid mellom kommuner og organisering i større enheter kan forventes å gi bedre vann- og avløpstjenester per gebyrkrone. En mer effektiv drift og organisering innenfor større enheter kan derfor bidra til at gebyrene for den enkelte husstand går ned. Det vil bety mye i en tid hvor alt annet blir dyrere. dyrere. Det er på høy tid at kommunene blir motivert til å samarbeide langt mer, og jeg håper derfor at jeg kan tolke dette verbalforslaget som støtte for i hvert fall den delen av representantforslaget vårt.

for kommunene har egentlig ikke mer enn tiden og veien dersom vi alle skal fortsette å ta rent vann i springen som en selvfølge, også etter 2035. Kristin

(H) [18:15:35]: Trygghet handler om å få hjelp når man blir syk. Man skal faktisk være trygg på at man får behandling i rett tid, og på at kvaliteten på helsetjenesten man får, er god. Med denne regjeringen øker køene, og det er virkelig et tankekors at man selv med store skatteskjerpelser som gir inntekter fra næringslivet, og en ekstraordinær arbeidsgiveravgift som gir en inntekt på 10 mrd. kr, ikke klarer å få løst helsekøene i sykehusene. Nei, tvert imot: De øker. Den gjennomsnittlige ventetiden innen man får helsehjelp, har økt med 72,6 dager, og det er en økning på 7 dager – altså en uke – sammenlignet med i fjor.

fristbruddene har økt med 3,3 prosentpoeng i fjor og ligger på 10,8 pst. i år. Fristbrudd handler om at man er prioritert for helsehjelp, at man har en lidelse som gjør at man skal behandles innen en viss tid og få en dato for det, men nå lever veldig mange med usikkerhet. De har rett og slett ikke fått datoen for behandling. Med alle milliardene som SV fikk disponere i budsjettforliket, er det ganske skuffende at sykehusøkonomien ikke er prioritert med en krone. Køer og fristbrudd setter tilliten til det offentlige på prøve. Antall private forsikringer øker innen helse, nå har rundt 750 000 nordmenn privat helseforsikring. For å unngå en fullstendig todeling av velferdstilbudet,

Undersøkelser viser også at 40 pst. av dem som er uføretrygdet, har en psykisk lidelse. Én av ti ungdommer har en spiseforstyrrelse, og én av fem får en depresjon i løpet av livet. Derfor er det utrolig viktig å ha en effektiv psykisk helsehjelp, og da må vi må ta alle krefter i bruk. Høyre styrker økonomien i sykehusbudsjettene med 1 mrd. kr. Vi vil bruke ledig kapasitet ved private og ideelle organisasjoner til å redusere ventetider, vi øremerker 300 mill. kr nettopp til kjøp av denne kapasiteten, for Høyre er opptatt av behandling til rett tid og å få ventetidene ned. [18:18:49]: De økonomiske for- skjellene fortsetter å vokse, og folk gruer seg til å trekke kortet i betalingsautomaten enten det er på butikken eller sykehuset. Halvparten av befolkningen har ikke økonomisk trygghet lenger. Økonomisk usikkerhet betyr noe for helsen til befolkningen. Folk med dårlig råd har både dårligere helse og dårligere tilgang på helsetjenester. Nå er det på tide at regningen sendes til de aller rikeste, ikke til de sykeste. I en tid der mange opplever at pengene ikke strekker til, må helsehjelp bli billigere, ikke dyrere. Rødt foreslår å kutte egenandelstaket for helsetjenester med over 1 000 kr. Det betyr at man maksimalt skal måtte betale 2 000 kr for helsehjelp i året. Det vil kutte utgiftene til over 1,5 millioner personer. Vi vil også sikre barn gratis helsehjelp fram til 18 år. Rødt senker også ikke møtt-gebyret. Dette gebyret er ikke evaluert. Det er altså ikke kjent om det fører til økt oppmøte, eller om det kan være andre tiltak som har større effekt. Men det vi vet,

for å få oppmøtet opp, men det funker i hvert fall ikke når det gjelder pasientsikkerheten. Det er det gebyret Høyre velger å øke i sitt alternative budsjettforslag. Derfor vil jeg la det være klart at jeg vet at Høyre går i helt feil rett retning, men jeg forventer noe annet av denne regjeringen. Jeg forventer at de feier Høyre-politikken helt ut av regjeringskontorene. Da må helsehjelp bli billigere. Vi kan ikke si at alle mennesker i Norge har lik tilgang på helsehjelp. Vi kan ikke gjøre det så lenge egenandelene er en barriere for mange. For mange mennesker betyr det at hvis man ikke kan betale, ender regningen hos inkassoselskaper som legger på tusenvis av kroner i ekstra gebyrer. Vi kan ikke leve med at folk går til grunne av regningsbunken fra dem som egentlig skulle hjelpe folk på beina. Forskjellene i samfunnet kommer også til uttrykk i munnen, altså tennene. Det er fordi tennene ikke be handles som en del av kroppen. I Rødts budsjettforslag innfører vi en egenandelsordning også for tannhelse, som en start på en tannhelsereform med mål om at tennene behandles som en del av kroppen. Reformen innfases ved å ta deler av regningen for dem som har de største utgiftene. Egenandelstaket øker i en tid der flere står i en økonomisk usikker situasjon på grunn av prisstigning, dyrere strøm og gjentatte rentehevinger, og det merkes spesielt godt for pensjonister, folk på AAP, uføretrygdede og alle dem som må jobbe redusert på grunn av dårlig helse – alle dem som velferdsstaten er til for å trygge. Da er det enda viktigere at helsehjelp blir billigere, ikke dyrere, og jeg håper at vi framover kan se en annen retning, der regningen ikke sendes til de aller sykeste gang på gang. Presidenten For eit par veker sidan, midt i budsjettforhandlingane mellom regjeringspartia og SV, heldt riksrevisor og tidlegare sentral Arbeidarparti-politikar Karl Eirik Schjøtt-Pedersen ein tale der han gjekk uvanleg langt i å «slå alarm» på vegner av framtidige generasjonar. Korleis skal vi som nasjon klare framtidas økonomiske utfordringar, spurde Schjøtt-Pedersen. Har vi ei «norsk sjuke» der vi vegrar oss mot å redusere utgiftene, rett og slett fordi vi trur oljepengane gjer det mogleg å la vere? vere? Om det var tvil om svaret på det før budsjettforhandlingane, er det iallfall liten tvil om svaret etterpå. Vi får i dag eit statsbudsjett for 2024 som er så å seie kjemisk fritt for prioriteringar, eit budsjett der oljepengane – og dei 9 milliardar ekstra «Trygve-pengane» som dukka opp i helga – blir brukte til å smørje tynt utover til alt, til å leve «i nuet» i staden for å byggje framtida. framtida. Dette går ikkje i lengda. Riksrevisor Schjøtt-Pedersen har diverre rett når han seier at for å finansiere framtidas velferdssamfunn må vi skaffe til vegar rundt 5 mrd. kr kvart år fram mot 2060. han har rett når han påpeiker at ein milliard ikkje berre er ein «litt stor million». Nei, det er tusen gonger meir – kvart einaste år. Dess lenger vi ventar med å ta grep i ein stadig veksande offentleg sektor for å finne desse milliardane, dess verre blir det. Dess større sjanse er det for at vi i framtida i staden må auke skattane, kutte i velferda eller svi av oppsparte pengar, slik at komande generasjonar blir verre stilte enn oss. For det er ikkje likegyldig korleis kronene blir brukte. Vi må i langt større grad prioritere dei som treng det mest, og dei som skal byggje framtida. Vi må sikre økonomien til dei familiane i vårt eige land som har dårlegast råd, og vi må vise meir solidaritet over landegrensene

landet. Venstre har prioritert slik i sitt budsjett at den ekstra arbeidsgjevaravgifta på kunnskaps- og kompetansebedrifter forsvinn i 2024. Vi har prioritert slik at dei særnorske straffeskattane på norskeigde bedrifter og arbeidsplassar går ned. Vi har prioritert forsking og kunnskap opp

[18:25:16]: I nesten hver eneste debatt om økning i barnetrygden forsøker regjeringen å ta æren for det SV forhandler inn. Denne gangen kan vi igjen gratulere SV med å ha vunnet fram med en økning, og nå for dem over seks år. Regjeringen selv mangler en tydelig prioritering for hvordan de kan hjelpe folk med å betale regningene i en tid hvor alt blir dyrere. vil jeg si at den tydeligste løsningen kom Høyre med i sitt alternative budsjett – også denne gangen. Vi foreslår en betydelig økning av barnetrygden og gir skattelette til vanlige folk, noe som gir bedre økonomi for alle familier. Arbeiderpartiets folk er bitre i både leserinnlegg og kjedeposter i sosiale medier. De er bitre fordi Høyre har en mer omfordelende politikk for barnefamiliene enn de selv har denne gangen. De siste to årene har de fleste familier fått mindre å rutte med. Prisen på mat og andre varer har økt betydelig, og renten er satt kraftig opp. Ifølge en SIFO-rapport er 153 000 husstander «ille ute» økonomisk. økonomisk. I midten av oktober leverte regjeringens ekspertgruppe om barn i fattige familier sin rapport. En av deres hovedanbefalinger var at barnetrygden må videreføres og økes. I vårt alternative statsbudsjett øker Høyre barnetrygden, der regjeringen har foreslått en realnedgang. SV sikrer en økning på 200 kr i måneden for dem over seks år. Høyre hever barnetrygden med 1 000 kr for dem opp til seks år. Samtidig prisjusterer vi den for alle. Det innebærer at alle sitter igjen med mer enn hva regjeringen gir i redusert barnehagepris. For å hjelpe dem som trenger det aller mest, hever vi også inntektsgrensen for gratis kjernetid i barnehagen, til 800 000 kr per familie. Samtidig faser vi inn rett til barnehageplass for barn født i desember. Dette vil hjelpe mange barnefamilier med å få hverdagen til å gå opp. På toppen av dette reduserer vi skatten for dem med lave og vanlige inntekter, som innebærer at en vanlig familie vil sitte igjen med rundt 5 000 kr mer. Uansett hvordan Arbeiderpartiet vrir og vender på det, er faktum at familiene kommer bedre ut med Høyres opplegg, fordi vi gir mer barnetrygd til alle, målrettede reduksjoner til dem som trenger det mest, og skattelette for dem med lave og vanlige inntekter, mens regjeringens politikk ikke treffer dem som trenger det aller mest. Barnefamiliene fortjener en ny kurs. Vi må gi folk et løft i privatøkonomien og satse på verdiskaping, som gir mer å leve av i framtiden. Realiteten denne gangen er at barnefamiliene kommer best ut med vårt alternativ.

for verden er lokal, og alle som driver med kommunebudsjett nå, vet at det har konsekvenser for lokalpolitikken også. Høyre vil gi mer til utdanning i utviklingsland. Vi vil gi mer humanitær nødhjelp til dem som trenger det mest, og vi vil sette FN bedre i stand til å gjøre arbeidet sitt med å hjelpe mennesker i nød litt i motsetning til det regjeringen gjør. De gjør noe, men de reduserer. Etter pandemien er det fortsatt millioner av barn som ikke har kommet tilbake på skolen. Situasjonen er aller verst for jenter. Å satse på utdanningsbistand er viktig både for hvert enkelt barn og for utvikling av lokalsamfunnet de bor i. Krigen i Ukraina forsterker mange eksisterende globale kriser og skaper nye. FN-organisasjonene trenger mer fleksible midler til å kunne svare raskt på de krisene vi nå ser. Antallet mennesker som trenger humanitær bistand i verden, har økt fra 274 millioner i fjor til 363 millioner i år. Samtidig har kronekursen svekket seg. Det er derfor behov for å øke netto finansiering av humanitær bistand.

I vår regjeringstid doblet vi bistanden til utdanning. På to år har Støre-regjeringen mer enn halvert den og trukket tilbake langsiktige forpliktelser Stortinget allerede hadde vedtatt. Globalt samarbeid er under press. FN er en internasjonal møteplass og et forhandlingssted for utfordringer verden står overfor nå, og de er mange. Det er også en normgivende aktør som gjennomfører helt konkret freds- og utviklingsarbeid. For Høyre er det viktig at vi øker den fleksible kjernestøtten til sentrale FN-organisasjoner. Det gjelder Verdens matvareprogram, FNs barnefond, FNs befolkningsfond og de stedlige koordinatorene som nettopp sørger for at FN på landnivå drar i samme retning. Krigene i Ukraina og Gaza dominerer mediebildet, vi kjenner det alle. De er sjokkerende og brutale. I skyggen av disse forlenges flere langvarige humanitære kriser og ødelegger menneskers liv. Behovene blir ikke mindre, de blir større. Derfor vil Høyre gi mer til humanitær bistand. Det er det mange kommunepolitikere nå strir med for å få budsjettene til å gå i hop – fordi verden er lokal.

[18:34:48]: Det er tøft for tiden. Ukrainerne går en ny kald krigsvinter i møte. Gaza bombes og brenner. I tøffe tider er det viktig å ha en trygg styring i Norge, en styring som utjevner sosiale og geografiske forskjeller, holder folk i arbeid tøyler rentene og inflasjonen. Statsbudsjettet for 2024 har landet ansvarlig selv om opposisjonen problematiserer håndverket som økte rammen uten å øke oljepengebruken. Denne gode jobben vil gi en tryggere hverdag for folk i hele landet. som vi stiller opp for dem som rammes hardest her, bidrar Norge til å bedre situasjonen i verden. Nansen-pakken til Ukraina på 75 mrd. kr er en viktig langsiktig militær og humanitær hjelp. Norge stemte for FN-resolusjonen for våpenhvile i Gaza. Det er bra at regjeringa tar et tydelig standpunkt for våpenhvile og budsjetterer med nødhjelp og humanitær bistand i sammenheng med Gaza-konflikten. I nord kjemper vi for gode helsetjenester, akuttberedskap og fødetilbud. I statsbudsjettet styrkes Helse nord spesielt. Det bevilges 200 mill. kr til et varig tilskudd, med mål om å rekruttere og stabilisere, slik i eksisterende helse- og sykehustilbud. Så kan vi plusse på 40 mill. kr til varig rekruttering og samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale tjenesten. Dette kommer i tillegg til den generelle økningen til sykehus med ca. 2,2 mrd. kr fra 2023 til 2024, som er en økning i tillegg til videreføringen av 4,7 mrd. kr fra RNB pluss at det i nysalderingen av 2023-budsjettet ble penger til landingsplasser til de nye helikoptrene i Namsos, Kirkenes og Hammerfest. Det ble også lagt fram 200 mill. kr ekstra til vedlikehold i Helse nord. Dette ble mange og store tall, men tallene peker på en tydelig og nødvendig styrking for å opprettholde gode helsetjenester til folk og rekruttere og beholde dyktige fagfolk i i særdeles viktige yrker i nord. For å vurdere budsjettet kan man sammenlikne det med alternativer. Høyre og Venstre har lagt fram forslag som ikke er bra for hele landet. Venstre øker strømprisene med 25 pst. til oss som bor i den skikkelig kalde og mørke delen av vinterlandet vårt, og kutter i strømstøtten til alle. Bor du i distriktet, krymper Venstre kontoen din. De tar 6 000 kr mer for barnehageplassene, kutter gratisferger, legger på billettprisene, øker flypassasjeravgifter, fjerner feriepenger på dagpenger og krymper pensjonen for gifte og samboere

Nå vet vi svaret. Det er flyttet på 22 mrd. kr, og utgiftsrammen er økt med 11,3 mrd. kr, som foreløpig er finansiert av engangspenger i kombinasjon med anleggsmarginer i budsjettet som er redusert. I tillegg er budsjettets tallside ikke justert med det man kan forvente som en realistisk prisstigning. Den tyske forfatningsdomstolen underkjente nettopp Scholz-regjeringens bruk av ubenyttede reserver fra pandemien på 60 mrd. euro for å få budsjettet til å gå opp, var tatt fra en reservepost under pandemien, og forbundsdagen måtte begynne arbeidet på nytt. Vi har som kjent ikke en slik bremsemekanisme i vårt styringssystem. Her overlater vi til regjeringen å forhandle, over sin egen stortingsgruppes hode, direkte med et av de mest utgiftsorienterte partiene dette stortinget kan mønstre, og i tillegg også et av de mest skattebegeistrede og – jeg vil si næringslivsfjerne partier. Det er derfor til å undres over at så mange i Arbeiderpartiet er begeistret for at statsbudsjettet på denne måten er svekket, ved at man har lagt det lenger til venstre. Venstresiden ser ut til å mangle forståelse for næringslivets rolle i finansieringen av vår velferd. Når man hører på debatten i dag, virker det som om partiene og enkeltrepresentanter produserer pengene og har en egen seddelpresse. jo penger som allerede er innbrakt fra vanlige menneskers husholdninger og bedrifters overskudd. Jeg synes derfor man ikke alltid ser denne sammenhengen. Samtidig vet vi om de voldsomme forventningene som bl.a. komitéleder Eigil Knutsen hadde etter regjeringsskiftet i 2021, hvor man skulle sette en ny kurs, og det var ikke måte på hvor bra alt skulle bli, for det var bare snakk om å sette en ny retning for Norge, og det var politikk som ville. Etter det har vi fått dyrtid og 13 renteøkninger, og vi har til og med fått et budsjett som øker risikoen for at Norges Bank nå må kompensere for politisk uansvarlighet gjennom en pengepolitikk som må dekke opp for den jobben som ikke gjøres av Stortinget, gjennom en strammere finanspolitikk. Det svaret får vi hvert øyeblikk. (Sp) [18:41:17]: Det er mange viktige tall i dette budsjettet – gode tall og grundige analyser som beskriver hvor vi står, og hvor vi er på vei. De tallene som bekymrer meg, er de som viser hvor raskt folketrygdens utgifter øker. For å opprettholde en bærekraftig velferdsstat i framtiden må vi sørge for å få flere i arbeid – flere til å delta i spleiselaget. Solberg-regjeringen prøvde gjennom åtte år å motivere til økt yrkesdeltakelse gjennom å kutte i ytelser. Det er en dårlig og usosial løsning. Heldigvis viser budsjettdokumentene også historisk gode tall. Sysselsettingen er historisk høy og arbeidsledigheten lav. At det er høy etterspørsel etter arbeidskraft, er en mulighet vi må benytte for å inkludere flere av dem som vil og kan jobbe, i arbeidslivet. Da må det legges bedre til rette, og vi må ta i bruk mange ulike virkemidler. Blant annet står mange ungdommer utenfor arbeidslivet. Det er et stort tap både for dem selv og for samfunnet hvis de ikke får benyttet sine ressurser. Gjennom å få flere unge i arbeid blir det flere som får en sjanse til å prøve seg, og flere som får fotfeste i arbeidslivet. Gjennom dette budsjettet viderefører vi ungdomsgarantien, som skal gi tett og tidlig oppfølging til ungdom som har ekstra behov for hjelp til å komme i arbeid. Vi øker også bevilgningene til ordningene med arbeids- og utdanningsreiser og til funksjonsassistanse i arbeidslivet. Det senker terskelen for deltakelse i arbeidslivet for mange som ellers ville falt utenfor. Det å ha en deltidsjobb eller sommerjobb i ungdomsårene viser seg å være viktig for hvordan tilknytningen til arbeidslivet blir senere i livet. Derfor er jeg veldig glad for den endringen som ligger i budsjettet, og som gjør at foreldre som mottar arbeidsavklaringspenger, uføretrygd eller kvalifiseringsstønad, fortsatt vil ha rett til barnetillegg selv om de har barn under 18 år som tjener egne penger. Ved å gjøre barnetillegget uavhengig av inntekten til barnet blir det langt mer motiverende for disse ungdommene å ta seg en jobb. Det kan bidra til at de blir mer selvstendige, og gir dem verdifull arbeidserfaring. Altfor mange unge i hele landet står i dag utenfor arbeid, utdanning eller arbeidsmarkedstiltak. Det er viktig både for dem og for samfunnet at vi slipper dem inn. Da kan vi se i møte nye budsjettdokumenter med flere positive tall for utviklingen i årene framover.

[18:43:45]: Barnetrygden har vist seg som den universelle ytelsen som påviselig har løftet flere familier over fattigdomsgrensen. Derfor er det god grunn til å sørge for at barnetrygden øker. I revidert budsjett i juni foreslo SV, og fikk gjennomslag for, å øke barnetrygden for barn over 6 år med 200 kr per måned, og nå har vi fått nok et viktig gjennomslag med en ytterligere økning av barnetrygden for de store barna på nye 200 kr. kr. Fra 1. januar 2024 får alle med barn over 6 år 400 kr mer i barnetrygd per måned, og det vil merkes.

De trenger dyrere klær, de spiser mer, og de deltar på flere fritidsaktiviteter. Ekspertgruppen om barn i fattige familier la i høst fram sin rapport, hvor de foreslår flere kraftfulle grep for innretningen av barnetrygden. Rapporten er nå ute på høring. i ett anbefalt grep mens vi venter, og det er i tråd med innspill fra barnerettsorganisasjonene, som bl.a. Redd Barna: Det er å utjevne forskjellen mellom store og små barn. Jeg er også glad for at SV i forhandlingene har fått gjennomslag for å styrke tilskuddsordningen til inkludering av barn og unge med 50 mill. kr. Dette er penger som kommunene kan søke på og dele ut til fritidsaktiviteter lokalt, til idrett, kultur og friluftsliv, for at alle barn skal kunne delta uavhengig av familiens økonomi. Pengene deles ut lokalt og er i tråd med kommunenes behov for selvstyre og kjennskap til lokale behov. Det er også i tråd med innspill fra Norges idrettsforbund, som i alle idrettskretser jobber med tiltak for å bekjempe økonomi som barriere, men som ser at hvilke tiltak som trengs, varierer etter hvor i landet man bor, og hvilken bydel man bor i. Noen steder kan det dekke utgifter til treningsutstyr, noen steder til instrumenter og andre steder igjen til reiseutgifter til trening, cup og andre arrangementer. arrangementer. Samtidig fortsetter SVs SFO-reform, hvor det nå har blitt barna på 3. trinns tur til å få gratis halvdagsplass på SFO. Nå er det bare ett trinn igjen før alle barn kan være med på leken. Det vil vi jobbe med videre framover. Oppsummert: Regjeringen har senket barnehageprisene, vi har dumpet utgiftene til SFO, og vi har økt barnetrygden og sørget for mer penger til fritidsaktiviteter for alle barn. Til sammen har vi nå sørget for kraftfulle tiltak for familiene og for bedre oppvekstvilkår for alle barn.

[18:46:56]: Om Norge skal ha nok å leve av i framtiden, må vi satse på forskning og utvikling. Derfor omprioriterer Høyre over 650 mill. kr til et stort forskningsløft og viderefører sentre for fremragende utdanning, noe som sikrer prestisje til innovativ og god undervisning i høyere utdanning. I motsetning til dagens regjering har Høyre høye ambisjoner på vegne av norsk forskning. Våre forskningsmiljøer har bevist at de kan levere i verdenstoppen. Skal forskningsmiljøene lykkes like godt i årene som kommer, forutsetter det langsiktighet og forutsigbarhet i forskningsfinansieringen. I tillegg forutsetter det politikere som peker retning og forstår at forskning tar tid. Den forskningen som realiserer muligheter i dag, er ofte basert på grunnforskning mange år tilbake i tid. Høyre peker tydelig retning når vi i vårt alternative budsjett prioriterer 650 mill. kr til en forskningspakke, som oppfølging av vårt forslag om et samfunnsoppdrag for grønn vekst og omstilling. Skal vi lykkes med å realisere mulighetene som ligger i FoU i privat og offentlig sektor, må næringslivet ha forutsigbare rammevilkår. Høyre legger til rette for et konkurransedyktig og nytenkende næringsliv når vi fjerner hele den ekstra arbeidsgiveravgiften – som i realiteten er en avgift på kompetansearbeidsplasser – og legger til rette for bærekraftig innovasjon for bedriftene. Norge betaler allerede milliarder av kroner for å kunne delta i EU-programmet for digital omstilling og utvikling, Digital Europe. Programmet dekker halvparten av midlene til innovasjonsprosjekter. Gevinsten er størst for små og mellomstore virksomheter, men det er også de som mangler midler for å delta. Derfor prioriterer Høyre å etablere en medfinansieringsordning til programmet, slik at flere norske virksomheter kan delta, og Norge får mer ut av programmet. Sentre for fremragende utdanning er en av svært få prestisjeordninger som setter god og innovativ undervisning i fokus. Det finnes mange priser for å framheve forskere, men svært få for undervisere. Det hjelper ikke bare å ha forskere i verdensklasse, vi må også ha formidling, og derfor er det viktig å bygge videre på SFU-ordningen. Likevel vil regjeringen kutte denne. De fremragende miljøene er viktige for norsk forskning og høyere utdanningssektor. De bidrar til vekst og konkurransekraft og er en viktig faktor for å lykkes internasjonalt. Høyre mener det fortsatt er behov for nasjonale virkemidler som fremmer kvalitet i utdanning og forskning. Vi foreslår derfor i vårt alternative budsjett for 2024 å videreføre ordningen med SFU, på lik linje med at vi i vårt forslag til langtidsplan for forskning og høyere utdanning foreslo å videreføre alle ordninger med fremragende miljøer.

Rundt om i landets barnehager forberedes det til nissefest. Luciasangen terpes på, og forventningsfulle barn håper at det er akkurat de, akkurat i dag, som skal få lov til å trekke kalenderen. Kanskje får de en julesang eller en pepperkake. Det er stort. Desember er dessverre også måneden hvor farangen, omgangen, norovirus, influensa og forkjølelser rir landets barnehager som åsgårdsreia. Slitne folk blir ofte lettere syke. Man har mindre å møte virus med, og jeg kan love at det florerer med både virus og bakterier i barnehagen. barnehagen. Jeg har selv, som pedagogisk leder i barnehagen, stått utallige morgener og ringt desperat fra vikarbyrå til vikarbyrå med samme svar: beklager, ingen å sende.

Tall som vi i Rødt har bestilt fra Stortingets utredningsseksjon, viser at landets kommuner har leid vikarer fra de kommersielle byråene for nesten 1 mrd. kr. Det betyr rett og slett at landets kommuner er helt avhengig av en ganske ustabil tilgang på vikarer for å kunne holde barnehagene åpne. Jeg har ledet et luciatog som besto av meg og merkantilt. Det gikk, men det var ikke pent. ikke pent. Ingen er god første dag på jobb. Tenk deg at alle dager er første dag. Å være tilkallingsvikar er en uforutsigbar og lite trygg arbeidsform. Du vet aldri når du får et oppdrag, eller hvordan det blir. Å få en ny kollega inn døren flere ganger i uken er også ustabilt for de ansatte. Med en bemanning som allerede er for knapp, hvor man kanskje er alle ansatte noen timer midt på dagen, har jeg mange ganger hørt kollegaer si: Det er nesten bedre at vi ikke får en vikar, vi tar det alene. Men det er det jo ikke. Slitasjen på våre ansatte i barnehagene er stor. I høst har mange modige barnehagefolk fortalt om en hverdag hvor man opplever å ikke strekke til. De forteller om fysisk slitasje og emosjonelt stress. Vi vet hva som hjelper – vi vet det. Det som trengs, er flere ansatte. Derfor er det skuffende at statsbudsjettet ikke tar hensyn til den bemanningskrisen som vi vet er i landets barnehager. Rødt har foreslått en modell som over to år sikrer én ny pedagog og én ny fagarbeider i alle landets barnehager med mer enn 50 unger. Det er ikke nok, men det er en start. Prislappen er ca. det samme som i dag brukes på innleie fra kommersielle byråer. La oss sikre folk trygge arbeidsplasser, og la oss sikre at alle de gode ansatte vi har rundt om i landets barnehager, får det de ønsker seg aller mest til jul: flere kollegaer.

[18:53:14]: Å vise til regjeringens egen faktaboks i forbindelse med framleggelsen av statsbudsjettet bør være uangripelig og kanskje skape litt musikk i regjeringens ører. Hva kan man lese der? Jo, hvis man hensyntar den militære støtten til Ukraina på 7,5 mrd. kr, justering for valutakompensasjon pris- og lønnsstigning, er altså forsvarsbudsjettet på et langt, langt lavere beløp enn det man har kommunisert utad. Man har kommunisert utad at det er 15 mrd. kr, men det er langt fra det tallet man ender på når man hensyntar de faktorene jeg nevnte. jeg nevnte. Forsvarsbudsjettet har vært oversolgt i forkant av og under framleggelsen av statsbudsjettet, og senest i Politisk kvarter i dag av finansminister Vedum. Statsminister Støre har sagt at vi befinner oss i en skjebnetid. Forsvarsbudsjettet reflekterer ikke så sterke ord. Det er betimelig å minne denne forsamlingen på at forutsetningen for all annen politikk er demokrati, frihet og suverenitet. Høyre vil styrke forsvarsbudsjettet etter tre akser. For det første vil vi satse på mer personell, øremerket til Sjøforsvaret og Luftforsvaret for å få større effekt ut av investeringene i F-35, og ikke minst for å sørge for at man har tilstrekkelig personell for å kunne gjennomføre de planene som er lagt for videre styrking av Forsvaret. Da er det særdeles viktig at man nå begynner å øke inntakskapasiteten på krigsskolene for å kompensere for avgangen av de store kullene som ble uteksaminert på begynnelsen av 1990-tallet. Videre vil vi styrke forsyningssituasjonen med mer reservedeler, ammunisjon og drivstoff. Høyre legger inn et kontanttilskudd til ammunisjonsprodusenten Nammo på 400 mill. kr. Det er helt avgjørende for at denne bedriften skal få opp produksjonskapasiteten i takt med etterspørselen etter ammunisjon i Europa. også intensivere anskaffelsen av luftvern. Felles for alle disse satsingene fra Høyres side er at de er fagmilitært godt begrunnet. Det er ingen grunn til å utrede dette mer. Det er allerede utredet og er i henhold til det fagmilitære rådet som er lagt fram. fram. Til slutt vil jeg si at forsvarskommisjonen og det fagmilitære rådet har stort sammenfall i sine anbefalinger. Det er klare råd som Stortinget og regjeringen nå må følge opp i den nye langtidsplanen som kommer. Vi kan ikke innrette vår forsvars- og sikkerhetspolitikk etter om det blåser kaldt eller varmt fra øst. Vi vet hvilken nabo vi har. Vi har et uforutsigbart, uberegnelig Russland som er villig til å bruke militærmakt i stor utstrekning for å nå sine politiske mål. [18:56:29]: Vår viktigste jobb som folkevalgte er å bidra til trygg og ansvarlig økonomisk styring. Mange merker høyere priser og renter i hverdagen, og i denne tiden er det viktig å sikre gode velferdstjenester for alle i Norge. Regjeringens statsbudsjett sørger for det, og budsjettforliket forsterker dette ytterligere – ikke minst gjennom omfattende overføringer til kommuner og fylkeskommuner. Etter flere tiår der pilene i stor grad har pekt oppover, er det mange som opplever at de nå må spare inn der de kan, og da er det viktig at vi stiller opp for dem som trenger det mest. Verdensbildet er urolig, og derfor la Senterpartiet og Arbeiderpartiet fram et budsjett der vi prioriterer trygghet og beredskap, et budsjett der vi fortsetter å bygge et samfunn med små sosiale og geografiske forskjeller. Apropos små geografiske forskjeller: Det ser ut til at Høyre har gitt opp distriktene fullstendig, med milliardøkning i drivstoffavgiftene, dyrere barnehage, fjerning av gratis fergetilbud og kutt i bredbåndsutbygging, Nær alle de distriktsvirkemidlene som Senterpartiet og Arbeiderpartiet har fått på plass, vil Høyre kutte i sitt budsjett. De kaller det ansvar for en bedre fremtid og en enklere hverdag – men for hvem? Jeg kaller det sentralisering. sentralisering. Vi lever i en tid der klimaendringene merkes i matproduksjonen både her til lands og ute i verden. Høyre og Fremskrittspartiet kutter i den allerede inngåtte jordbruksavtalen med næringen. Fremskrittspartiet, men at Høyre har snudd ryggen til bøndenes rett til å forhandle om egne rammevilkår, er urovekkende. I det alternative budsjettet forsegles altså Høyres nye linje. nye linje. Etter å ha lyttet til debatten her i dag er det rimelig å konkludere med at Senterpartiet og Arbeiderpartiet, i fellesskap med SV, har truffet godt med årets budsjett – så godt at opposisjonen nå mest av alt snakker om sin store bekymring for budsjettet i 2025. Opposisjonen sier at oljepengebruken har gått opp. Det har den ikke. Vi tar ned skatter og avgifter med 4,5 mrd. kr, og flere får mer å rutte med. Barnefamilier får en betydelig økonomisk lettelse gjennom reduksjon av barnehageutgiftene, reduksjon i SFO-priser og økt barnetrygd. Studiestøtten økes med nær 14 000 kr i året, noe som gjør hverdagen enklere for studentene. Summen av dette er det finansdebatten handler om. Greier vi å gjøre livet lettere for folk? Jeg vil si at svaret er ja. Dette budsjettet gjør hverdagen enklere for folk, jevner ut belastningen og bygger et sterkt fellesskap med små sosiale og geografiske forskjeller.

totalberedskapskommisjonen står det: «Helseberedskap er en avgjørende del av innsatsen for å håndtere de fleste typer kriser. Flere av de mest alvorlige krisescenarioene (…) har til felles at krisen kan innebære et stort antall døde og alvorlige skadde og syke.» I Noreg har me ei samla offentleg helseteneste. Helseberedskapen byggjer på den daglege drifta i den sivile helsetenesta. Det vil seia at alt som svekkjer den offentlege helsetenesta, svekkjer beredskapen vår når me treng han for å redda liv. Nedlegging av akutte tenester, private helsetenester som veks på kostnad av det offentlege, sentralisering av tilbod og helsepersonell som sluttar å jobba som helsepersonell, er eksempel på det. Dette må me kjempa mot med alt me har. Det offentlege helsevesenet er for verdifullt til ikkje å gjera det. det. Det er viktig å sikra sjukehusa våre i heile landet. Pandemien og den ekstraordinære kostnadsveksten har gjort drifta av sjukehusa krevjande dei siste åra. Det har òg det store behovet for oppgradering av sjukehusbygg.

for skal me sikra god helseberedskap i heile landet, er me avhengige av at det finst akuttilbod i heile landet. «Heile landet» er stikkord her. Partia på høgresida føreslår kutt til distrikta. Kva parti som kuttar kva, er likegyldig, for om kort tid kan dei uansett måtta finna felles politikk. Det må me unngå, for dei alternative budsjetta uroar meg. Solberg-kameratane føreslår gjennomgåande distriktsfiendtlege kutt, for korleis skal me kunna oppretthalda viktig helseberedskap i distrikta om det blir vanskelegare å bu der?

Ikkje eingong kultur eller breiband i heile landet vil dei ha. Skal me sikra ein trygg og sikker helseberedskap i heile landet, må folk bu over/i heile landet. Då må ansvarlege parti faktisk prioritera heile landet. Det er det berre Senterpartiet, Arbeidarpartiet og SV som gjer i sitt budsjett.

men eg fekk prøve meg i fotball, handball og turn. Sjølv om eg gjekk på trynet og bomma på ballen, kjende eg meg lykkeleg. Tenk å få vere ein del av gjengen! For mange av mine beste vener var prisen for høg. Dei måtte vere heime. Hugsar du lyden av skuleklokka i barneskulen? Eg veit det er lenge sidan for veldig mange her, men eg hugsar det framleis. alltid nokre desibel for høg, og det klirra som om det var ein halvvegs brannalarm. Men når det ringde kl. 14 i barneskulen, visste eg at det var noko kjekt i vente – det var nemleg tid for SFO. SFO. Vi var mange som gledde oss, for det var ein veldig god plass å vere etter skulen. Då eg i ein periode sleit litt med å finne mitt fellesskap, fann eg tryggleiken der. Det var min sjanse til å byggje nokre venskap. Lite tenkte eg over då at det var så mange som måtte gå heim igjen åleine. Som vaksen har eg fått møte foreldre i Nordfjord, Sunnfjord og Sogn som er opptekne av dette. Ein bedriftseigar sa noko som eg aldri har tenkt å gløyme.

men det er ikkje så veldig kjekt når så mange vener blir haldne utanfor på grunn av familieøkonomien. Difor kjem eg til å stemme på rimelegare barnehage og gratis SFO. Når vi no halverer barnehageprisen i alle kommunane i Sogn og Fjordane, betyr det mykje for veldig mange, og i kvart einaste statsbudsjett som vi no legg fram, blir SFO gratis for fleire. For meg har dette vore personleg. Når vi får ned prisen, er det fleire som får vere med. I mars skal eg bli pappa for første gong – til ei lita jente. Herregud, så stolt eg er! Eg har til og med lært meg å lage fletter. når ho ein dag skal begynne i SFO og boltre seg i fritidstilbodet, vil eg kjempe med nebb og klør for at ingen av venene skal bli sende heim igjen på grunn av familieøkonomien. Dette er mi hjartesak.

For det kan jo ikkje vera dei andre foreldra som eg møter i barnehagen, som frå 1. august må betala 1 500 kr mindre i månaden. Det kan ikkje vera dei folka eg møter på ferja, som no har fått halvert ferjebilletten sin.

Så kven er dei, desse som ifølgje Høgre ikkje er folk som får det lettare økonomisk? Bur dei i ein storby og må ha ein kontorjobb? Det er jo openbert ikkje oss som bur litt meir perifert, og som lever livet vårt på ein annan måte, som kjem godt ut av politikken

me legg litt ekstra til rette for dei som bur i distrikta, for å sikra framtidig busetjing og verdiskaping. Etter åtte år med borgarleg sentralisering treng folk i distrikta å bli sett. Og det er ikkje eit problem at folk får det betre.

Vestland- et er utforma med ein krevjande infrastruktur og eit høgt energiforbruk i transportsektoren.

Vegen over Haukelifjell har låg standard. Tunnelane og vegane på strekninga er smale og svingete, med bratte stigningar. Ein ny veg og tunnel vil gje vesentleg betre standard og stigningsforhold. Dette vil føra til føreseielege og trafikksikre strekningar. Reisetida vil bli redusert, og drivstofforbruket vil gå betydeleg ned. Dette vil gje utsleppskutt. Prosjektet er i dag i gang, med løyvde midlar. Regjeringa sette i statsbudsjettet for 2024 også av midlar til vidareføring og førebuande arbeid for fellesprosjektet Vossebanen og E16, også kalla K5, og gjer prosjektet med dette klart til oppstart. Regjeringa har heilt klart ein ambisjon om å gjennomføra dette prosjektet. Prosjektet er eit samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen og BaneNOR, der veg og bane blei planlagde i fellesskap. Dette er eit nasjonalt prosjekt, og når det er ferdig, vil det gje ei togreisetid mellom dei to største byane våre på fire timar. Då er tog eit reelt alternativ til fly, og det vil bety betydelege utsleppskutt i transportsektoren. Men det viktigaste er at det skal bli ei trygg transportåre mellom aust og vest. Vi veit at for privatpersonar og yrkessjåførar er dette ein belastande veg å ferdast på. Det har vore fleire store skred og steinsprang frå fjellsider som har treft både bilar og tog. Dagens veg er også svært utsett for mange alvorlege ulykker. I tillegg tilfredsstiller ikkje tunnelane på dagens E16 tunellsikkerheitsforskrifta, som Noreg skal følgja. Ny veg vil redusera faren for ras og ulykker, og i dag er omkøyringsvegen ein svært rasutsett fylkesveg som ikkje er dimensjonert for trafikken som blir omdirigert.

KS2-prosessen er no ferdig, og ein forventar då at Statens vegvesen går igjennom bompengeproposisjonen, slik at vi får ei vidare avklaring om statleg finansiering.

[19:11:28]: Trusselbildet har utviklet seg raskt, og det sikkerhetspolitiske landskapet er i stadig endring etter Russlands angrepskrig mot Ukraina i februar i fjor. for 2024 1005 sekvenser, og Russlands angrepskrig har endret de sikkerhetspolitiske rammebetingelsene også i Norges nærområder. Arbeiderparti–Senterparti-regjeringen overtok implementeringen av en langtidsplan som trekker i riktig retning på mange områder. Samtidig blir det tatt for stor risiko på flere felt, og det er store utfordringer og usikkerhet knyttet til Forsvarets operative evne på kort og mellomlang sikt. Da regjeringen tiltrådte, ble det nedsatt en forsvarskommisjon og en totalberedskapskommisjon. Målet var å vurdere Norges sikkerhetspolitiske utfordringer og samlede beredskapsressurser, for så å gjøre målrettede tiltak. Regjeringen øker dermed forsvarsbudsjettet utover det som var planlagt i langtidsplanen, med den hensikt å øke Forsvarets operative evne og beredskap. Forslaget som fremmes i budsjettet, vil legge til rette for at Forsvaret kan videreføre et høyt aktivitetsnivå i 2024, og for at Forsvarets operative evne styrkes gradvis. Samtidig styrkes evnen til mottak og samvirke med allierte. De ansatte er Forsvarets desidert viktigste ressurs. Personellet i Forsvaret skal ha gode arbeids- og boforhold. Fornyelse og modernisering av materiell og eiendom og bygg og anlegg er en nødvendig forutsetning for å beholde viktig kompetanse. Regjeringen foreslår å legge på ytterligere midler til vedlikehold av personellrelatert EBA og øker utdanningskapasiteten i Forsvaret. Det er i tillegg bevilget midler for å kunne forsere personellopptrappingen samt styrke Heimevernet med flere folk og mer øving. Heimevernet må moderniseres som en territoriell styrke med lokalkunnskap og nærvær over hele landet. Det er strategisk viktig å sikre nærværet og kampkraften i Troms og Finnmark. Regjeringens investering i luftvern, beslutningen om å anskaffe 54 tyskproduserte stridsvogner og den raske løsningen for å opprettholde helikopterkapasiteten viser at regjeringen tar beredskapsbehovet på alvor og allerede tar viktige grep for å styrke den norske forsvarsevnen. Arbeidet med en ny langtidsplan for forsvarssektoren er i gang. Den skal bygge på det arbeidet som regjeringen allerede har startet, og med et bredt forlik ønsker vi å ruste opp en organisasjon som over flere år har blitt bygd ned. Tiden er inne for å ruste opp det norske forsvaret, og dette budsjettet er med og virker i riktig retning. [19:14:30]: Under valgkam- pen traff jeg tre unge gutter fra Ryfylke. De gikk på Strand videregående skole. De var ikke bekymret for sentralisering. De var mer opptatt av at de skulle ønske de hadde hatt gode lærere da de gikk på ungdomsskolen, og at de gjerne kunne reist i ti minutter med buss. De fortalte om en skolehverdag som hadde vært preget av vikarer og en del andre utfordringer. Det ble flere kvalifiserte lærere med Høyre, men det er fremdeles 2 500 ukvalifiserte lærere i norske klasserom. Lovendringer, strategier og ord uten handling betyr lite. Det er viktig at elevene lærer seg å lese, skrive og regne. Det betyr noe for trivselen i skolen og relasjonen til lærere og medelever, men det betyr også noe for hvorvidt de faller fra i skoleløpet senere. Fagfornyelsen kom med nye læreplaner i 2020. Der står det klart og tydelig at en skal ha mer praktisk og utforskende læring. Det er et handlingsrom, men vi trenger kvalifiserte lærere til å utnytte det handlingsrommet. Høyre investerer derfor i kunnskap, omstilling og konkurransekraft for framtiden, og vi styrker satsingen på flere kvalifiserte lærere. Vi vil ha mer naturfag i ungdomsskolen, slik at elevene skal kunne gå ut og se på at blomstene vokser, og ikke sitte ved pulten, som kunnskapsministeren sa tidligere. Vi må satse på at flere får fullført videregående skole, og vi må løfte kompetanse og forskning. Arbeiderpartiet sier at det er viktig at alle elever får lærere som er kvalifisert, men regjeringen prioriterer 1,33 mrd. kr til å redde nærskolene. De kunne ha brukt penger på lærerspesialister. 75 mill. kr ville gitt 1 800 lærerspesialister. De kunne ha prioritert penger på at ansatte i skolen skal kunne fullføre utdanningen sin for å bli kvalifiserte lærere, men de velger en vente og seholdning.

er læreren som er den aller viktigste faktoren i klasserommet. Derfor må vi sørge for et godt arbeidsmiljø for dem, og at de har attraktive arbeidsplasser å gå til. Det som skaper liv i Distrikts-Norge, er arbeidsplasser – folk som tar risiko, skaper arbeidsplasser, og som tør å satse. Jeg har vokst opp på Kvernaland, som er tuftet på landbruk, og hvor det kom industri i 1879. Så kom korpset, skolen, idrettslaget og skiforeningen. Arbeidsplasser skaper et samfunn. Vi kan ikke bruke skolene til å opprettholde det. det. Regjeringen har en grunnleggende mistillit til dem som skaper verdier. Retorikken fra næringsminister Vestre blir hul når en rammer kompetansearbeidsplasser med økt arbeidsgiveravgift, og når en regulerer innleie basert på antagelser og en tro på at arbeidsgivere ikke investerer i ansattes kompetanse. Derfor viser Høyre en tydelig retning og utvikler flere løsninger fram mot valget i 2025. Landet trenger trygg og stødig styring – det fikk en da Høyre satt i regjering.

Senterpartiet i regjering har lagt fram et både rettferdig, omfordelende og klimaambisiøst budsjett. Sammen med vår gode budsjettpartner SV har vi blitt enige om et budsjett som skal ta oss trygt gjennom urolige tider, med ansvarlig økonomisk politikk som sikrer arbeidsplasser og lommebok. Vi har heldigvis lav arbeidsløshet og høy sysselsetting i Norge. For oss er det viktig at budsjettet bidrar til å sikre folk og bedrifter trygghet for jobb og arbeidsplasser, at folk får trygghet når det gjelder bolig og egen økonomi, og at folk får den tryggheten som nå trengs i en hverdag hvor mange opplever at lommeboka blir tynnere. tynnere. Dette budsjettet har en veldig klar grønn industriprofil. Heldigvis går det nå godt i norsk næringsliv. Hver måned skapes det i snitt 6 000 nye bedrifter, men vi vet at veldig mange bedrifter trenger drahjelp for å klare overgangen til det grønne skiftet. Vi har enormt store eksportambisjoner. Vi skal øke eksporten med 50 pst. utenom olje og gass innen 2030, og da er det helt avgjørende at staten har en verktøykasse som kan bidra i samme retning. Det er nettopp her vi har en stor satsing nå. Arbeiderpartiet har sammen med SV og Senterpartiet foreslått enorme investeringer i grønn industrisatsing. I budsjettforslaget foreslo regjeringa opprinnelig 15 mrd. kr for å styrke det som heter kapitalvirkemidler, for å få I tillegg har vi nå blitt enige med SV om ytterligere 5 mrd. kr til en ny låneordning som ligger under Eksportfinansiering Norge, og som skal bidra til å få i gang prosjekter som har vesentlige bidrag for å redusere klimagassutslipp og få til grønn omstilling. Sammenlagt er dette en massiv styrking av det som kalles kapitalvirkemidlene, som trengs for å lykkes i den grønne omstillingen. Jeg er også glad for at vi har justert den viktige CO2kompensasjonsordningen for industrien med en halv milliard kroner. Vi legger opp til å bli enige om en innretning som skal bidra til forutsigbarhet for arbeidstakere og bedrifter, men også bidra til utslippsreduksjoner og energieffektivisering. Arbeiderpartiet var med på å innføre denne ordningen, og vi er stolte av å bidra til å utvikle ordningen i samarbeid med næringslivet. Arbeiderpartiet fortsetter å arbeide for et grønt industriløft og nye grønne arbeidsplasser. Det gjør vi med et trygt budsjett, ved å holde skattene stabile og ved å øke pengene som går til grønn omstilling.

[19:20:58]: En av de første reaksjonene jeg så fra et annet miljøparti, var at denne budsjettenigheten var det ikke verdt å vente på. ikke verdt å vente på. Det var ikke verdt å vente på nær en milliard til vern av skog i Norge – mer enn noen gang før. Det var ikke verdt å vente på en ekstra milliard til vern av regnskog ute i verden – mer enn noen gang før. Det var ikke verdt å vente på en milliard til energisparing – mer enn noen gang før, for å hjelpe folk med strømregningen og redusere energiforbruket. Det var vel heller ikke verdt å vente på et mål om at 100 pst. av alle nye tunge lastebiler som selges i 2030, skal være nullutslippslastebiler. Det var vel heller ikke verdt å vente på avgiftsendringer som ifølge Elbilforeningen i dag gjør det mulig å nå målet om at alle nye personbiler som selges i 2025, blir nullutslippsbiler. Det var vel heller ikke verdt å vente på en og en halv milliard for å kutte de store klimagassutslippene fra industrien. Industrien i Grenland slipper ut om lag 2,5 millioner tonn CO2 hvert eneste år. Dette er landets høyeste konsentrasjon av klimagassutslipp fra industrien. Den fordeler seg på bare fire konsern. Dette er utslipp vi nå sørger for at kan bli kuttet. Vi får også på plass en grønn investeringsbank som kan finansiere helt nye prosjekter, som batterifabrikker, solcelleproduksjon og omstilling til nullutslippsteknologi i eksisterende industri. Skal jeg spå, tror jeg det vil gå med denne budsjettenigheten som med fjorårets, da SV bl.a. fikk gjennomslag for å forby nedbygging av myr. I dag kom forslaget fra Miljødirektoratet om et forbud mot nedbygging av myr – til stor jubel fra miljøbevegelsen og andre miljøparti. Spoler vi ett år tilbake, var det ikke måte på kritikk av budsjettenigheten og hvor svakt det var for miljøet. Så løser ikke denne budsjettenigheten miljøkrisen med et simsalabim. Jeg kan forsikre representanter fra andre miljøpartier og andre som vil være med i miljøkampen, om at det fortsatt er miljøslag å kjempe, det er fortsatt utslipp som skal kuttes og natur som skal tas vare på. SV skal være med og slåss mot både ny oljevirksomhet og gruvedrift på havbunnen. Men vi har tatt noen ganske viktige skritt – og jo, de milliardene og den miljøsatsingen

Vegar, kollektivtransport og nødvendig infrastruktur for energi og vatn er fundamentet for all busetjing. I Noreg nyt folk og næringsliv godt av alt dette og at alle har rett på utdanning og helsehjelp når det trengst. Finansiering av fylkeskommunane og kommunane er difor svært viktig, ikkje minst når mange fordrivne frå Ukraina skal inkluderast i samfunnet. Kommunane er tettast på innbyggjarane, og kommuneøkonomien er avgjerande for arbeidet med å leggje til rette for at alle skal kunne skaffe seg tak over hovudet, ha ein lege å gå til, ha eit likeverdig og godt for 2024 1007 ningstilbod, og for at folk skal få ei verdig avslutning på livet der familie og kommune stiller opp for dei gamle. Det er grunnleggjande at alle har rett på den same hjelpa, uavhengig av lommebok og status.

Det er viktig for alle, uansett bakgrunn, å ha tryggleik, og det er med på å skape tillit mellom folk i det norske samfunnet. SV har difor lagt fram eit alternativt budsjett og inngått ein budsjettavtale som styrkjer grunnmuren i velferdsstaten.

både dei personlege forteljingane og den strukturelle uretten som er påført urfolk og nasjonale minoritetar i Noreg. Men etter rapporten må det kome reparasjon. Difor har SV sett av midlar til å fylgje opp rapporten, og vi har forhandla inn 56 mill. kr meir til urfolk og nasjonale minoritetar i budsjettavtalen. I tillegg til midlane må vi arbeide med haldningane våre og vise meir respekt

[19:27:07]: Årets budsjett er et ansvarlig budsjett som vil gjøre hverdagen til flere bedre i den urolige tiden vi er i nå. Dette er et budsjett som er med på å utvikle Norge i en bærekraftig, trygg og rettferdig retning. Arbeiderpartiet styrker den grønne industrien ved å tilføre midler til Grønn industrifinans. Budsjettet gjenspeiler at vi har hørt på innspillene som er kommet om hva som er behovet ute i næringslivet. For innbyggere og politikere i Agder er det gledelig å se satsingene som nå blir gjort. Dette vil bidra til stor vekst og utvikling på Sørlandet i tiden framover. Vi har allerede store prosjekter i gang, og med en batterifabrikk i full utvikling vil vi lokalt merke godt den satsingen som nå blir gjort. For en nylig pensjonert student er det gledelig å se at budsjettet ikke bare er framtidsrettet innenfor industrien og den grønne omstillingen, men det ser også utfordringene og behovet som de unge står overfor i den urolige tiden vi er i. Studiestøtten økes med 10 pst. Jeg vet at flere studenter vil se på dette med tårer i øynene etter en hard og vanskelig tid, spesielt økonomisk, med prisvekst og høye strømregninger over tid. Det er ikke lett å gå måned etter måned uten å få hverdagen til å gå helt opp. Økningen blir sikkert feiret godt av samtlige studenter. Med dette budsjettet legger vi også til rette for at unge som skal etablere seg, skal få muligheten til å komme inn på boligmarkedet raskere. Styrkingen av Hus banken bidrar til at de unge ikke lenger trenger å spare seg i hjel for å kunne oppfylle drømmen om å kjøpe en egen bolig. Selv vet jeg hvor utfordrende det er å være ung, nyutdannet og å skulle etablere seg på boligmarkedet. Det er lite å spare mens man er student, noe som resulterer i at egenkapitalen er lav når man skal ut på boligmarkedet. Helhetlig, med mange andre gode satsinger og grep, vil folk kunne gjenspeile seg i dette budsjettet. Arbeiderpartiet har sammen med Senterpartiet og SV levert et ansvarlig og grønt budsjett som tar de unge på alvor.

Så usikkert er det blitt de siste par årene at det har skjerpet både hvordan du og jeg tenker på beredskap og sikkerhet, hvordan myndighetene og regjeringen må prioritere ressursene våre, og hvordan vi planlegger for framtiden. Den sivile beredskapen vår favner bredt, og det er mange som har et ansvar for det. Politiet er en av de viktigste aktørene, og de står i et særdeles krevende bilde. Senterpartiet og Arbeiderpartiet i regjering har prioritert politiet ved hver mulige anledning og med til sammen 3 mrd. kr siden regjeringsskiftet. Likevel, og i likhet med store deler av offentlig sektor, står politiet i den krevende håndteringen av en betydelig kostnadsvekst. Det er krevende å skulle svare opp de store og kanskje økende forventningene både politikere og befolkning har til det arbeidet politiet skal gjøre i en tid hvor kriminalitetsbildet stadig blir mer komplekst og oppgavene større. Derfor er det litt viktig at vi er både realistiske og litt etterrettelige når vi skal snakke om ressursene til politiet. De som har hørt på partiet Høyres retorikk den siste tiden når det gjelder politi og ressurser, må jo ha blitt litt skuffet da Høyre endelig skulle vise kortene og legge fram sitt alternative budsjett. Det legges fortsatt opp til de blinde ABE-kuttene i offentlig sektor i Høyres alternative budsjett. Det er en styringsmåte vi kjenner godt igjen fra Solberg-regjeringen. I tillegg kunne vi lese i NTB da Høyres budsjett ble lagt fram, at 128 mill. kr skal brukes på å tilbakeføre ABE-kutt. Man gir altså med den ene hånden, så tar man det kraftig igjen med den andre, så gir man litt igjen, og så tar man igjen.

endret. Så er det en helt forventet innsparing fra Høyre – de nye polititjenestestedene. Her har vi for så vidt en helt ærlig politisk forskjell mellom Senterpartiet og Høyre.

Høyre har ivrig snakket ned de nye tjenestestedene fordelt på 19 lokalsamfunn i landet vårt, og det er gitt inntrykk av at pengene regjeringen har bevilget til dette, nærmest i seg selv velter hele politibudsjettet. Hele politiets budsjett er vel på 27 mrd. kr nå, og når alt kommer til alt, fant ikke Høyre mange prosent innsparing ved å kutte i de planlagte nye politistedene. Det er også rart å være så opptatt av et grep som innebærer 20 tjenestesteder, når man uten videre selv la ned 122 i en fei. Med

Begrepet blir ofte forvekslet med mattrygghet, som betyr at maten vi spiser, ikke skal inneholde miljøgifter eller fremmedelement som gjør oss syke. Vi i Senterpartiet mener at Norge bør produsere så mye mat som mulig av det innbyggerne trenger. Det er avgjørende i en beredskapssammenheng. I en krise- eller krigssituasjon er nettopp nok og stabil matforsyning avgjørende viktig. Derfor er selvforsyning en vesentlig faktor for matsikkerheten for et lands befolkning. Selvforsyningsgraden for jordbruksprodukter i landet varierer fra år til år. Den største variabelen er nettopp værforholdene. Generelt har vi i Norge mindre gunstige forhold for jordbruksproduksjon enn mange andre land. Kortere vekstsesong, kaldere klima og lite og spredt jordbruksareal er rammebetingelsene som den norske bonden må forholde seg til. Til tross for et krevende utgangspunkt har det likevel vært en produksjonsvekst de siste tiårene.

I tillegg er det gitt strømstøtte, områderettede tiltak, investeringsstøtte og en rekke andre direkte og indirekte tiltak som alle strekker seg mot et mål om å sikre Norges befolkning nok og trygg mat. Derfor er det bemerkelsesverdig at Høyre i sitt alternative budsjett for 2024 gjør et samlet nedtrekk på omkring 2,5 mrd. kr. Høyre ønsker å redusere budsjettstøtten med 1,25 mrd. kr, som for øvrig allerede er vedtatt i Stortinget. De vil innføre CO2-avgift, drikkekartongavgift og fjerne støtten til Bionova, bl.a. bl.a. «God beredskap handler om å være godt forberedt dersom uforutsette hendelser mot matsikkerheten skul le oppstå», skriver Riksrevisjonen i en nylig rapport. Videre står det å lese: «Med dagens risikobilde kan vi ikke nødvendigvis forutsette at de internasjonale forsyningskjedene alltid vil være velfungerende.» Og: «Vi er ikke godt nok forberedt i dag.» i dag.» Vi kan umulig gjøre oss mer avhengig av utenlandsk forsyning av mat. Derfor er det skremmende at Høyres alternative budsjett forverrer situasjonen, noe som vil ramme norsk matsikkerhet og trygghet.

Energifattigdommen har økt i verden de siste to årene, og med det har også den politiske ustabiliteten økt. Derfor er det viktig å beholde de forutsigbare rammebetingelsene og ikke tulle med skatten for denne næringen. Det tar nå gjennomsnittlig sju år fra leting til produksjon i Norge. De raskeste prosjektene er i produksjon etter tre år. Norsk olje og gass er avgjørende inn i et Europa som forsøker å gjøre seg uavhengig av russisk gass. gass. Tiltak som kun retter seg mot å redusere tilbudssiden av olje og gass uten å ta hensyn til etterspørselen, vil kunne ha betydelige konsekvenser i form av svært høye energipriser og mangel på energi, spesielt i utviklingsland. Dette er det virkelighetsbildet vi må erkjenne når vi skal nå klimamålene – altså: Hvordan håndterer vi energi som ikke er fornybar? Og ja, vi skal omstille norsk økonomi, men igjen: Det er ødeleggende å skru av energiproduksjonen før alternativene er på plass. Allikevel skal og må petroleumsnæringen samtidig fortsette arbeidet med å redusere klimagassutslipp, også ved å utvikle nye, fornybare verdikjeder offshore, noe som dette forliket peker på. For alvoret i klimakrisen er tett på oss: Utslippene må ned raskere, både hjemme og ute, samtidig som vi skal utvikle ny teknologi og skape og videreutvikle jobber over hele landet. Oppsummert: I tråd med Hurdalsplattformen bidrar dette budsjettet til å utvikle og ikke avvikle petroleumsnæringen. Det gir sikkerhet for arbeidsplasser i Norge og sikkerhet for pålitelige energileveranser til Europa i årene som kommer. Det er bra for både Norge og verden rundt oss. Dette er et grønt budsjett som har blitt enda grønnere – og hadde jeg hatt litt mer tid enn bare tre minutter, skulle jeg gjerne ha snakket om at energipolitikk også er sikkerhetspolitikk, men det får bli ved en senere anledning. Erlend

Det betyr at folk må vente lenger for å få helsehjelp, og at folk kommer senere tilbake både til hverdagsliv og arbeidsliv. Når vi ser at helsekøene har økt med to uker på to år, at pasientene ikke får hjelp til riktig tid, skulle en tro at regjeringen hadde en plan for å få ned helsekøene, men det har regjeringen ikke. Planen så langt har vært å sette ned offentlige utvalg for å kaste ut både private og ideelle aktører fra den offentlige helse- og omsorgstjenesten, avvikle viktige pasientrettigheter, som fritt behandlingsvalg, og levere svake sykehusbudsjett. I statsbudsjettet for 2024 legger regjeringen opp til en aktivitetsvekst i pasientbehandlingen på 1,8 pst. Det er betydelig mindre enn det Høyre legger opp til i sitt alternative forslag til statsbudsjett, med 2,3 pst. Det gjør Høyre fordi vi tar ansvar for en bedre framtid for pasientene, ved å sikre rask og god helsehjelp når det er behov for det. I løpet av denne debatten har regjeringspartiene nok en gang brukt mye av tiden sin på å skape skremselsbilder av Høyres politikk og det Høyre fikk til i løpet av åtte år i regjering. Det må de gjerne gjøre, men fra Høyre gikk inn i regjering i 2013 og fram til koronapandemien sørget vi for at pasientene sto to uker kortere i helsekø. Ventetidene ble redusert for somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling. Det fikk vi til fordi vi tok alle gode krefter i bruk til beste for pasienten, ved å innføre fritt behandlingsvalg, styrke sykehusøkonomien og gjøre nye investeringer i moderne sykehusbygg over hele landet. Nå har vi en regjering som er mer opptatt av systemet framfor enkeltmennesket, og som ikke evner å gjøre noe med de økende helsekøene. Det går ut over sårbare pasienter. pasienter. I sivilsamfunnet vårt har frivilligheten en avgjørende rolle og er med på å løse mange av oppgavene og utfordringene i velferdssamfunnet, og spesielt i helse- og omsorgstjenesten. Men de siste to årene har vi sett en regjering som sammen med SV har bygget ned helsefrivilligheten med kutt i tilskuddsordninger og vanskeligere kriterier for å få støtte. Et av kuttene som regjeringen gjør sammen med SV i statsbudsjettet for 2024, er å kutte hele tilskuddsordningen som heter «Mobilisering mot ensomhet». Når vi ser at det blir flere ensomme, og spesielt blant de og vi vet at konsekvensene av det kan være psykisk uhelse og redusert livskvalitet, er ikke svaret å gjøre det vanskeligere for helsefrivilligheten å bidra i sivilsamfunnet og velferdssamfunnet. Derfor er jeg glad for at Høyre i sitt forslag til statsbudsjett sikrer tilskuddsordningen så dette kan videreføres, og at helsefrivilligheten fortsatt får vilkår til å kunne bidra. Helse- og omsorgstjenesten trenger alle gode krefter for å løse framtidens utfordringer.

På utdanningsfeltet er det flere gode prioriteringer vi har fått til sammen, gode satsinger og reverseringer som SV har fått gjennomslag for, også i år. Vi har rett og slett fått et bedre statsbudsjett på utdanningsfeltet. Så er det åpenbart flere meget gode tiltak, saker og organisasjoner vi gjerne skulle ha tilgodesett, men jeg lover: Vi kommer alle sammen til å jobbe videre med det, også framover. Av det som bør trekkes fram i dag, er nok økningen på 10 pst. i studiestøtten et av de viktigste grepene vi har fått til. Som så mange trakk fram i høringen, sliter studentene våre nå. Økonomiske vansker medfører at studentene jobber for mye – det sier de selv, og det sier også universitetene og høyskolene.

Dit vil vi ikke, og derfor er denne økningen et helt nødvendig skritt i riktig retning. Så er det ingen selvfølge at vi i SV får igjennom de reformene vi jobber for mens vi er i opposisjon. Det er derfor gledelig at vi har fått gratis halvdagsplass for tredjeklassingene. Det er utrolig viktig, slik at alle får være med på leken uavhengig av kontoutskriften til mor og far. Når vi også har fått stoppet kuttet av NORPART, og med det sikret muligheten for gratis utdanning for studenter fra det globale sør – i hvert fall for noen – betyr det mye. Vi trenger utveksling, og vi trenger kloke hoder og ungdommer som er klare for å løse framtidens felles utfordringer. Det er krevende tider i verden, og vi ser krig, økende forskjeller og uro mange steder, også nær oss. Da er det viktig å sette dette i en sammenheng, og vi må gi barna våre den lærdommen vi kan trekke fra historien. Det gjør freds- og menneskerettighetssentre som Raftostiftelsen i Bergen, Falstadsenteret i Trøndelag og Arkivet i Kristiansand. Derfor er jeg glad for at de er tilgodesett med noe økte midler for å kunne fortsette sitt viktige formidlingsarbeid. Til slutt vil jeg nevne at samiske og kvenske miljøer gjør en helt nødvendig jobb for å bygge opp igjen noe av det som er blitt revet ned over generasjoner, og derfor har de også fått en hardt tiltrengt prioritering i budsjettet for 2024, noe som er helt i tråd med SVs politikk og budsjett. Så takk for et godt samarbeid – jobben er på ingen måte ferdig, men vi har sammen kommet noen gode skritt videre.

Derfor vil ikke personellmangelen bli mindre i framtiden, snarere tvert imot. Denne utfordringen har vi sett over tid, også før pandemien, uten at den forrige, Høyre-ledede, regjeringen tok grep for å møte dette. Tvert imot fikk utviklingen skyte fart. skyte fart. Denne regjeringen har nå startet snuoperasjonen for å skape en bærekraftig og framtidsrettet helsetjeneste med god bemanning. Det viser vi tydelig med dette budsjettet. Utfordringene er størst i nord. Jeg har de siste ukene besøkt flere sykehus og kommuner i våre nordligste fylker. Alle jeg har pratet med, er enige om at noe må gjøres. Samtidig har flere påpekt at det er behov for mer penger. Om vi ikke tar grep, vil personellutfordringer som truer et likeverdig helsetilbud i nord, også bli en realitet i resten av landet. Nettopp derfor tar vi grep i dette budsjettet. Budsjettenigheten vi vedtar her i dag, betyr at vi styrker sykehusøkonomien med over 2,2 mrd. kr utover kompensasjonen for lønns- og prisvekst. Dette kommer på toppen av en allerede betydelig styrking på 6 mrd. kr i revidert budsjett. Det betyr at sykehusene kan opprettholde sin aktivitet på tross av kostnadsøkninger og pandemiettervirkninger, og ikke minst: Denne styrkingen skal også få ventetidene ned. I tillegg skal vi bruke til sammen 240 mill. kr årlig for å sikre rekruttering av helsepersonell og god samhandling mellom tjenestene i nord. Med disse midlene vil vi styrke helsetilbudet, begrense vikarbruken og få flere fast ansatte i helsetjenestene. Det er helt nødvendig, skal vi klare å sikre et likeverdig helsetilbud, uavhengig av hvor du bor og størrelsen på lommeboka. Vi gjør også mer for å utdanne, rekruttere og beholde fagfolkene våre i vår felles helsetjeneste. Med dette budsjettet øker vi antallet LIS-stillinger, vi styrker Tørnordningen, vi bygger kompetanse nedenfra ved å satse på fagarbeiderne, og vi fortsetter krafttaket vi har tatt for å ruste fastlegeordningen for framtiden. På den måten styrker vi grunnmuren i vår felles helsetjeneste, noe som er helt vesentlig om vi skal opprettholde et likeverdig helsetilbud over hele landet. For å løse utfordringene som helsetjenesten står overfor, må vi også digitalisere det som kan digitaliseres. Derfor etablerer vi i 2024 bl.a. en helseteknologiordning som skal gjøre det gunstig for kommuner å investere i helseteknologi, og vi digitaliserer pasientens legemiddelliste, for å nevne noe. Slik bidrar vi til innovasjon, vi bidrar til bedre samhandling og bedre informasjonsflyt, til beste for både fagfolkene våre og – ikke minst – pasientene.

en situasjon som er dramatisk. Vi tok derfor dette med oss inn i forhandlingene om statsbudsjettet, for vi har vært svært tydelige på at noe må gjøres, og det må gjøres fort. Problemet med rekruttering er åpenbart en nasjonal utfordring, som må løses med nasjonale tiltak. Nå tar nasjonalforsamlingen grep, med SV i spissen. Jeg er glad for at situasjonen er blitt tatt på alvor av regjeringen, og at de har møtt oss på dette kravet. Jeg håper at det at folk går mann av huse for å vise sin bekymring omkring lokalsykehusene våre, har gjort inntrykk også i Oslo. Jeg vil benytte anledningen til å takke finansministeren, som tok turen til Leknes og Gravdal, for det betyr noe å se at nasjonale politikere bryr seg og i hvert fall forsøker å forstå situasjonen. Prosessen har skapt uro i en hel landsdel. Min oppfordring til regjeringen er at nå må den ikke bare gjøre ting som beroliger oss – det må også utvikles bedre tjenester der folk bor. Jeg tror denne enigheten vil være et svært viktig sted å begynne for å få ned innleie av vikarer og dermed pengebruken. Jeg er opptatt av at Helse nord går i dialog med alle instanser som har noe å bidra med, for å sørge for å bedre dagens tøffe situasjon. Statsbudsjettet inneholder nå 240 millioner friske og varige midler til Helse nord. Beløpet er splittet i to deler. 200 mill. kr skal gå til rekrutteringsarbeid, og 40 mill. kr skal gå til å styrke samhandlingen mellom kommunehelsetjenesten Dette kan med riktig bruk gi resultater som kan gi nasjonal effekt, om midlene brukes riktig. Jeg tenker at rekruttering er et kjernepunkt i all virksomhet. Men min oppfordring til Helse nord er at denne funksjonen må være lokalt forankret og basert på forhold som er mye videre enn selve kjernevirksomheten. Med det mener jeg at god kunnskap om lokalsamfunnet, stort eller lite, er grunnleggende i alt rekrutteringsarbeid. Derfor må ressursene fordeles slik at det enkelte sykehus får arbeide systematisk og kreativt med kort og langsiktig rekruttering. Dette vil gi resultater. Det er jeg sikker på.

Da trenger vi god beredskap på særdeles mange områder. Det betyr å prioritere forsvar, sivil beredskap, som brann og redning, politi og helse. Det handler om energi og matforsyning, det handler om infrastruktur – ja, det handler om den forsikringspremien vi må være villige til å betale for at beredskapen på mange områder skal være slik at samfunnets og innbyggernes trygghet kan ivaretas. Det var viktig å få satt ned totalberedskapskommisjonen, som la fram sin rapport tidligere i år. Jeg har lyst til å referere til kommisjonens leder, Harald Sunde, som bl.a. har sagt: Det handler om å gå fra «just in time» til «føre var». «føre var». Det innebærer en ganske så betydelig endring, særlig for partier som Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, som i åtte år var opptatt av at beredskap kunne løses «just in time». Flere av representantene fra de nevnte partiene synes litt for ofte å ha glemt hva de faktisk drev med i sine åtte år – troen på at alt kunne skaffes hvor som helst fra i verden, når som helst, at ingen trusler representerte noen fare for det, at samfunnsfunksjoner kunne sentraliseres uten at det medførte økt sårbarhet, men også at usikre tider kunne gi dyrtid og økonomisk krevende tider for flere. For Senterpartiet handler det om hvordan vi organiserer hverdagen i samfunnet, hvordan vi trygger land og folk, og hvordan vi prioriterer. Derfor er jeg glad for at vi har en regjering som sammen med SV er opptatt av å sikre og bygge trygghet for innbyggere i hele landet, også i urolige tider og innenfor nødvendige økonomiske rammer. God beredskap er alltid lokalt forankret. Trygghet handler for oss alle om økonomisk trygghet i usikre tider og dyrtid. Derfor er det bra at regjeringen tar det på alvor og prioriterer deretter. Det gjenspeiles også i budsjettforliket med SV. Det handler bl.a. om reduserte barnehagesatser, gratis og rimeligere ferger, prioritering av forsvar og politi og en god strømstøtteordning.

Venstre vil f.eks. gi innbyggere og næringsliv i NordNorge 1 mrd. kr mer i strømkostnader ved å fjerne momsfritaket. Venstre vil også redusere kompensasjonsgraden i strømstøtteordningen fra 90 pst. til 80 pst. 1 mrd. kr mener Venstre skal belastes strømkundene. Denne regjeringen gjør naturlig nok ikke det.

På Ag- der og Sørlandet ble innbyggere og næringsliv nok en gang glemt. Agder er spydspissen av Norge, ligger nærmest kontinentet og har et rikt næringsliv. en industri som er avhengig av forutsigbare vilkår, og strømprisene i NO2 rammet hardt, og har gjort det over tid. Strømprisene får enorme konsekvenser, og mens jeg hører debatten og fine ord om et grønt industriløft med flere arbeidsplasser, sitter faktisk store deler av industrien og næringslivet med en helsvart nedtur, ikke det grønne løftet som det debatteres om her. Ikke minst: Folk mister jobbene sine. Blant annet ser vi at Alcoa i Farsund har store utfordringer. Både politikere og næringsliv på Sørlandet har besøkt både storting og regjering for å finne løsninger, og har faktisk kommet med forslag til konkrete løsninger, men de har stort sett blitt møtt med en kald skulder og ikke minst med løfter om at situasjonen følges nøye. For Agder er det helt avgjørende med handling – ikke flere tomme løfter. Store deler av industrien opererer i et internasjonalt marked og kan åpenbart ikke bare kompensere de enormt høye prisene på strøm med økt pris ut i markedet. Mange av næringslivsaktørene opererer også i en nasjonal markeds- og konkurransesituasjon. Hennig-Olsen Is i Kristiansand og slakter Eide i Lillesand er eksempel på det. De opplever en enorm konkurransevridning som er ekstremt urettferdig og nærmest umulig å forstå. forstå. Dette budsjettet gir verken lys i tunellen, et grønt løfte eller et rød-grønt håp, men kun et svart hull for deler av industrien og næringslivet på Agder, som nå virkelig sliter. Ikke nok med det: Dette budsjettet viderefører den ekstraordinære arbeidsgiveravgiften som en ekstra belastning. Overskriften i Avisen Kristiansand i dag var ikke nådig, den var faktisk så sterk at jeg ikke ønsker å gjengi den fra denne talerstolen. I tillegg ser vi en kompensasjonsordning for CO2 som åpenbart ikke fungerer. Det gjør at folk nå ikke får en jobb å gå til, men at de må gå ifra en jobb som de hadde. Budskapet mitt har vært gjentatt mange ganger fra denne talerstol, men vi gir oss ikke. [19:57:12]: Regjeringen har lagt fram et budsjett for å trygge folks økonomi og Norge i en urolig tid. Budsjettavtalen med SV endrer ikke på det – et godt budsjett har blitt enda bedre. De siste årene har betydd store omveltninger, fra korona og karantenetid til krig og konflikt, med tilhørende energikrise og flyktningstrøm.

Jeg har også merket meg at de faglige vurderingene av regjeringens budsjettforslag i forhold til den såkalte budsjettimpulsen er overveiende positive. Vi skal ikke gi for mye gass, og vi skal ikke stå for hardt på bremsen. For Senterpartiet og regjeringen er satsingen på hele Norge viktig. Vi gjør hverdagen litt enklere og billigere ved f.eks. å satse på gratis ferger – noe som Høyre og Venstre vil reversere. Vår aktive distriktspolitikk inneholder økt satsing på bygdevekstavtaler, et virkemiddel som skal hjelpe utvalgte kommuner til økt bosetting, bedre tilgang på arbeidskraft og framtidsrettet næringsutvikling. Vi bygger ut mer bredbånd, noe som er helt avgjørende for å sikre gode rammevilkår for bedrifter og arbeidsliv i hele landet. Norsk matproduksjon er en sentral og viktig del av et lands totalberedskap. Senterpartiet og regjeringen prioriterer dette området og har vist gjennom de siste jordbruksavtalene at vi stiller opp. Landbruk i hele landet er for oss en selvfølge, og det forplikter. Senterpartiet har store ambisjoner, og vi er på ingen måte i mål med vårt arbeid med en opptrappingsplan for landbruket. Hurdalsplattformen har vist regjeringens ambisjoner, og vi har til hensikt å levere. En avgjørende forutsetning for å sikre norsk matproduksjon er tollvernet. Vi skal utnytte det handlingsrommet vi har, og de endringene vi vedtar i forbindelse med neste års budsjett, er et viktig skritt i riktig retning. på dette området registrerer jeg at Høyre gjennom sitt alternative statsbudsjett på ingen måte har tenkt å stille opp for norsk landbruk. At de også går inn og kutter i en inngått jordbruksavtale, er svært oppsiktsvekkende, men dessverre ikke uventet. Tilbake til dyrtiden: Lavere priser i barnehage betyr noe for folks økonomi – billigere SFO og økt barnetrygd det samme. Lavere skatt for dem som tjener minst, betyr også noe. Sammen med SV bidrar Senterpartiet og Arbeiderpartiet til et samfunn som gir bedre velferd og utjevner forskjeller mellom folk.

For Senterpartiet og Arbeidarpartiet i regjering er det avgjerande viktig å leggje til rette for at folk skal kunne bu, arbeide og leve eit godt liv i heile Noreg, i bygd og by. Skal vi få til det, er det heilt avgjerande å ha gode kommunikasjonar vegar, baner, hamner, farleier og digital infrastruktur – i møte med framtida og moderne flytilbod. Når Senterpartiet i denne debatten har vore oppteke av at vi skal bevare ordninga med gratis ferje, som Høgre i sitt alternative budsjett med eit pennestrøk berre fjerna,

Vi sørgjer òg for ei kraftig utbygging av breiband. Det er jo påtakeleg når sentrale representantar frå Høgre – først representanten Bru og deretter representanten Sanner – tidlegare i dag på konkrete utfordringar ikkje kan vise til eitt

[20:03:53]: Med dette budsjettet gjør vi et historisk løft for barnefamiliene. Og hva er vel viktigere i en tid der mange opplever å ha dårlig råd, enn nettopp det å løfte barnefamiliene og gi de minste et best mulig utgangspunkt? I krevende tider er gode, universelle velferdsordninger i hele landet avgjørende for å trygge hverdagen, og med dette budsjettet gjør vi nettopp store grep.

nå har det snudd. Denne regjeringen setter maksprisen historisk lavt, og fra neste år går den ned med hele 1 000 kr i måneden.

I Høyres alternative budsjett kan vi lese at man avlyser hele barnehagesatsingen. Det overrasker meg egentlig ikke, i og med at de brukte hele sin regjeringsperiode på å øke prisen år for år. Vi kan også lese at Høyre ønsker flere barnehageopptak, men man har glemt å legge inn både pengene og folkene som da trengs. trengs. Med SV som budsjettpartner har regjerningen utvidet SFO-fellesskapet. Vi har fått på plass SFO for 1. og 2. klasse, og neste år er det 3.-klassingene sin tur. Det er viktig, og vi vet at det senker terskelen for å delta. Det skjer mye bra i norsk skole i dag. Likevel er jeg bekymret over flere utviklingstrekk. Vi vet at motivasjonen faller. Vi ser at skjermbruken har tatt av mange steder. Resultatene er ikke der vi ønsker de skulle være. Høyres svar er bare mer av det samme – der ønsker vi noe helt annet. Derfor er dette budsjettet en storstilt satsing på en mer praktisk og variert skole. Til slutt vil jeg gratulere alle norske studenter, for i august fikk man tidenes største løft på 15 år av studiestøtten, og neste år fortsetter vi ved å øke studiestøtten med 10 pst. 10 pst. Det betyr noe hvem som styrer. I en tid der mange opplever å få dårlig råd, prioriterer vi det viktigste først.

1,5 mill. kr, og kompensasjonsgraden utover dette er 80 pst. Det er berre lønsutgifter for personar som jobbar direkte med brukarane, som skal reknast inn, og berre utgifter som høyrer til under helse- og omsorgstenester. Dei yngste som får tilsvarande tenester i barnehage og skule, kan òg koste mange millionar, men her finst det inga refusjonsordning. Ordninga omfattar heller ikkje personar som har fylt 67 år. Dei siste ti åra har innslagspunktet auka med meir enn det doble av konsumprisindeksen, og det slår kraftig ut for mange kommunar, spesielt små distriktskommunar. Difor ber KS om at regjeringa beheld innslagspunktet slik det er. Eg las i Hallingdølen for nokon dagar sidan at ordføraren i nabokommunen min, Nesbyen, har hatt den nye kommunalministeren på besøk. Ho fortel at i deira helsebudsjett på 158 mill. kr går heile 60 mill. kr i året til ressurskrevjande tenester. Av dette bidreg staten med 28 mill. kr, og dei har 100 innbyggjarar for mykje for å få toppkompensasjon. Stortinget gjev stadig nye oppgåver til kommunane. Ofte er det riktig og viktig, men dei økonomiske utfordringane, kostnadene og mest av alt ansvaret som er knytte til ressurskrevjande tenester, bør etter mi meining gå attende til staten. For dei personane som treng slike tenester, kan det vere ei ekstra bør å vete at ein reduserer det økonomiske handlingsrommet i heimkommunen sin. Det bør desse få sleppe. KS sa i 2021 at ein må forbetre ordninga, og det støttar eg fullt ut. Denne regjeringa prioriterer heldigvis kommunane og er oppteken av å gje kommunesektoren føreseielege økonomiske rammer, slik at innbyggjarane i alle aldrar, frå dei yngste til dei som er over 67 får dei tenestene dei har rett på. Tenester som grip så hardt inn i eit kommunebudsjett som det ressurskrevjande tenester gjer, bør difor vere staten sitt ansvar.

I kveld vedtar Stortinget et budsjett som sikrer trygg økonomisk styring. Det er viktig å gjøre i hvert eneste budsjett, men det er spesielt viktig i år. Vi vedtar et budsjett hvor vi gjør det vi kan for å sikre arbeid til alle, for å unngå renteheving, for å få kontroll på prisveksten, og som sikrer rettferdig fordeling. Ingen oppgave er viktigere for dette flertallet enn at folk skal vite at regjeringen går på jobb hver eneste dag for å sikre at Norge skal være et land hvor vi stiller opp for hverandre, og hvor vi sikrer økonomien til folk og næringsliv. Dette gjør vi bl.a. med å ha en storstilt utbygging av velferden i Norge. Etter åtte år med økte barnehagepriser har vi under denne regjeringen fått reduserte barnehagepriser hvert år, og i år får vi det største løftet på svært mange år. Barnehageprisene blir 1 000 kr billigere for alle barn, og i tillegg blir det enda større kompensasjonsordninger. Dette kombinerer vi med å få billigere SFO og å øke barnetrygden. Vi øker borteboerstipendytelsene, vi øker ytelsene til de uføre, og de aller fleste nordmenn vil få skattekutt med det forslaget som i dag blir vedtatt. Hvis vi ser på hva høyrepartiene foreslår, er det ganske mye forskjellig. Det spriker litt i alle retninger. Men én ting er sikkert: Retningen er en annen enn det som flertallet vil. Det er kutt i formuesskatten, som gagner dem som har aller mest, og så er det usosiale kutt, som rammer dem som har minst: dyrere SFO og barnehager, dyrere tannhelse, kutt i feriepenger til de arbeidsledige, og Venstre foreslår også å kutte sykelønnen. Det viser at det er tydelige skiller mellom partiene og blokkene.

I Ukraina går de snart inn i sitt tredje år med en blodig krig, en angrepskrig fra et naboland av Norge mot et annet naboland. Vi vet at tilliten mellom land internasjonalt er på et bunnivå, og vi ser at mange trekker seg vekk fra internasjonalt samarbeid. Derfor er jeg veldig glad for at vi i dag også vedtar et veldig solidarisk utenriksbudsjett, hvor vi bidrar til Ukraina med det største støtteprogrammet i norsk historie noensinne, hvor vi har tidoblet vår støtte til palestinerne etter den 7. oktober, og vi er i mål med løftene som vi ga på det første klimatoppmøtet etter at vi vant valget. La meg avslutte med å si at vi også styrker Forsvaret. Vår regjering er den første regjering som har lagt fram en plan for å nå målet om 2 pst. av bruttonasjonalprodukt til forsvar. Dette budsjettet går et godt stykke i den retning og er et godt utgangspunkt for arbeidet med ny langtidsplan, som begynner til våren.

av ti ute i landet bor i Høyre-styrte kommuner. Noe må de ha skjønt, men kjærlighet og hat ligger jo nære hverandre, og i 70 av disse kommunene samarbeider Senterpartiet og Høyre,

veldig opptatt av folks liv, og det er faktisk vi i Høyre også. Det kan jo være at valg som folk har tatt for sitt liv, nettopp er knyttet til budskapet. budskapet. Jeg skal fortsette der jeg slapp i stad. De fleste er opptatt av konsekvensene for livet vi lever her hjemme, men vi har også et ansvar for livene der ute. Jeg snakket tidligere om at utdanning er en menneskerett og en forutsetning for at vi skal hjelpe folk til å få et bedre liv i i utviklingsland, og også at de skal klare seg selv. Det er et langsiktig arbeid, og konsekvensen av at vi ikke gjør det, handler om at vi nettopp får den internasjonale politikken som lokalpolitikk, og at kostnadene blir der. Verdensbanken påpekte i fjor at sju av ti tiåringer i verden ikke kan lese og forstå en enkel tekst. Det er en økning på 15 pst. fra før pandemien – store utslag. Utdanning er helt avgjørende for å redusere det som handler om fattigdom og å bekjempe ulikhet, men også for å sikre likestilling.

har også økt dramatisk fra i fjor til i år, mens bare 32 pst. av beho vet er dekket. Vi kan ikke gjøre alt alene her i Norge, men vi kan gjøre noe.

fort- setter SV arbeidet med å bygge velferd – skoleklasse for skoleklasse i forhandlinger om mer til SFO og jeksel for jeksel i vårt arbeid med å bygge ut tannhelsetjenesten vår. vår. Det er gledelig at det er mange av regjeringspartienes medlemmer og representanter her i Stortinget som skryter av SVs gjennomslag. Jeg foreslår et

forslag til budsjett neste år. Som representanten før meg var inne på, er det mange som snakker om Høyre,

I mitt forrige liv var jeg Nav-veileder og så hvordan det var når mor og far ikke hadde nok penger til å dekke barnas behov. Da var de nødt til å bruke ganske mye av sine krefter til å be om å få litt mer penger. De var nødt til å søke, legge ved sine kontoutskrifter og svare på hvorfor de måtte bruke pengene på den måten de gjorde. Det er ikke en god måte for å hjelpe folk ut av fattigdom og inn i arbeidslivet. Man må gi folk nok til å leve av, nok til å gi en god barndom til barna sine, men også nok kapasitet til å bruke hodet sitt på de viktigste tingene. Hvis man skal søke arbeid og er utenfor arbeid, er det ikke det å enda en gang søke om sosialhjelp, bostøtte eller alle de andre administrative tingene man skal bruke kreftene sine på. bistand til å komme seg ut i arbeid og fokusere på å finne ressursene til å kunne skaffe seg arbeid. Vår satsing på tannhelse og SFO handler om å bygge samfunn og velferd steg for steg. Hvis alle har den økonomiske friheten til å ta de gode valgene, er det flere som kan rette seg litt opp

Regjeringen har i bud- sjettet bevilget penger til Helse nord, som gir svært viktige politiske beskjeder til helseforetaket. Pengene er ekstramidler som skal gi økt aktivitet og bedre pasientbehandling, ikke mindre aktivitet,

I statsbudsjettet for 2024 videreføres de 15 millionene til intensivberedskap i Kirkenes som varige midler. I tillegg styrkes Kirkenes sykehus med ytterligere 20 mill. kr Klinikk Alta styrkes med en varig økt bevilgning på 25 mill. kr til videreutvikling av spesialisthelsetjenestene i Alta. Proposisjonen understreker at tiltak skal hindre unødig reisevei for eldre og kronisk syke, som er spesielt prioritert, med et mål om gode samhandlingsløsninger mellom kommunene Alta, Loppa og Kautokeino, der en satsing på geriatri vil stå sentralt. I budsjettavtalen ligger 200 mill. kr til Helse nord til rekruttering av fagfolk i nord, og det er et punkt om 40 mill. kr til Helse nord til rekruttering og samhandling. «So far so good.» Det er godt jobbet av SV, og jeg håper at SV med det slutter å gjøre forskjell på fødekvinner i Finnmark, slik de har gjort mellom kvinner i Alta og Hammerfest i flere generasjoner. Det er noe som ikke stemmer med SV når man løfter tryggheten for fødekvinner i Narvik, men unnlater å stå opp for kvinners rettigheter i Finnmarks største by, Alta, og i solidaritet med kvinner fra Kautokeino. Det fødes faktisk flere barn av Alta-kvinner enn av kvinner i Narvik. Pasientfokus mener at i kvinnekampens navn må både Alta, Narvik med flere steder i NordNorge ha fødeavdelinger. Men regjeringen er langt fra å skape en hallelujastemning innen helse i Nord-Norge. Helse nords vurderinger og trusler om nedlegging av fødeavdelinger og omkalfatring av rus, psykiatri og operasjonstilbud skaper uro og problemer for ansatte i Nord-Norge og for folk som er avhengige av disse tjenestene. at det er mange gårdbrukere her på Stortinget. De er nok alle kjent med at det ikke er tillatt å transportere drektige dyr. For storfe er grensen 4 uker, for småfe ca. 15 dager og for gris 11–12 dager før fødsel. Gode folk, hvis kvinner var kyr, hvilke rettigheter ville vi da ha hatt i Nord-Norge og i Norge for øvrig? Til mine medrepresentanter stiller jeg spørsmålet: Skal gravide kvinner behandles etter dyrevernloven, som sier at drektige dyr ikke kan transporteres, eller etter et helseforetakssystem som prissetter syke, gravide og fødende som bakverk på det lokale bakeriet? Det er faktisk vi her på Stortinget som bestemmer hvilken trygghetsgrad gravide og fødende skal ha i Norge,

I morgen er det FNs internasjonale jorddag. Det å ta vare på matjorda er en viktig del av vår nasjonale beredskap. Totalberedskapskommisjonens rapport «Nå er det alvor» skriver at jordvernets betydning for norsk matsikkerhet er blitt mye viktigere på grunn av den utrygge verdenssituasjonen. Vi ser stadig klarere hvordan klimasituasjonen og -problemene kan svekke matproduksjonen, i Europa minelegger krigen i Ukraina verdens kornkamre. Stortinget vedtok i år, etter initiativ fra regjeringen, en jordvernstrategi med nytt og skjerpet mål for mindre årlig nedbygging. Det skal gjøre vondt å bygge ned matjord, og vi skal bruke flere grep for å ta vare på matjorda. I 2020 fikk Verdens matvareprogram Nobels fredspris etter forslag fra parlamentarisk leder Marit Arnstad i Senterpartiet. Verden må ha mat, og vi har dessverre gått fra å produsere nok mat i verden, men ikke klare å fordele den, til at vi sliter med å lage nok mat til verdens befolkning. I denne situasjonen kutter Høyre støtten til småskalajordbruk i fattige land med 500 mill. kr og støtten til Afrika med 500 mill. kr. I en tid med stor usikkerhet om matproduksjon vil kutt i støtten til jordbruk kunne være katastrofalt for deler av verden med stor fattigdom og mangel på mat. Ethvert land har rett og plikt til å produsere mest mulig mat til egen befolkning. Det er beredskap. Senterpartiet mener også at reale jordbruksoppgjør av den typen vi har sett under Sandra Borch i Landbruksdepartementet og Trygve Slagsvold Vedum i Finansdepartementet, er beredskap, og har bidratt til det. Høyre vil i sitt budsjettforslag innføre en CO2-avgift for landbruket på 100 kr pr tonn CO2, som gir økte avgifter på 450 mill. kr. Høyre foreslår også å fjerne fritak for miljøavgift på engangsemballasje med 525 mill. kr. De to avgiftene betyr at Høyre gir oss dyrere mat og melk. Hadde Høyre fått viljen sin, skulle melken ha gått opp med 1 kr og 60 øre per kartong. Senterpartiet mener derimot at norsk matproduksjon skal styrkes, ikke legges avgift på!

(H) [20:26:11]: Skulle vi ha trodd på representanter fra Senterpartiet i denne salen, skulle man nesten tro at alle Norges distriktskommuner først og fremst lever av subsidier fra staten. Det er gratis ferjer i områder uten veiforbindelse og med få passasjerer som redder distriktene, det er bygdevekstavtaler som går til noen få kommuner, og lensmannskontor som politiet selv ikke ønsker seg, som er redningen for distriktene – hvis man skulle tro på Senterpartiet. Hvis vi heller tar turen ut av denne salen og ut i landet, hører vi at virkeligheten blir en litt annen. Der forteller bedrifter om store skatteøkninger på toppen av store kostnadsøkninger. statsbudsjett for 2024 2023 ordinær arbeidsgiveravgift framfor å ansette flere i Distrikts-Norge. Hundrevis av millioner kroner av skattebetalernes penger brukes på å betale for nye fylkeskommuner, mens folk og bedrifter sliter. sliter. Det er blitt etterlyst at Høyre skal vise hvilke målrettede tiltak vi har for distriktene. Det er faktisk helt riktig at når vi prioriterer å redusere skattene for både folk og bedrifter, er det et målrettet tiltak for å skape mer vekst, også i distriktene for det er særlig Distrikts-Norge som taper når man øker skattene raskt, med dårlige prosesser. Ta f.eks. formuesskatten. Den er doblet siden regjeringen kom inn i kontorene. Det går først og fremst ut over hjørnesteinsbedrifter som er langt unna Oslo, og hvor man er avhengig av den lokale kapitalen. Ser man på lakseskatten som regjeringen innførte med en dårlig høringsprosess, er det først og fremst i distriktskommunene man opplever at dette har fått store konsekvenser.

Det er også blitt en stor form for økonomisk sentralisering med Senterpartiet i regjering, for man kunne nesten få inntrykk av at en krone er best forvaltet hvis den først har vært innom Oslo og Finansdepartementet før den deles ut til ulike tiltak som Senterpartiet og regjeringen selv mener er nødvendig. Høyre prioriterer annerledes. Vi prioriterer å gi skattelette til folk og bedrifter, slik at de heller kan sitte igjen med mer av sine egne penger, forvalte dem på en god måte og skape flere arbeidsplasser i hele landet, framfor at man skjerper skattene drastisk og innfører subsidietiltak som ikke vil skape vekst og verdier i distriktene på sikt.

frihet og demokrati er global oppvarming og tap av natur de største krisene verden står overfor. Akkurat nå samles verdens ledere og land i Dubai til klimaforhandlinger for å gjennomgå hvor vi står i dag, og for å følge opp de målene vi har forpliktet oss til i Parisavtalen, og man starter også arbeidet med å sette nye mål som skal meldes inn i 2025. Hvor står da Norge i forhold til våre klimamål, som vi har forpliktet oss på i 2030? Vi fikk 2022-tallene for litt siden: 48,9 millioner tonn. Det står helt stille i forhold til utslippskuttene – det er ørlite ned. Vi har en klimaavtale med EU der det er krav hvert år om hvor mye vi skal redusere. Fra 2022 ligger vi etter med 3,8 millioner tonn, som må tas igjen i årene framover. framover. Da skulle man tro at regjeringen la fram et statsbudsjett som var offensivt for å redusere utslipp, og man skulle også tro at i samarbeid med SV ble det enda mer offensivt for at vi skulle ta igjen de utslippskuttene som vi henger etter selv om Klimasats kommer tilbake – det skulle bare mangle – og selv om det er en liten økning på nullutslipps tungtransport,

når det har vært budsjettforhandlinger på Stortinget, f.eks. i lignende situasjoner hvor Venstre har vært med i forhandlingene. Da har det kommet mer penger også til de store byene og inn mot satsing på kollektivtransport. Nå gjorde det ikke det. jeg er bekymret. Jeg har sittet i bystyret i Oslo tidligere, i perioden 2005–2012. Da var det en rød-grønn regjering

at vi har et spleiselag som stiller opp for folk, og sørger for at alle har et minste trygt golv å stå på økonomisk. Nå har vi lagt bak oss mange år med økende forskjeller, fattigdom og en usosial kuttpolitikk, ført fram av den forrige høyreregjeringen. Med det bakteppet kom også dyrtid og priskrise. Det minste golvet å stå på har ikke vært trygt, det har tvert imot hatt sprekker som den frivillige matutdelingen har måttet dekke. Sånn skal det ikke være i en velferdsstat. Likevel tok ikke regjeringen i sitt budsjettforslag i tilstrekkelig grad inn over seg den fattigdomskrisen vi står i. Derfor har en av SVs aller viktigste prioriteringer vært å øke kjøpekraften til folk med lite fra før, men også til mange med helt vanlige inntekter. Vi foreslår i vårt eget budsjettforslag å øke sosialhjelpssatsene, minsteytelsene og minstepensjonene kraftig, i tillegg til å øke studiestøtten, barnetrygden og å ta ned regningene til folk ved å utvide velferden gjennom SFO og tannhelse.

Endelig får vi økt minsteytelsene i uføretrygden og arbeidsavklaringspenger, som ligger langt under fattigdomsgrensa. Det er en stor og viktig endring. Vi har så lenge blitt møtt med en sterk politisk motstand mot å øke minsteytelsene fordi det liksom vil gå ut over arbeidslinja. Nå er et flertall på Stortinget enige om en endring. Minstesatsene for uføre økes med 6 000 kr i året. Minstesatsene for dem på arbeidsavklaringspenger øker med 5 000 kr – altså på toppen av den vanlige årlige økningen i tråd med pris- og lønnsvekst. Det vil ha betydning. Det vil gjøre at flere får nok penger til å sette mat på bordet selv. Det skulle bare mangle, men likevel er dette noe vi må kjempe fram, og vi har gjort det, samtidig som vi har fått opp barnetrygden, studiestøtten og tatt ned regningene til folk gjennom SFO og tannhelse. Så vil vi måtte fortsette å stå på krava for å øke minsteytelsene enda mer, for det er fortsatt ikke nok. SV vil igjen gjøre som vi har gjort for inneværende år, nemlig å kjempe for økt minstepensjon og økt sosialhjelp. SV viser år for år at vi flytter penger både til miljø og til fordeling, til velferd og til sterkere felleskap. Bengt Rune Strifeldt (FrP) [20:35:54]: Fremskritts-

Fremskritts- partiet vil at vanlige folk skal få beholde mer av sine egne penger og bestemme mer over sin egen lommebok. Vi foreslår skattelette til alle inntektsgrupper og vil kutte avgiftene på basisvarer som mat, drivstoff og normalpris for strøm. Vi vil styrke forsvarsbudsjettet. Vi vil bruke mer penger på å bygge og vedlikeholde veier. Vi vil satse mer på helse og eldreomsorg. Men vi vil kutte statens utgifter til symbolske klimatiltak, bistand og kultur. Å beholde mer av egne penger gir trygghet og økonomisk handlefrihet for familiene. Det er et velferdsgode å kunne klare seg på egen inntekt. Avgiftskutt gir lavere inflasjon og mindre press på renten. Høye drivstoffog energipriser driver prisene opp på nesten alle varer i produksjon, lagring og transport. kutter skatter med om lag 16 mrd. kr og avgifter med 19 mrd. kr. Skattelettelsen til personer er økning i personfradraget og utgjør et flatt beløp på 5 200 kr til de aller fleste. I tillegg øker vi innslaget for formueskatt. formueskatt. Fremskrittspartiets budsjett er et godt næringsbudsjett som vil sikre forutsigbare rammevilkår, grunnlag for investeringsbeslutninger og en helt nødvendig vekst i privat sektor, noe som vil komme hele samfunnet til gode gjennom økt produktivitet, økt sysselsetting og redusert vekst i offentlige utgifter. Langtidsvirkningene vil snu en utvikling som ikke er bærekraftig over tid. Jeg registrerer at regjeringen og SV vil styrke økonomien til Helse nord med 240 mill. kr årlig framover for å intensivere rekrutteringen til helseforetaket. Det er vel og bra, men med respekt å melde kan man i stor grad si at det er som å legge støttebandasje på et bein som er knekt. Det framstår som et godt tiltak uten at det leger skaden. Det er ikke noen overraskelse at helsekøene har økt med 23 pst. siden dagens regjering tiltrådte, når en ikke tar tak i det egentlige problemet – at vi har en sykehusstruktur som ikke ivaretar innbyggerne der de bor. Dersom man hadde etablert en ultraren operasjonsstue ved Klinikk Alta, som Fremskrittspartiet fikk bevilget penger til, ville flere operasjoner vært mulige å gjennomføre nærmere der pasienten bor, og det ville redusert driftskostnader. Vi opplever nå at det bevilges penger til en helikopterlandingsplass ved Klinikk Kirkenes, noe som er sårt tiltrengt, etter at Fremskrittspartiet fikk flertall for legehelikopter til Øst-Finnmark. Dessverre ser det ut for at det legges opp til å etablere en landingsplass som ikke kan ta imot større helikoptre enn dagens legehelikoptre, og at SAR Queen redningshelikoptre må lande på flyplassen ved en akuttsituasjon – over 1 mil unna sykehuset. sykehuset. Dersom regjeringen ønsker bedre pasientbehandling i nord, må det gis klare signaler om å benytte tildelte midler og bygge for framtiden – det vil redusere driftskostnader. Da må ansvarlig statsråd begynne å vise handlekraft. Rune

Med budsjettet som blir vedtatt, vil en barnefamilie i Nord-Fron, der jeg bor, få halvert barnehagepris. Det betyr at en familie med to unger i barnehagen sparer nesten 30 000 kr i året. Det er et historisk velferdsløft som bidrar til at flere unger kan ta del i fellesskapet som barnehagen er, og det gjør at flere kan være i arbeid. Høyre, derimot, stryker dette i sitt alternative budsjett, og i kjent stil sender de regningen barnefamiliene. Regjeringens mål er å få kontroll på prisveksten og føre en trygg økonomisk politikk som bidrar til lavere rente. Det handler om trygghet for folk og bedrifter i hele landet. Vi skal stille opp for dem som sliter. Samtidig skal budsjettet bidra til at flere kommer i jobb, og at det skapes nye jobber, for folk i arbeid og lønnsomme bedrifter er også grunnlaget for vår felles velferdsstat. velferdsstat. Kommunene i Norge er fundamentet i velferdsstaten. I tillegg skal kommunene få en større rolle i boligpolitikken. Det er viktig, for det er mange som opplever at det er vanskelig å skaffe seg bolig – både i byer og på landet.

oppdrag. I en urolig tid er norsk matproduksjon og matberedskap viktigere enn før. Likevel velger Høyre å kutte over 1 mrd. kr i jordbruket. Det rammer på nytt mange familier i hele landet, og det vil føre til at enda flere legger ned gårdsdriften. Resultatet blir færre matprodusenter, svekket matberedskap og færre til å ta vare på det unike kulturlandskapet i vårt langstrakte land. land. Budsjettet som Stortinget vedtar i dag, styrker velferden og klimaet og bidrar til flere arbeidsplasser i hele landet. Men kanskje det aller viktigste er at vi styrker privatøkonomien for dem som trenger det aller mest. Et godt budsjett fra regjeringen har blitt enda bedre med SV. Jeg er glad for at vi i dag får på plass et budsjett som gir store muligheter, og som også fører til mindre forskjeller.

Røde Kors Haugland Re- habiliteringssenter er den største rehabiliteringsinstitusjonen i Vestland. Her arbeider nærmare 100 tilsette, med svært høg formell og reell kompetanse. Her er legar, legespesialistar, idrettspedagogar, fysioterapeutar, logopedar, sjukepleiarar, helseassistentar, miljøterapeutar, ergoterapeutar, samhandlingskoordinatorar, sosionomar, ernæringsfysiologar og mange andre. Alle desse arbeider med eitt formål: å gje den beste behandlinga ein kan gje dei omlag 1 200 pasientane som er innom det heilt unike og spesielle fag- og kompetansemiljøet kvart år. år. Hauglandsenteret har driftsavtale med Helse vest. I november tildelte Helse vest ny avtale for dei fire komande åra, med opsjon for fire nye år. Men i den nye tildelinga blir det samla talet på døgnpasientar redusert med 27 pst. Dette gjeld tilbodet til pasientar med kreft, nevrologiske og nevromuskulære lidingar,

Eg er uroa for at færre vil få rehabilitering og at ventetidene blir endå lengre.» I praksis vil nedgangen tilseie at ein går frå 70 til 50 pasientar som til kvar tid er på rehabiliteringsopphald ved senteret. Dette vil sjølvsagt få økonomiske konsekvensar for senteret og for kor mange fast tilsette ein kan ha over tid. Då eg besøkte Hauglandsenteret i førre veke, var bekymringa stor, dels fordi ein oppfatta det slik at det no er tenkt politikk at sjukehusa skal overta meir og meir av rehabiliteringa. Samtidig som fleire sjukehus i landet slit med både rekrutteringsutfordringar og økonomi, skal ein altså arbeide for å byggje opp rehabiliteringskapasitet i eigen regi og samtidig byggje ned velfungerande og gode miljø som ikkje minst har vist seg svært gode i distriktsregionane. På rehabiliteringsområdet spør ein seg vidare om dette også er ein del av regjeringa sin store og veksande motvilje mot ideelle og private aktørar, at det viktige ikkje er at pasientane skal få god og relevant behandling til rett tid, men at det for all del ikkje er nokon utanfor dei offentlege systema som skal gje slike tilbod. tilbod. Kort oppsummert kan uroa formulerast slik: Ser vi no ein start på ei gradvis nedbygging av dei viktige, store og velfungerande rehabiliteringsinstitusjonane på Vestlandet og i resten av landet? Vi har tidlegare sett fleire eksempel på at pasientar innan rus og psykiatri har mista gode og velfungerande tilbod. Vil det same no skje for pasientgrupper som fram til no har fått god hjelp på Hauglandsenteret og andre rehabiliteringsinstitusjonar?

[20:45:18]: For mange nordmenn er kirken en viktig del av julen. For noen er det julekonserter og stemning. For andre hører julegudstjenesten med på julaften, og de ser fram til f.eks. å bli berørt ved å synge kampsangen «Deilig er jorden». Kirken gir oss en himmel over livet og er stedet for jevnlige besøk der tro, sangglede og fellesskap utøves gjennom året. Noen er i kirken når det er høytidelige anledninger, og atter andre ser på det som del av norsk kultur fra historiske stavkirker til nye arkitekttegnede kirker, som den såkalte porselenskirken i Porsgrunn med fliser som skal minne om porselen. I Hurdalsplattformen står det: «Trus- og livssynssamfunna er viktige både for enkeltmenneske og for storsamfunnet. For mange menneske utgjer dei viktige fellesskap, og dei skaper tilhøyrsel og identitet. Både finansiering av, kontroll med og innsyn i religiøse samfunn er viktige offentlege oppgåver, det skal stillast krav til trus- og livssynssamfunna om demokrati, openheit og representasjon utan at ein grip inn i trusfridommen.» Senterpartiet i regjering står opp for Kirken. Derfor skal staten de neste 20 til 30 årene gi 10 mrd. kr til istandsetting av verneverdige og fredede norske kirker, i form av et kirkebevaringsfond. I Vestfold gjelder dette mange kirker, blant dem min lokale kirke, Hillestad, som fyller 300 år neste år. Steinkirkene fra middelalderen skal dessuten prioriteres først, og det gleder meg veldig, som har mange flotte steinkirker fra middelalderen hjemme i Vestfold.

Da synes jeg det er en dårlig julepresang til Kirkeog Livsyns-Norge at Høyre kutter 174 mill. kr til Den norske kirke og 92 mill. kr til andre trossamfunn. Har Høyre virkelig tenkt på hva dette kommer til å bety for Den norske kirke og de andre trossamfunnene? Dette kommer til å merkes. Vi vet at fellesrådene rundt i kommunene alt sliter med svært stramme budsjetter. Senterpartiet mener det er sunt for samfunnet at vi har Den norske kirke og andre trosretninger som en viktig del av vår historie og nåtid.

Unneland (SV) [20:48:24]: SV har gjennom forhandlingene med regjeringen vist hvordan dette budsjettforslaget kunne gjøres rødere og grønnere. Men det jeg har mest lyst til å snakke om, er en del av de viktige endringene vi har fått til innenfor justissektoren. Vi har nå fått til å bevilge 40 ekstra millioner til domstolene. Den tredje statsmakt har stått i en krevende periode veldig lenge – over et år med ansettelsesstopp på grunn av stramme budsjetter. Hvorfor er dette viktig? Jo, det er viktig i seg selv på grunn av at den tredje statsmakt står for en helt grunnleggende oppgave i samfunnet vårt, Dette handler om folk som står i krevende saker – det kan være barnefordelingssaker, det kan være voldtektssaker – der noen uker lengre saksbehandlingstid kan bety at man må bære på en belastning mye lenger. Nå sørger vi for et solid løft som vil bety mye for folk, både for ansatte og for dem som har krevende saker i domstolen. Et annet sted vi får et viktig løft, er i kriminalomsorgen. Kriminalomsorgen opplevde årlig harde kutt under høyresiden, vi er godt i gang med en oppbygging av den, men det trengs mer. Derfor er jeg glad for at vi nå får 40 friske millioner på toppen av regjeringens forslag. Dette handler også om at det skal være trygt både for ansatte og for innsatte i kriminalomsorgen. Én av ti ansatte sliter med alvorlige psykiske lidelser som de har fått på jobb i kriminalomsorgen. Da er det viktig med flere folk på jobb for å ivareta sikkerheten, men også tilbudet til innsatte. Vi har i lang tid fått en rekke alvorlige avsløringer som handler om isolasjonsbruk, ulovlige nakenvisitasjoner, ulovlige telefonavlyttinger. Alt dette koker til syvende og sist ned til hvor mange som er på jobb, og hvor mange som kan gi et godt tilbud til dem som soner, og som skal ut og bli våre naboer i framtiden. Jeg er glad for at vi har satt av 5 mill. kr til kvinnene på Bredtveit. Det var en rekke bra punkter i budsjettet om de kvinnene som har blitt flyttet til Skien, men det var ingenting til de kvinnene som skulle bli igjen på Bredtveit. Derfor er det viktig at disse pengene skal følge disse kvinnene. Nå er det en uavklart situasjon om hva som vil skje der videre, men vi er opptatt av at de pengene skal gå til å sikre disse kvinnene et best mulig soningstilbud. Så går vi videre med en advokatordning for innsatte, som er viktig nettopp for å ivareta rettighetene til dem som sitter i fengsel. Så styrker vi frivilligheten i kriminalomsorgen, frivilligheten i de frivillige rettshjelpstiltakene, som JURK og Jussbuss, som alle er viktige

er ei ekstra avgift som altså har blitt kritisert frå fleire hald, inkludert NHO og LO – og til og med SV. Men trass i at auken skulle vere midlertidig, har regjeringa ikkje funne rom i budsjettet for å reversere auken. I praksis er den auka arbeidsgjevaravgifta berre prisjustert, og i dette tempoet er det vel usikkert om ho blir utfasa i det heile. Regjeringa og SV prioriterer kapitalverkemiddel til grøn omstilling. Det er vel og bra, men ein kan jo spørje seg om ein i staden for å kanalisere midlar inn i aktiv næringspolitikk og favorisere spesifikke sektorar, kunne ha forbetra dei generelle rammevilkåra for næringslivet og fjerna denne kompetanseskatten, noko som ville ha gagna den breiare økonomien. økonomien. Regjeringa og SV synest også å sjå bort frå at det er fleire sektorar som må fungere saman for å nå klimamål og grøn omstilling. Den grøne industrien er avhengig av teknologi og digitalisering for å lykkast,

og gjev med ei anna. Resultatet er fordyrande og lite heilskapleg. Vi i Høgre kuttar heile regjeringa sin kompetanseskatt i vårt alternative budsjett. Vi prioriterer også å returnere dei ni milliardane til oljefondet, i motsetning til regjeringa sin strategi om å bruke desse midlane til ein varig auke i utgiftene. Ikkje berre er det god politikk som treffer breitt; på den måten bidreg vi også til mindre press i økonomien.

og det i en tid hvor så mye har blitt dyrere, og mange flere virkelig sliter for å få økonomien til å gå i hop. For meg er det viktig å slå fast at Høyre vil fortsette å prioritere barn og familier. Da Høyre satt i regjering, økte vi, sammen med samarbeidspartiene våre, barnetrygden for første gang på over 20 år. Ifølge SSB gikk andelen små barn som lever i lavinntektsfamilier, ned, bl.a. på grunn av økt barnetrygd. Som Redd Barna skriver på sine nettsider: «Barnetrygden virker!» De viste til at for første gang på ti år gikk antallet barn som levde i fattige familier, ned. ned. Representanten Elise Waagen spurte i sitt innlegg hva som vel er viktigere – i en tid hvor mange opplever å ha dårlig råd – enn det å løfte barnefamiliene og gi de minste et best mulig utgangspunkt. Men da er det vel også viktig å gjøre mest av det som virker best. Å øke barnetrygden er altså blant de mest målrettede måtene å svare på noen av de økonomiske utfordringene som barnefamiliene står i. I stedet for å senke maksprisen på barnehage vil Høyre øke barnetrygden for barn under seks år med litt over 1 000 kr i måneden fra 1. august, fordi dette hjelper alle familier også familier med lavere inntekt som i dag har gratis tid i barnehage, og som ikke vil nyte så godt av lavere barnehagepris – og fordi det virker bedre. Høyre vil også prisjustere barnetrygden for alle. Regjeringen foreslo utrolig nok en realnedgang. Nå er det bra at SV klarte å få regjeringen med på å øke barnetrygden med 200 kr i måneden for de største barna, men for mange er det fremdeles for lite som hjelper på hverdagsøkonomien. Med Høyres krafttak for privatøkonomien vil en vanlig familie med to små barn få 5 000 kr i skattelette og 11 500 kr mer i barnetrygd. Høyre vil også sørge for å gi 13 500 flere barn gratis kjernetid i barnehagen. Dette er politikk som monner, og mest for dem som trenger det mest. Uansett hvordan Arbeiderpartiet vrir og vender på det, er faktum at folk over tid vil komme bedre ut med Høyres opplegg. Det betyr noe hvem som styrer ikke minst for barnefamiliene, fordi vi må velge å gjøre mest av det som virker best. Det er bare det at det har ikke regjeringen forstått.

i eit liv med velstand til å måtte gå frå hus og heim på grunn av det store krakket i økono mien i 1930. Det var ei sterk historie, og det er ei sterk historie når mange no står på det same stupet i 2023. Det er Stortingets soleklare ansvar å ta politiske grep i tide for å gje alle ein trygg stad å bu. Mange i den norske befolkninga greier seg i dyrtida, men det blir fleire og fleire familiar, mange unge eller folk i ei livsendring, som ikkje greier å kome seg inn på bustadmarknaden. Forskjellane veks, fleire slit i dyrtida, og då må vi gjere noko med bustadpolitikken. Føresetnaden for eigarlinja i norsk bustadpolitikk er at dei fleste skal greie seg i bustadmarknaden med sine eigne inntekter og ressursar,

Den gjeldsdrivne bustadprisveksten som har kome i kjølvatnet av dereguleringa av bustadmarknaden på 1980-talet og fram til i dag, har gjeve historisk høg gjeld i hushalda. Finanstilsynet åtvarar om at økonomien rett og slett er sårbar på grunn av det høge gjeldsnivået. gjeldsnivået. Den marknadsstyrte bustadpolitikken er blitt ei forskjellsmaskin og ein gjeldsspiral. Dei økonomiske forskjellane veks i Noreg, og det største skiljet går mellom dei som har eigenkapital til å få lån til å kjøpe sin eigen bustad, og dei som ikkje har det. Det er nesten umogleg å spare opp eigenkapital på alminnelege låge inntekter i dyrtida, og det er ikkje alle som har foreldrebanken å ty til. SV meiner tida er inne for å ta meir kontroll. Det er tid for ein ny bustadpolitikk der vi gjenreiser Husbanken som ein motor i samfunnsbygginga. Gjennom budsjettavtalen fekk SV utvida låneramma til Husbanken med 5 mrd.

Forrige uke smalt en representant fra Senterpartiet til i et utfall mot Høyre og hevdet at vi straffer barnefamiliene. Denne straffingen bunner i et konsept der man kan levere ungen sin på morgenen hos pedagoger og andre som lærer dem å sosialisere, leke og lære, som trøster og hjelper og er trygge voksne, før man kan hente ungen sin igjen på ettermiddagen, til 3 000 kr i måneden – for en straff, dere.

for de aller fleste i mine foreldres generasjon – hvis de i det hele tatt fikk barnehageplass. Det er et straffesystem, dette, med gratis kjernetid for dem som trenger det mest, og der flere og flere barn har fått rett til barnehageplass fra de er ett år gamle. år gamle. Det er rimelig spesielt å hevde at en videreføring av dagens makspris – altså det som er regjeringens politikk, og som er det helt fram til august – er å straffe barneforeldre. Hvis det er tilfellet, bør jo regjeringen slutte med det straks og ikke vente helt til august med å slutte med denne straffingen. Jeg skjønner at det kan være frustrerende når Høyre har et mer sosialt budsjettopplegg for barnefamiliene enn det regjeringen har. Regjeringens eget ekspertutvalg har slått fast at å øke barnetrygden er det viktigste vi kan gjøre. Da er det bra at SV har slept regjeringen etter seg og fått inn en økning, mot Arbeiderpartiet og Senterpartiets vilje og forslag. I Høyres budsjett øker vi barnetrygden med en tusenlapp i måneden for barna under seks år, det samme som differansen på barnehageprisen, vi prisjusterer barnetrygden for alle, og vi hever inntektsgrensen for gratis kjernetid, slik at flere får det. I tillegg er det viktigste vi kan gjøre, å få foreldre i jobb og gjøre økonomien deres bedre. Det er ingen tvil om at det er hyggelig å betale 1 000 kr mindre for barnehageplass fra august neste år – for dem som har barnehageplass. Den barnehageplassen har man hvis man har fått barn på «riktig» tidspunkt av året. Det er ikke alle som kan planlegge når de får barn. Barn født i september, oktober og november har krav på barnehageplass fra den måneden de fyller ett år – en rettighet som ble innført av Solberg-regjeringen. 1 000 kr i måneden hjelper på familieøkonomien. Det er derfor vi øker barnetrygden. Men er det noe som svir for de samme familiene, er det at en av foreldrene, som oftest mor, må ta ut ulønnet permisjon i åtte–ni måneder, midt i dyrtiden, fordi de fikk barn på feil tid av året. For vår del er prioriteringen enkel, og derfor har vi lagt inn penger til å gi desemberbarna barnehageplass. At et sånt budsjett straffer barnefamiliene, faller på sin egen urimelighet. Tvert imot løfter vårt budsjettforslag barnefamilienes økonomi.

Med dette tempoet når vi ikkje Paris-målet før om 70 år, og då skal vi vere på null for lenge sidan. Møre og Romsdal og Vestland fylkeskommunar har teke ansvar og stilt krav til nullutslepp i ferje- og båtanbod, men det kostar meir enn det fylka får dekt over kostnadsnøkkelen. Å stille utsleppskrav er viktig for at maritim industri skal gå i front og utvikle utsleppsreduserande teknologi. i klimagassar skal stanse opp, treng ein ei betre finansiering, og ein må arbeide med det framover. Det kom ikkje på plass no, men viss ikkje rutetilbodet skal bli kutta og omstillinga stanse opp, må det på plass framover.

[21:04:40]: I en verden hvor demokratiene er i ferd med å bli en minoritet og autokratiene øker, hvor en stadig større andel av verdens befolkning ikke bor i land og områder vi kan kalle demokratier i ordets rette forstand, hvor konflikter øker og fredelige løsninger synes lenger unna enn noensinne, i et Europa som preges av Russlands aggressive og blodige krig i Ukraina, og hvor ubalanse i markeder og dyrtid er resultatet for øvrige europeiske land, i et Norge hvor klimaendringene viser seg gjennom mer, villere og våtere vær, fører alt dette til at hverdagen og framtiden oppleves mer usikker enn på lenge. Vår regjering legger vekt på en ansvarlig økonomisk politikk. Målet er å holde arbeidsledigheten lav og sysselsettingen høy, samtidig som prisveksten dempes og folks kjøpekraft etter hvert kan øke. Derfor er det viktig at vi leverer politikk av godt sosialdemokratisk merke. Det synes i budsjettforliket med SV, med solide grep for dem som har det tøffest nå, høyere barnetrygd, økte minstesatser for uføretrygd, arbeidsavklaringspenger, styrket kvalifikasjonsprogram og økt studiestøtte. Det er et budsjett som også kutter utslipp, framskynder det grønne skiftet med store industrisatsinger og verner skog. Det er bra. når Fremskrittspartiet skyver de svakeste foran seg og med den ene munnen sier at de er bekymret over folk som står i matkø, og så med den andre munnen foreslår at de svakeste, de som kommer hit med to tomme hender, folk på flukt, skal få like dårlige støtteordninger som flyktninger i Sverige og i Danmark, vel vitende om at det er dyrere å bo og leve i Norge. Jeg får det bare ikke til å gå i hop. Så ser vi til Venstre, hvor sykepengeordningen blir dårligere, og til alt overmål kritiserer venstresiden for ikke å ville reformere velferdstjenestene. I Høyres alternative budsjett kuttes det rabatterte tannhelsetilbudet til 21–24-åringene helt. Pengene skal visst omdisponeres til sykehus, heter det.

Derfor er det flott å styrke Husbankens låneramme, for boligprisene her er høye. Det er viktig at økningene fordeles til økte utlån til studentboliger, til startlån og til kommunale utleieboliger. Dette er veldig bra.

(H) [21:07:57]: Det er ikkje tvil om at me har fått nye utfordringar i landet vårt. Med Høgre i regjering vart landet styrt godt gjennom tre store kriser – oljepriskrise, flyktningkrise og pandemi. Det norske samfunnet kom godt ut av det. Dagens utfordringar er annleis, og Støre-regjeringa er veldig bakpå. Då Støre-regjeringa kom med dei store skatteendringane i budsjettet i fjor haust, var argumentasjonen at det var krig i Europa, energiutfordringar og straumpriskrise – alle måtte vera med på å bidra.

Regjeringa sin politikk gjev ei ekstrarekning som treffer kompetansebedrifter i distrikta med over 6 mrd. kr. Det treffer industriarbeidsplassar med over 900 mill. kr, bygg- og anleggsbedrifter med 670 mill. kr og distriktshandelen med 925 mill. for å nemna nokre sektorar. Og ja, Høgre prioriterer å fjerna nettopp denne avgifta fordi me er opptekne av å ha næringsaktivitet så folk har ein jobb å gå til i heile landet. Den auka arbeidsgjevaravgifta fekk merkelappen «midlertidig» i budsjettet for 2023. LO har også sagt at det er viktig at avgifta er midlertidig, og forventa i sommar at ho skulle reverserast i budsjettet for 2024. LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad sa i slutten av august: «En arbeidsgiveravgift er på mange måter å stikke hendene ned i lønnspotten vi forhandler om. Det at staten forsyner seg av arbeidstagernes forhandlingspott, det er også en måte å skattlegge arbeidsfolk på.» Både Både enkeltpersonar og bedrifter slit meir og meir med stigande renter, auka avgifter og auka skattar med denne regjeringa. Havbruksnæringa f.eks. har vorte ei meir og meir viktig næring for norsk økonomi, sysselsetjing og vekst, spesielt i distrikta. Regjeringa sin skattepolitikk vil svekkja denne næringa. Bransjen sysselset 50 000 menneske i distrikta, og mange er bekymra for kva som vil skje. Det er forstemmande å høyra regjeringspartia snakka om distrikta, om breibandsatsing, bygdevekstavtalar og gratis ferjer. Ja, utan eit

(FrP) [21:11:22]: La meg først få lov til å gratulere Fremskrittspartiets finansfraksjon for å ha laget et glitrende alternativt budsjett, hvor vi har greid å gi noe over 8 mrd. kr i skattelettelser for personer og nærmere 20 mrd. kr i avgiftslettelser som kommer alle i det norske samfunn Vi har også prioritert visse påplussinger som er av stor betydning, særlig for veldig mange aktiviteter og mennesker i dette land. La meg nevne at vi har vært bekymret over rykter om at den store industribedriften Nammo har vurdert å flytte noe virksomhet til utlandet på grunn av mangel på investeringskapital fra regjeringen på tross av at det er veldig stort behov for ammunisjon, særlig artilleriammunisjon, som følge av den uro og den krig som herjer rundt omkring, og særlig i Ukraina, som vi heldigvis er med på å forsyne. Derfor er jeg glad for at vi i vårt alternative budsjett satt opp 780 mill. kr i kapitaltilskudd, slik at Nammo kan investere i Norge og på Raufoss i Oppland valgdistrikt i Innlandet i stedet for å gjøre det i utlandet. Vi trenger å sikre disse arbeidsplassene, ifølge Jens Stoltenberg, generalsekretær i NATO, er det også et stort behov for at Europa sikrer sin egen ammunisjonsproduksjon, og det har vi altså greid å få inn i Fremskrittspartiets alternative budsjett. I tillegg er veier et stort behov i Norge. Vi har mye transportkostnader per produsert enhet sammenlignet med mange andre land, fordi vi er få mennesker i et stort geografisk område og transportkostnadene er store.

Så har vi satt opp 500 mill. kr til fylkesveier. Jeg vil gjerne nevne særlig fv. 33 fra Gjøvik til Minnesund, vi vil også ha raskere utbygging av rv. 4 fra Gjøvik til Oslo. Så vi følger opp med bevilgninger til å bygge ut veiene. Vi har også i vårt alternativ fjernet en del bomstasjoner. La meg nevne bomstasjonene i Innlandet: Det er E16 Fønhus–Bagn–Bjørgo,

men det betyr mye mer for elevene som får en enda bedre lærer som kan hjelpe dem med å knekke lese- og regnekoden. Når utstyrsstipendet og borteboerstipendet blir økt i enda et budsjett, betyr det noe for å komme nærmere målet om helt gratis utdanning for alle, men det betyr mye mer for hybelboeren som måtte lyve om at han hadde spist ordentlig middag når økonomien ikke strakk til. Når regjeringen innfører en ordning for utstyr til praktisk læring og rentekompensasjon til skolebygg med en låneramme på 8 mrd. kr over åtte år, betyr det noe for kommunene som kan satse mer på skole, men det betyr mye mer for eleven som får opplæring på en måte som hjelper ham å lære bedre. bedre. Når stipendene til studentene økes med 10 pst., betyr det noe for alle dem som kan bruke litt mer tid på studiene og litt mindre på en deltidsjobb, men det betyr veldig mye mer for studenten som var redd for om hun skulle klare å få endene til å møtes. å møtes. Når Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti finner sammen i et budsjettforlik, betyr det veldig mye for bedre velferd, for å få flere ut i arbeid og for å få et mer rettferdig samfunn, men det betyr enda mer for dem som trenger felleskapet aller mest.

[21:17:08]: Vi i Senter- partiet gikk til valg på å gjenopprette Finnmark som et eget, selvstendig fylke. Den 1. januar er vi tilbake som Finnmark igjen. Vi ser nå at regjeringen fortsetter den kraftige satsingen som er startet på Finnmark. De ulike grepene som nå er gjort, vil føre til at vi i Finnmark vil kunne skape store verdier lokalt og nasjonalt. Folketallsutviklingen og fødselstallene viser at sammenslåingen med Troms ikke har vært en suksess for å snu folketallsutviklingen. I nyere tid har det ikke blitt født færre barn i Finnmark enn Gjennom gruvedrift, olje- og gassutvinning, oppdrett, fiske, reindrift og jordbruk skapes det enorme verdier i Finnmark. Norges suverent største fylke fortjener fortsatt en langt kraftigere satsing fra det offentlige enn det vi har sett de siste tiårene. Den satsingen ser vi at har startet, og den forsterkes nå. Over hele Finnmark har vi enorme naturressurser – naturressurser som finnmarkingene har vært gode på å drifte og forvalte. Likevel ser vi en utvikling mot at stadig mer av naturressursene utvinnes av selskaper utenfra som gir stadig mindre tilbake til Finnmark. Hovedkontorene ligger andre steder, og på statistikken havner derfor verdiskapingen der. Grunnrentebeskatningen fra oppdrettsnæringen gir heldigvis kommunene mer igjen til drift. I fiskerinæringen blir det stadig mer videreforedling langs kysten vår. Fisk som blir fanget i vårt eget Barentshav, fryses fortsatt til havs og sendes til utlandet for å videreforedles og så tilbake til Norge for salg. Det gir ikke mening for oss i Finnmark, Norge eller for kloden. Derfor ønsker vi som bor i Finnmark, at vi skal få fisken til kaiene våre, og at den skal produseres i Finnmark. Vi trenger å utvikle flere helårsarbeidsplasser og mer eierskap lokalt innen alle næringer. Med en fortsatt tung satsing på å produsere av de ressursene vi har, og med politikere som ser at det livet vi lever, er godt nok eller bra nok, vil det kunne bli mye håp i Finnmark. For næringslivet vil dette budsjettet legge til rette for utvikling i hele Finnmark.

[21:20:21]: Under budsjett- prosessen i haust, både før og etter at budsjettet blei lagt fram, har det vore mykje snakk om grøn industri og regjeringa sin politikk for framtidas grøne industri i Noreg. Det som er mindre bra, er at den debatten i all hovudsak har handla om dei store bedriftene, dei som næringsministeren ved nokre anledningar har snakka om som grøne industrikjemper. Eg merkar meg òg at ein del av dei krava som har kome frå dei store aktørane i næringslivet og fagrørsla, er blitt retta på og gjort noko med i budsjettforliket som er inngått med SV. framtidas grøne industri, framtidas næringsliv, er noko mykje meir enn det. Det store fleirtalet av framtidas arbeidsplassar skal skapast og kjem til å bli skapte i små og mellomstore bedrifter over heile landet. Dei er i stor grad ikkje blitt lytta til, ikkje blitt høyrde og er blitt taparane i det budsjettarbeidet som er gjort i haust. Det er dei små og mellomstore bedriftene over heile landet som har brukt dei regionale forskingsfonda, som no er lagde ned. Det er dei små, nystarta bedriftene som har brukt StartOff-ordninga for å sleppe lettare til i offentleg sektor som nystarta bedrifter, ei ordning som no blir lagd ned.

gjeld næringspolitikken, meiner eg iallfall det er grunnlag for å seie at dette har blitt eit budsjett for dei store, ikkje for dei små. Det er motsett profil av kva vi har i Venstres alternative budsjettforslag.

[21:23:11]: Neste år skal vi vedta ny langtidsplan for Forsvaret, som vil være den viktigste langtidsplanen for Norge i etterkrigstiden. I lys av den forverrede sikkerhetssituasjonen er forsvarskommisjonen, totalberedskapskommisjonen, forsvarssjefen og Nasjonal sikkerhetsmyndighet alle tydelig på at det er behov for en omfattende satsing det neste tiåret. I lys av et dramatisk bakteppe og betydningen av en forutsigbar langtidsplan som kan vise retning for en lengre periode, har regjeringen invitert alle partiene til en bred politisk forankringsprosess fram mot ny Dette viser et solid lederskap av regjeringen i en krevende tid. Regjeringens forslag til forsvarsbudsjett for 2024 bygger opp den nasjonale forsvarsevnen og styrker beredskapen. Regjeringen foreslår et forsvarsbudsjett med en nominell økning på 15 mrd. kr sammenlignet med saldert budsjett i 2023. Sikkerhetssituasjonen krever at vi prioriterer å øke vår forsvarsevne på kort sikt, samtidig som vi forbereder Forsvaret på å vokse i årene som kommer. For 2024 prioriteres særlig flere folk i Forsvaret, styrking av beredskapslagre, styrking av Heimevernet, alliert mottak og situasjonsforståelse i nord. i nord. Det kommer 200 flere årsverk i Forsvaret. Det blir 100 flere utdanningsplasser og styrket drift ved Forsvarets høgskole. Det blir en økt satsing på boliger, kaserner og kvarter, slik at vi kan ivareta våre soldater på en god måte. Investeringene i materiell fortsetter og går bl.a. til F-35-kampfly, nye ubåter, overvåkingsfly, maritime helikoptre, artilleriammunisjon og viktige IT-anskaffelser. Behovet for å kunne ta imot allierte styrker i nord er stort og økende. Kritisk infrastruktur på Andøya og i Bodø vil bli ivaretatt, og Akkaseter i Blåtind skytefelt for alliert trening og øving i nord blir ferdigstilt. ferdigstilt. Norge står ved sine forpliktelser om å støtte Ukrainas forsvarskamp, og den fortsetter så lenge det trengs. Den norske militære støtten består av donasjoner, både fra egne lagre og direkte fra industrien og trening og opplæring av ukrainske styrker. styrker. Budsjettet for 2024 danner et viktig grunnlag og er en forutsetning for en videre oppbygging av Forsvaret i årene som kommer. Satsingen på personell, utdanning, materiell og eiendom, bygg og anlegg er av stor betydning for å berede grunnen for neste langtidsplan for forsvarssektoren.

Det er derfor med stor bekymring vi kan se flere urovekkende trender i norsk utdanningssektor. En av disse trendene er at antallet søkere til lærerutdanningen har gått kraftig ned i år, men også mange mange andre «utenomsportslige aktiviteter», for å bruke det begrepet, som forstyrrer læringen og gjør at våre barn og unge ikke ikke kan fokusere på utdanning på den måten vi ønsker. Vi ser en eksplosjon i voldstilfeller og trusseltilfeller, men også en sterk økning i mobbing i norsk skole. Dette er ting som er med og forstyrrer opplæringen, og som gjør at det blir fokusert mindre på det som skolen skal være for. Jeg er derfor lei meg for at ikke budsjettet fra regjeringen og det forliket som nå er kommet, tar tak i disse store utfordringene som vi ser i utdanningssektoren. Vi ser ikke tiltak for å få flere søkere på lærerutdanningen. Vi ser heller ikke tiltak mot vold og mobbing – flere ting som har preget sektoren over lengre tid. Dette er saker som vi i Fremskrittspartiet tar tak i i vårt alternative budsjett, både med prøveprosjekter, med å løfte tiltak og ting som fungerer rundt omkring i landet, for at andre kan lære av det. Men regjeringspartiene og forlikspartiet ikke ut til å prioritere disse sakene høyt nok. På den andre siden ser vi at regjeringspartiene og SV fortsetter kampen mot private aktører i utdanningsfeltet. Man fortsetter kuttene på barnehagefeltet, som nå gjør at også de minste barnehagene får kutt i pensjonstilskudd. Tidligere i år så vi at Disen barnehage i Oslo, en gårdsbarnehage som har eksistert i flere tiår, måtte legge ned som en direkte konsekvens av kuttene som venstresiden velger å gjøre for private barnehager. Vi har også sett en storstilt aksjon mot regjeringens foreslåtte kutt på friskoleområdet. Nå har riktignok regjeringen krøpet til korset og sagt at de vil revurdere om kuttet skal være på en halv milliard over de neste fem årene, men kuttene for neste år ligger jo inne i budsjettet, og flere skoler har allerede varslet at de blir nødt til å sparke lærere som følge av regjeringens kutt til friskoler. Dette er et ideologisk angrep mot alle i utdanningssektoren som ikke er offentlige. Mange av dem har drevet i flere år med et godt tilbud til både barn og familier over hele landet, men fordi de ikke er offentlig drevet, blir de altså straffet av det styrende flertall, istedenfor at flertallet fokuserer på å løse de mange oppgavene og utfordringene som vi ser i utdanningssektoren.

ein òg dreg inn eit klimaperspektiv i dette, er dette dei store industriaktørane, som har dei største utsleppa, og som vil måtta ha den største omstillinga i åra som kjem. Det å sikra ei evne til den klimaomstillinga ønskjer i alle fall Senterpartiet å bidra med, med ei føreseieleg og god CO2-kompensasjonsordning som kan stå seg inn i framtida. Det er nettopp det som har vore litt av utfordringa, og også ein del av kritikken frå industrien, at ein no har trappa opp og har lempa større kostnader over på industrien.

[21:32:02]: Et godt statsbud- sjett bør svare på de utfordringene som enkeltpersoner og familier står overfor i hverdagen. I den tiden vi er inne i nå, er det derfor behov for tiltak som gjør at innbyggerne får beholde mer av egne penger og får lavere kostnader. I Høyres alternative budsjett er det foreslått flere tiltak som vil gjøre at hver enkelt familie kan beholde litt mer av egen inntekt. En familie med to voksne, to barn i barnehagen og om lag 750 000 kr i samlet inntekt vil sitte igjen med 17 000 kr mer i form av lavere skatt, lavere barnehagepris og økt barnetrygd med Høyres alternative budsjett. Høyres Høyres alternative budsjett hadde derfor utgjort en stor forskjell for familiers økonomi i en tid da behovet er størst. Vi mener at skattelette på lave og vanlige inntekter er tiltak som må prioriteres. I vårt forslag til budsjett er dette derfor en viktig satsing. Det foreslås bl.a. å øke satsen for minstefradrag for lønn og trygd med 20 prosentenheter. I tillegg vil Høyre gjennomføre en forsøksordning hvor 10 000 unge mellom 19 og 30 år får jobbfradrag, noe som stimulerer til å komme i arbeid. Vi styrker også BSU-ordningen, som er et veldig viktig tiltak for å få flere unge inn i boligmarkedet. Jeg kunne Jeg kunne fortsatt – listen er lang, og kollegaer fra Høyre har holdt mange innlegg om dette. Samtidig har jeg lyst til å kommentere noe av det jeg har hørt Arbeiderpartiet og Senterpartiet si her i dag. For Arbeiderpartiets del vil jeg si at deres opptreden i denne debatten først og fremst kan betegnes som ren posørvirksomhet. De poserer ved å bruke penger de egentlig ikke har, og ved å skryte av gjennomslag som ikke er deres egne. Det har gått så langt at SV flere ganger i dag har hatt et behov for å distansere seg fra Arbeiderpartiet og si at nå må Arbeiderpartiet kanskje slutte med alt dette skrytet når det egentlig er SVs egne gjennomslag. Så har man Senterpartiet. Jeg må si at hvis Norge skulle hatt noen gode ambassadører for distriktene, hadde jeg neppe ansatt noen fra Senterpartiet til å gjøre den jobben. Snakk om å snakke distriktene ned. Dette er da kommuner som ikke klarer seg selv, som må ha overføringer fra staten, få ting gratis, få ting gjort for seg, som på en eller annen mystisk måte ikke tilhører resten av Norge, men er en egen satellitt som ikke påvirkes av regjeringens skatteskjerpelser, dårlige næringslivspolitikk og dårlige utdanningspolitikk – en politikk som reverserer i hundremillionersklassen, noe som går på bekostning av tjenestetilbudet. Jeg står veldig godt i Høyres alternative budsjett, og det virker som Arbeiderpartiet også står best i SVs alternative budsjett. Geir Ein miljøpolitikk som straffar dei som bur utanfor byane, eller som straffar dei som har minst, vil aldri kunne få legitimitet i befolkninga og øydelegg heller for klimasaka, framfor å hjelpe ho. Klimapolitikken til Miljøpartiet Dei Grøne og Venstre baserer seg på ein skatte- og avgiftspolitikk som er grunnleggjande sentraliserande, og som slår både sosialt og geografisk skeivt ut.

Årsakene til at folk framleis vel å køyre fossile bilar, kan vere mange. Gjenbruk kan vere ein god grunn. Det handlar om avstandar, det handlar om rekkevidde eller mangel på ladeinfrastruktur, og ikkje minst kan det handle om personleg økonomi. Å straffe økonomisk for ikkje å kjøpe ny bil, men heller bruke bilen ut levetida, er ein uforståeleg politikk for mange og grunnleggjande urettferdig.

Det har ikkje vore noka overrasking å lese i dei alternative budsjetta til Venstre og Miljøpartiet Dei Grøne at dei som ikkje har andre alternativ til fossilbilen sin, skal straffast, og dei skal straffast hardt.

og som verkeleg kjenner pris- og avgiftsaukane på kroppen. Eg lurer på om dei sjølve ser at avgiftspolitikken deira i smått og stort er usosial, sentraliserande og gjer det krevjande for dei som skal leve det gode liv utanfor byane våre.

istedenfor å skryte altfor mye av Fremskrittspartiets alternative budsjett. Jeg skal legge på noe, og jeg skal si det med en gang: et forsvarsfond til FFI som de har etterspurt, på 90 mill. støtten til Nammo, som også representanten Carl I. Hagen var innom. Vi har også et forsvarsfond som vi ønsker å bruke på å sette i gang nye prosjekter som allerede er vedtatt, ved å sette i gang FFI, Forsvarsmateriell, forsvarsindustrien og Forsvarsdepartementet til å starte disse prosjektene. Det er ikke bare å vedta

Regjeringen har en måte å være veldig kreative på når det gjelder bokføringen – en slags juksebokføring. De tar disse 15 mrd. kr som skal gå til Ukraina, putter dem inn i forsvarsbudsjettet og sier at det er en styrking av forsvarsbudsjettet. Man får ikke noe bedre forsvarsbudsjett av å gi pengene til Ukraina.

Nå må vi se fremover. Nå skal vi sette oss ned sammen med statsråden og alle partiene i komiteen og se på hvordan man skal lage en langtidsplan som kan være god for samfunnet i mange år fremover. Da må man komme med gode innspill og se hvordan man skal gjøre det. Man må ikke sitte på sin egen tue og tro at man skal gjøre det på egen hånd. Den kranglingen kan vi slutte med, for nå skal vi fokusere på å forsvare forsvare landet vårt, og da må vi også se på beredskap. Fremskrittspartiet vil spille inn der at man må ta større prosjekter utenfor forsvarsbudsjettet, slik at forsvarsbudsjettet går på driften av Forsvaret, mens de større investeringene går utenfor Forsvaret. Det er smart. Det er smart. Det vil si mer kampkraft og mer forsvarsevne. Det håper vi at også regjeringen vil lytte til, for det må gå an å tenke noe annerledes. Vi vil at behovet skal være styrende – at forsvarssjefen, gjennom det fagmilitære rådet, skal være styrende for hvordan vi jobber med langtidsplanen i tillegg til de to kommisjonsrapportene som vi har fått.

og den best mulige beredskapen.

Mi reise starta med møte i Hardanger og vidare med bil, ferje, båt, fly og tog før eg kom til Løvebakken om lag midt i dagens debatt. debatt. Reisa til Oslo gav meg tid til ettertanke. Partia på borgarleg side, med Høgre, Framstegspartiet og ikkje minst Venstre i spissen, vil gjera kvardagslivet til alle i distrikta monaleg verre og meir kostnadsdrivande.

Venstre vil auka flypassasjeravgifta betydeleg, noko som vil hindra viktig og avgjerande mobilitet for distrikta og mellom dei store byane, frå nord til sør og vest til aust. På toppen av alt ligg framleis den same politiske overtydinga frå kollegiet på borgarleg side om at ABE-reforma skal reformera og sikra ei positiv utvikling av offentleg sektor. ABE-reforma har synt seg å vera budsjettdrillen til desse partia som skal gje eit såkalla handlingsrom for ulike prioriteringar. Det desse partia ikkje snakkar om, er at effekten eine og åleine legg opp til ei sentralisering av tenester, verdiskaping og folk.

distrikta. Ta til dømes barnehageprisar, som fleire har vore innom i dagens debatt. Aldri før har ein hatt ei regjering som satsar så aktivt på barnefamiliane som no. Med ei forsterka satsing på SFO og barnetrygd vil dette bidra til ein sterk reduksjon i dei samla kostnadene for barnefamiliar i heile landet.

Dette er avgjerande for å skapa eit land og samfunn som tek folk og næringsliv på alvor, dei som vil utvikla sitt lokalsamfunn og bidra til verdiskaping. Det må bli slutt på den karikeringa fleire representantar frå borgarleg side framfører både i debatt og ikkje minst i media knytt til distriktssatsinga til regjeringa. Dei bør heller vise politisk ansikt til dei dei sviktar gjennom betydeleg avgiftsauke, auka foreldrebetaling og særlege distriktsulemper med sine alternative budsjett.

(H) [21:44:38]: Det er tydelig i denne debatten at Senterpartiets viktigste angrepspunkt mot Høyre er å hevde at Høyre ikke satser på distriktene. Det er ikke riktig. Det er litt festlig å høre Senterpartiet snakke på inn- og utpust i salen her om hvor viktig det er å skape aktivitet i distriktene, når det er Senterpartiet selv som i regjering har stått for tidenes aktivitetsbrems i distriktene med noen av de kraftigste skatteøkningene vi har sett på mange år skatteøkninger som overgår partiet Rødt, og skatteøkninger som først og fremst rammer bedriftene i distriktene med oppsigelser, permitteringsvarsler og stopp i viktige investeringer. investeringer. Det virker rett og slett som at den nye linjen til Senterpartiet i distriktspolitikken er å sende mer av den lokale verdiskapingen i distriktene til Finansdepartementet i Oslo, for deretter å sende en liten del av det tilbake igjen og kalle det for gratis eller omfordeling etterpå. Det er en politikk Høyre er uenig i. Høyre mener at vi må bidra til at mest mulig av verdiskapingen som skjer lokalt, blir igjen lokalt, slik at vi får lokal utvikling. Det er god distriktspolitikk, og det er også grunnen til at Høyre vil gi lavere skatter på vanlige inntekter til folk, men også sikre at det skal være lønnsomt å investere og gi folk en jobb å gå til. Derfor foreslår vi i vårt alternative statsbudsjett å kutte hele økningen i arbeidsgiveravgiften og trappe ned formuesskatten på arbeidende kapital. En annen konsekvens av Senterpartiets distriktspolitikk med kraftige skatteøkninger er at norsk eierskap i distriktene settes under kraftig press ved at norske bedrifter får mindre rom til å gjøre nye investeringer og skape nye arbeidsplasser. Flere norske bedriftseiere har flyttet til utlandet, og flere norske eiere har solgt eller vurderer å selge til utenlandske eiere. Det er synd for norsk næringsliv, for norske arbeidsplasser og for norske lokalsamfunn. I motsetning til Senterpartiet mener Høyre det betyr noe hvor eierne av bedriftene våre bor, og hvor de lever livet sitt. Det er jo ikke akkurat slik at folk i entusiasme løper etter Senterpartiets distriktspolitikk om dagen, i alle fall ikke om vi skal tolke høstens valgresultat. God distriktspolitikk må ikke bli en kamp om hvem som kan subsidiere mest mulig eller sette merkelappen «gratis» på alle mulige tiltak. Statsbudsjettet skal ikke bare ha utgifter, men også inntekter. Det burde både Arbeiderpartiet og Senterpartiet bry seg mer om. mer om. Høyre vil ha en distriktspolitikk som senker skattene til folk og næringsliv, som holder ambisjonsnivået oppe i byggingen av mer vei og infrastruktur, og som sikrer raskere utbygging av både kraft og nett i hele landet.